SATI Kolegice i kolege, nastavljamo sa plenarnom sjednicom, slijedećom točkom dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2. Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. i 204. Poslovnika HS. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a g. Siniša Hajdaš Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo, dakle bit ću vrlo kratak. U vrijeme kad svaki 4. hrvatski umirovljenik ima 365 eura prosječnu mirovinu, u vrijeme kada je inflacija koja nije jednaka za sve, koja je zapravo veća za umirovljenika jer troše više na osnovnu košaricu životnih potreba, dakle ona je veća od 26%, ne vidim niti jedan razlog da se ne uzme povoljniji indeks u 100%-tnom iznosu i da se bar na taj način malo, da tako kažemo niveliraju mirovine. Stoga je SDP uputio, dakle prijedlog ovog Zakona da se koristi povoljniji indeks koji se tiče umirovljenika. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vama. Imate nekoliko replika. Prvi na redu, zastupnik Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući, poštovani dakle 2021. g. prosječna starost stanovnika Hrvatske zbrojeno muškarci i žene iznosila je 30, otprilike 39,5 godina. 2023. mi smo ostarili 5 godina pa je prosjek 44,5. U nekakvoj projekciji budućnosti koja i je daleko, ali nije daleko, ako uzmemo neku 2050. godinu, na koji način mislite da će izgledati ovaj omjer i hoće li, na kraju krajeva u RH biti dovoljan broj zaposlenih koji bi mogli, dakle svojim radom omogućiti da netko tko tada bude u mirovini, bude mogao primati mirovinu od koje će moći živjeti? Hvala vam. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite

Kad govorimo o indeksaciji, znači ova inflacija što je napravila, to će se godinama morati, zaostajanje plaća i mirovina, ispravljati. nažalost je Vlada propustila u doba najveće inflacije kada mirovine najviše zaostajale sa za plaćama, propustili su to napraviti. Sada čak vidim, razmišljaju da sad promijene oni formulu, ali znate kad? Kad je kasno, je li? Nažalost 85-15 je i to kasno i ovo naše, da samo se ne bi zaboravilo, danas je samo došlo na raspravu, mi smo o ovome govorili, već ima 2, 3 godine, je i samo se pokazuje da ova formula, da se je primijenila kada smo mi inicijalno to pokušali otvoriti raspravu u Saboru da se nas se zanemarivalo, a danas se pokazalo da smo bili u pravu jer čak i Vlada će ići sa izmjenama formula, a bojim se da i s ovom izmjenom formula mirovine će i dalje zaostajati za plaćama. Dakle bez trajnog dodatka uz ovu nivelaciju dakle ovo nema smisla. Imate nešto u ekonomiji što se zove granična sklonost potrošnji i granična sklonost štednji. Znači ovdje razgovaramo o nekakvih 100 eura dodatno koje bi dobili ljudi koji imaju najmanju mirovinu. Dakle njihova granična sklonost štednji bi bila nula. Dakle ovo bi, većina stvari bi otišla u potrošnju i to bi otišlo u potrošnju osnovnih živežnih namirnica, što ako idemo dalje malo proučiti ili proanalizirati, na našu sreću, iako su strani trgovački lanci ovi koji diktiraju tempo, ali postoji još uvijek dovoljan broj hrvatskih proizvođača i hrvatskih proizvoda. Dakle bio bi jedan multiplikativni efekt bolji i veći i slažem se s vama, Boris. **Glasovac, Sabina (SDP)** Sada će repliku uputiti zastupnik Ivan Račan, izvolite. Možete li nam reći nešto o razlici između odnosno posljedicama stvarne inflacije i umirovljeničke inflacije odnosno koja je razlika? Kako pogađa inflacija umirovljenike drugačije u odnosu na tržište, građane i sve ostale? Hvala. **Glasovac, tipova različite inflacije koja nije jednaka za sve. Dakle inflacija nije jednaka za ljude koji recimo, dvoje ljudi radi, imaju jedno dijete, dvoje ljudi radi, imaju dvoje djece, umirovljenik koji je samac, umirovljenik koji živi zajedno sa partnerom, umirovljenik koji nema pravo na neku potporu ili čak ni živi sa sinom ili kćerkom, dakle tu se razliku možda od 20 do 25% o inflaciji. Dakle za mene i za vas, pošto imamo prevelike plaće, ova inflacija može biti 3%, iskreno govoreći. Ali za umirovljenike koji imaju 365 eura ili 579 eura prosječnu mirovinu, ta inflacija je 30% jer najveći dio troše, ponavljam još jednom, na osnovne živežne potrebe, dakle energenti i hrana. nisu ni imali novaca za trošak u kulturi ili trošak u transportu ili trošak u turizmu. Samo pogledajte koliko hrvatskih građana, recimo si može priuštiti, odlazak, recimo, na more. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Sljedeća replika, zastupnica Auguštan-Pentek. Hvala. Ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o mirovinom osiguranju predstavlja dobar korak prema osiguranju stabilnije i pravednije situacije za umirovljenike u Hrvatskoj. Glavni razlog zašto je prijedlog dobar je što će omogućiti bolje usklađivanje mirovina s troškovima života, a posebno u uvjetima visoke inflacije. Prema sadašnjem modelu mnogi umirovljenici gube kupovnu moć jer se mirovine ne usklađuju dovoljno brzo s rastom cijena i plaća. Kako će ovaj model, prijedlog osigurati da se mirovine u budućnosti bolje usklađuju s realnim troškovima života umirovljenika uzimajući u obzir specifičnu umirovljeničku inflaciju koja često nadmašuje opću inflaciju zbog rasta cijena egzistencijalnih dobara kao što su hrana i energenti? **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite odgovor. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Ovo će djelomično samo kompenzirati, dakle jedino je rješenje da osobe koje imaju najnižu mirovinu, da dobiju određen trajni dodatak, za što država ima novaca. Za to država ima novaca. Hvala. Sljedeća replika, zastupnica Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče, Plenković se prije 2 dana na CNN-u hvalio da hvatamo korak sa najrazvijenijim zemljama EU pa ajmo pogledati koliko je to istina. Kada bi odnos mirovine i prosječne plaće u Hrvatskoj bio onakav kakav je u Crnoj Gori, ne u zemlji članici EU, a kamoli najrazvijenijoj zemlji članici EU, tada bi prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosila 794 eura. Ja vas molim da to komentirate. **Glasovac, Dobri su pokazatelji makroekonomski dakle što u Hrvatskoj raste kreditni rejting, što nam recimo, raste BDP po glavi stanovnika, no međutim, to je rast. To nije razvoj. Zašto? Zato jer plima ne diže brodove u istoj razini. Malo karikiram. Znači bez razvoja i bez toga da ti efekti zapravo kapilarno dođu i do umirovljenika, možemo se mi hvaliti sa čime god hoćemo. Znači to su samo makroekonomski pokazatelji, makroekonomski pokazatelji nažalost nemaju veze sa standardom građana. To je stvar statistike. Ja kažem, nije to loše, da me krivo ne shvati i što smo ušli u Schengen za onim i što smo uveli euro i što nam raste kreditni rejting, al to je nedovoljno. To je nedovoljno. Slijedeća replika zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega Hajdaš Dončić, dakle i sami ste spomenuli makroekonomske pokazatelje iza kojih se naš premijer jako voli sakrivati i tumačiti da je u Hrvatskoj sve bajno. Onda pak kad uzmemo prosječnu medijalnu plaću u Hrvatskoj i kad uzmemo prosječnu mirovinu koja se u Hrvatskoj isplaćuje vrlo lako dođemo do računice da ti ljudi jedva preživljavaju mjesec. I njegova najava da će vrlo skoro mirovine biti na 60% prosječne plaće su nešto što ne moraš biti ekonomski ili mirovinski ekspert da vidiš da je u ovakvim uvjetima i s ovakvim politikama apsolutno nedostižno da ne kažem da je to jedna ogromna laž prema tim ljudima. Moje pitanje za vas je zašto ova Vlada HDZ-a izbjegava u ovom vremenu da konačno jače oporezuje ekstra profite stranih trgovačkih lanaca, stranih banaka, kapitala koji odlazi iz Hrvatske i tu stvori prostor za jače dizanje mirovina onako kako obećaje da bi trebalo biti? Hvala. Za to trebate snagu, energiju i političku volju. Ja ne primjećujem da aktualna Vlada Andreja Plenkovića ima ni jedno od ovih tri što sam naveo sada. To je ključni razlog.

ne tako davno imali smo izbore i tad smo izlazili van s različitim programima. Između ostalog je bio i program vezano uz problem umirovljenika odnosno kako probati da umirovljenici zaista ne budu glavninom u razini siromaštva koji je bio od strane SDP-a. I vrlo brzo je HDZ dio tog programa nekako pripisao i počeo komunicirati i sve ostalo. Pa je moje pitanje vrlo jednostavno dal nije došlo vrijeme da možda se HDZ osvijesti i vidi da u oporbenim redovima zaista postoje određeni prijedlozi koji su dobri prijedlozi bez obzira što je oporba koji će koristiti našim građanima pritom prvenstveno mislim na umirovljeničku populaciju

Slijedeća replika zastupnica Bježančević. **Bježančević, Sanja (SDP)** Hvala potpredsjednice. Prema nekim javno dostupnim podacima u protekle 22 godine prosječne plaće u Hrvatskoj su rasle 130%, a mirovine 95%. Znamo što se u međuvremenu dogodilo sa rastom cijena, pa kada bismo to promatrali kroz ljestvicu nacionalnih prioriteta postavlja se pitanje gdje su tu umirovljenici odnosno ako krenemo od moguće Vladine procjene političkih posljedica otpora,

jer ako znamo da svaki četvrti umirovljenik kao što sam rekao ima 365 eura prosječnu pla… prosječnu mirovinu onda znate na kojim se društvenim marginama nalaze zapravo hrvatski umirovljenici. Hvala. Sada će replicirati zastupnica Curiš Krok. **Curiš Krok, Anita (SDP)** Hvala potpredsjednice. Evo poštovani kolega Hajdaš Dončić spominjali ste demografske izazove. Znamo da demografski izazovi uvelike utječu na mirovinski sustav i naravno razvijene zemlje imaju za cilj pogodovati zapošljavanju žena te imaju potrebu naravno razvijati javne usluge za obitelji, pa sve to i u konačnici utječe na sam mirovinski sustav. Pa kako komentirate odnos aktualne obiteljske politike Vlade RH na daljnji razvoj mirovinskog sustava. Ne vidim neku aktivnu Vladinu politiku prema umirovljenicima i to je ključan problem, al to sam spomenuo i u ova prethodna tri odgovora, dakle to je ključan problem. Hvala. **Glasovac, Sabina Hvala vam. Poštovani zastupniče Hajdaš Dončić evo vi iz SDP-a možda i želite više mirovine za naše umirovljenike, međutim vi naprosto ne znate kako jer to pokazuje i ovaj zakon koji ste ofrlje sklepali i koji ste nam stavili na stol koji je vrlo površan i populistički prijedlog i koji implicira da je usklađivanje odnosno indeksacija jedini način povećanja mirovina. E pa nije jedini i to vaše neznanje i nesposobnost imali smo prilike vidjeti i u vrijeme dok ste vodili ovu zemlju kad ste vi bili ministar u vladi Zorana Milanovića, međutim nisam vas tada čula da predlažete bilo kakve mjere za povećanje mirovina. Upravo naprotiv rušili ste standard starijih osoba, povećali ste penzije za svega 8 eura u 4 godine, niste ih usklađivali, a sada su vam gle čuda

Vaša nesposobnost je…/… Ispričavam se, molim vas ne možete govorit prije nego vam dam riječ. Prije nego što odgovorite imamo povredu Poslovnika, zastupnica Ahmetović. Izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Povrijeđen je Članak 238. kolegica Majda Burić je obmanula javnost rekavši da indeksacija mirovina nije jedini način povećanja mirovina. Naime, ma možda je djelomično bila u pravu, nije jedini način, ali je jedini način na koji umirovljenici ne bi ovisili o blagotvornosti Andreja Plenkovića koji im povremeno daje jednokrate… jednokratne lanč pakete. Dakle, jeste da bi umirovljenici dobiti ono što su radili,

Dakle, mi smo nažalost morali čistiti ono što je ostavio vaš veliki prijatelj i veliki čača u liku i djelu Ive Sanadera. Dakle, to vam je jedini odgovor na to. No, međutim sad se nalazimo u 2024. godini, dakle stvari su se promijenile, prihodi države su promijenili, rejting države se promijenio, više novaca ima i drugačije su politike, ali uvijek nažalost ono što se dogodi e evo tog HDZ-a pa netko mora dvije godine raditi nešto onak malo čistiti ono ministarstva, gledati gdje su dugovi i što se događa itd. Hvala. Povreda Poslovnika zastupnica Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. 238. dakle poštovani gospodine Hajdaš-Dončić vi i dalje niste odgovorili na pitanje osjećate li se vi odgovornim? Možete li objasniti zašto ste u vrijeme u vrijeme dok ste bili na vlasti sa Zoranom Milanovićem, kad ste vi bili ministar u toj Vladi oteli budućim umirovljenicima i tadašnjim radnicima … sa njihovih osobnih računa. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolegice Burić, objasnite mi molim vas koji članak, na koji članak Poslovnika ste se vi pozvali? Na ništa. Vi postavljate pitanje zastupniku znajući da on ne može odgovoriti, jer ste repliku iskoristili. I sad bih najradije dala dvije opomene ali ne mogu, dajem vam prvu. I molim vas sljedeći put kada ovako grubo prekršite Poslovnik ćete dobiti veću penalizaciju. Imate opomenu. Povreda Poslovnika zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala. Članak 238. mislim da puno lakše SDP može odraditi, objasniti što je radila naša Vlada, nego bi vi mogli objasniti da li je uopće Ivo Sanader bio vaš predsjednik i da li ste ga svi skupa poznavali s obzirom da znamo da ste čak i njegove kao i od gospođe Kosor uspjeli i slike maknuti iz središnjice. Hvala vam. **Glasovac, Sabina (SDP)** I vama temeljem članka 239. izričem opomenu, jer je ovo bila replika. Povreda Poslovnika zastupnica Marković. Odustajete? Pametno. Hvala. I posljednja replika na uvodno izlaganje zastupnika Hajdaš-Dončića zastupnica Vlašić Iljkić, izvolite. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega, evo ako pogledamo zemlje u našem okruženju u Hrvatskoj je najlošiji udio prosječne mirovine prema prosječnoj plaći 42,66%. je taj omjer 47%, Srbiji 49%, Sjevernoj Makedoniji 50%, Sloveniji 54, Crnoj Gori kao što je kolegica rekla 60%. Očito je da su hrvatski umirovljenici u okruženju najlošije prošli, te da se hrvatska Vlada od svih zemalja u okruženju izdvaja na relativno najmanje sredstava za svoje umirovljenike. To je očito politička odluka premijera, Vlade Andreja Plenkovića ostaviti umirovljenike na margini i na rubu egzistencije, jer sredstava za povećanje ima i to smo nebrojeno put u Saboru komunicirali

Hvala. Nemate više replika. Možete na mjesto. Kao što sam već rekla u predstavljanju ove točke Vlada je dostavila mišljenje na ovaj prijedlog zakona. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti to mišljenje? Da. Izvolite državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike gospodin Ivan Vidiš. Izvolite. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo neću duljiti, ali nekoliko riječi za početak. Kao resor koji je zadužen za mirovine mi smo uvijek zapravo rekao bih zadovoljni kada tema mirovina i mirovinskog sustava uopće dolazi u javnu raspravu posebno u ovakvom cijenjenom tijelu kakav je Hrvatski sabor. Međutim, odmah u startu moram reći da kao opet izabrani državni tajnik htio bih da zadržimo jednu razinu rasprave koju ovakva tema zaslužuje i da izbjegavamo vrijednosne osude poput toga da Vladu ne zanimaju umirovljenici, da nemamo ideje, da nemamo aktivne politike i da dajemo tek povremene dodatke. Uz dužno poštovanje prema prijedlogu koji se tiče izmjene formule koja se određuje na temelju povoljnijeg indeksa između indeksa potrošačkih cijena i normalnog indeksa prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj moram reći da većina država članica ima u principu model poput našeg u različitim omjerima s time da smo mi na temelju naših projekcija, naše analitike upravo u programu Vlade predložili 85 i 15. Ali ja moram reći da smo zaboravili jednu bitnu stvar, a to je da je tzv. švicarska formula 50:50 koja je u principu aktivna ja mislim još samo u dvije države članice mijenjana već 2019. i da smo kao Vlada prepoznali važnost promjene formule, te je ona 2019. već u sklopu 6 zakona koje se mijenjalo u sklopu tadašnje mirovinske reforme promijenjena na 70 i 30. Prema tome, upravo na temelju tog modela samo zadnje četiri godine su se mirovine povećale za 54% čime su naravno skočili više od ukupne inflacije koja je u zadnjih 4 godine bila 25%. To je što se tiče formule. Jedna bitna postavka koju ja mislim da će najbolje razumjeti gospodin Lalovac, zastupnik Lalovac kojeg zaista iznimno cijenimo. Uvijek je aktivan u ovim raspravama i najbolje zna koji je puni kontekst. Nemoguće je govoriti o mirovinskom sustavu bez da se govori o općim kretanjima koji utječu na mirovinski sustav i svim rekao bih parametrima tog sustava. Mi smo predvidjeli niz mjera koje ćemo ostvariti izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, a ono što moram reći kao državni tajnik koji nešto zna već u ovih nekoliko godina o mirovina naj, naj opasnija stvar je partikularno, djelomično cjepkanje sustava i uvođenje jednog instituta koji nije dobro promišljen i postavit ću pitanje koje sam postavio jučer i na odboru. Podaci koje ste naveli danas nisu točni. U vašem prijedlogu navodite samo da će trebati 160 milijona eura u prvoj godini, a nama trebaju barem tri da bismo znali dugoročni učinak i da bismo bili odgovorni prema javnim financijama. To je prva stvar. Druga stvar, a to navodim kao retoričko pitanje niste naveli za one koji slušaju koliko će to povećanje iznositi za pojedinog umirovljenika, što znači da je ovo narodski rečeno polu pečen prijedlog. 2017. kada sam došao u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava mi smo imali prilično loš omjer radnika i umirovljenika. Bio je 1,19 sada je 1,42 na jedan. Prema tome imamo pozitivne trendove, imamo nikad veći broj osiguranika koji se vode u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, hoću reći nikad veći broj zaposlenih, nikad manje nezaposlenih. I ono što je zapravo najbitnije od svega je što moramo govoriti iz perspektive fiskalne odgovornosti. Dakle, ne radi se tu o milostinji, ne radi se tu o takvim nazivima. Radi se o odgovornosti da nađete fiskalni prostor, pa da time pomognete one koji su najugroženiji u društvu. I upravo zbog toga su mirovine porasle 73% u odnosu na 620 eura. Naravno da nitko ne smatra da je to apsolutno savršeno, uvijek može i mora bolje, mirovine moraju biti primjerenije i zato u principu kontinuiramo radimo na našoj politici prema umirovljenici i ne samo kada su mirovine u pitanju i ono što bih isto tako naveo, čisto jedan primjer za one koji mrvicu bolje poznaju javne financije, dakle nama je trošak mirovina četvrtina proračuna. Otprilike 10% udjela u BDP-u, ove godine su predviđeni troškovi mirovina 8,3 milijarde eura, prošle godine 7 milijardi eura, prije toga 6,2 milijarde eura, prema tome, svaki ovakav zahvat radi ogroman učinak na proračun. Osim toga, samo od siječnja 2023. se Zakon o mirovinskom osiguranju koji se po prvi put omogućilo da se koristi dio obiteljske mirovine. To je bilo povećanje od 112 eura, za više od 100 tisuća umirovljenika. Zatim smo imali i povećanje najniže mirovine, povećanje obiteljske mirovine, znači samo od siječnja 2023. preko pola milijuna umirovljenika je direktno osjetilo povećanje mirovina. U tom kontekstu zaista moram, rekao bih, odagnati od nas ideju da nama do umirovljenika nije stalo, da nas ne brine kako žive, a nismo spomenuli ono što je najbitnije od svega, kakav je bio život umirovljenika da nije bilo 6 paketa Vladi i da je račun za struju došao 50, 60, 70% više kao u nekim državama članicama. Kakav bi bio život umirovljenika da nije bilo, evo sad, 9 jednokratnih dodataka? Samo 60, 620 milijuna eura u jednokratnim dodacima. Kakav bi bio, u konačnici, život umirovljenika da nismo imali program Zaželi gdje je Vlada osigurala na kraju pola milijarde eura, kako bi oni kojima je potrebna pomoć dobili tu osobu koja ih posjeti vrlo često je to jedina osoba koju vide taj tjedan. U konačnici, evo, budući da ste rekli da nam nije stalo do umirovljenika, kakav bi bio život umirovljenika da se ne gradi 18 centara za starije? Najveće ikad ulaganje u infrastrukturu umirovljenika, ne od neovisnosti nego ikad na ovim područjima. Naravno i to je koštalo više nego što smo planirali, pa je na kraju, cijelo ulaganje 160 milijuna eura, uz 50 milijuna eura ulaganja Vlade povrh 50 milijuna eura koje smo prvi put osigurali iz NPOO-a i znam da neki od vaših kolega su se prijavili na taj projekt, mogu vam reći jako puno o njemu. Sve ovo što govorim bilo je samo u nekoliko godina i u tih nekoliko godina imali smo, moram to ponoviti, zaista ozbiljnu situaciju sa potresima, sa Covidom i sa divljanjem cijena svih namirnica zbog situacije odnosno agresije na Ukrajinu i unatoč tome, podaci su takvi kakvi jesu. Za one koji cijene brojke, koji cijene rad, koji cijene i želju, ja mislim da su one vrlo, vrlo jasne. Ja bih se suzdržao od nekakvih vrijednosnih ocjena onog što radimo, ali vam moram reći da je u mandatu Vlade su mirovine rasle 260 eura. nula. U mandatu neke prethodne vlade, znate dobro koje, i znate tko je bio predsjednik, one su rasle ovol'ko. Nije ovol'ko jer sam zaokružio na 10 eura. 10 eura u cijelom mandatu. Tko nema namjeru prema umirovljenicima? Hvala lijepa. Hvala. Možete se vratit na mjesto pa ćete odgovarati na vaše replike. Ste spremni? Prva replika, zastupnik Kujundžić. a prije toga ću vam i reći da riječ povećanje za sobom, logički više lagodniji ili bolji ili lakši život ili lakšu svakodnevnicu, međutim, svjesni smo mi da to baš tako u Hrvatskoj nije svi mi koji u kući imamo umirovljenika jer ako umirovljenici stvarno žive dobro u Hrvatskoj i mirovine su rasle toliko koliko vi kažete da jesu, čemu onda te jednokratne mjere, tih 9 jednokratnih dodataka, ako oni imaju dovoljno za svoj život? I nije pravo pitanje kakav bi život umirovljenika, kako ste vi rekli bio da vi niste sve ovo podigli, ključno pitanje kakav bi bio život umirovljenika kad biste vi iz svoje vladajuće većine, iz svake pore ove države odmaknuli kokošare koji su natrpali džepove i opustošili i živote umirovljenika, … .../Upadica: Hvala./... ali i radnika. Ne kažem da sjedimo na lovorikama, ne kažemo da je idealno i ne kažemo da ne bismo htjeli još bolji život za umirovljenike. Vi ste čovjek, koliko mi se čini, sa terena, poznajete sigurno umirovljenike, vi ste zastupnik, netko vas je ovdje birao ja se slažem s vama, u konačnici, Hrvatska je dovoljno mala da svatko od nas izravno poznaje barem 20, 30 umirovljenika. Evo, ja živim u zgradi sa 16 katova, znači mogu reći da ih znam praktički samo u svojoj zgradi 40. oOo što je bio bit mog izlaganja je da odgovornim upravljanjem na kraju nije to samo naša odgovornost, nego i kolega, naravno iz Ministarstvo financija, stvorili su se viškovi, to nije milostinja nego zbog mogućnosti se isplatilo tih 9 jednokratnih dodataka i ideja je da se uvede trajni dodatak, što smo mi naveli u našem programu. Ja se slažem s vašim bojaznima, slažem se da je život umirovljenika, posebno ovo zadnje razdoblje bio iznimno težak, ako ćemo iskreno. Covid je ostavio ogromno i psihološke posljedice na njihov život, ali ono što želim reći da jednostavno u okviru fiskalno mogućeg, iz odgovornosti prema budućim generacijama, ovo je maksimum moguće. **Glasovac, Sabina Ako izuzmemo povlaštene mirovine onda zapravo dolazimo do podatka da gotovo 60% umirovljenika u Hrvatskoj prima do 540 eura mirovine. Korisnici najniže mirovine, njih 269 tisuća nakon posljednjeg usklađivanja primaju nešto ispod 400 eura mirovine. Vi danas ovdje držite lekcije i docirate, a te brojke su vam najbolji pokazatelj Vladine brige za umirovljenike. I znate što je najsramotnije u čitavoj ovoj priči? Što se vi ponašate kao da je mirovina dar države. E nije. **Vidiš, Ivan** Navezat ću se na zadnje. Mirovina nije dar države, nego je to izdvajanje poreznih obveznika na osnovu onog staža koje ste vi ostvarili, a u slučaju mirovina koje ste vi naveli, evo vama pitanje za sljedeći put kad se vidimo, koliko su korisnici najnižih mirovina uplatili, a koliko mirovina dobivaju? Naravno, oni nisu krivi za tu situaciju, kriv je cijeli niz faktora, znači na tržištu, ali mi tu ne govorimo o milostinji, o darovima, govorimo o novcu poreznih obveznika za veliki udio umirovljenika mora se, da se tako kažem, dodati na staž i sredstva koji su, koji su ostvarili, al opet kažem dobro je da ste naveli one s najnižim mirovinama, ti su nam u posebnom fokusu i upravo su oni dobili najviše kroz ovih 9 jednokratnih dodataka, ne milostinje, ne nekakve dara, nego novca poreznih obveznika. sustav u svijetu upravo nastao od milostinje, znači pročitajte i proučite kako je bilo prije nekoliko stoljeća. Izgleda da ova Vlada umirovljenicima jedino daje milostinju i glavna poanta mirovine je da se zaštite siromašni stariji ljudi, a ne ovo što vi govorite, hvala. Ovo je bila replika, stoga vam izričem temeljem čl. 239. opomenu. Slijedeća replika na izlaganje državnog tajnika odnosno očitovanje Vlade, zastupnik Piližota. Hvala potpredsjednice. Državni tajniče, spominjali ste švicarski model, ja moram zaključiti da očigledno živite u paralelnom svemiru. Pa mi se ne možemo uspoređivat sa zemljama u našem okruženju, a ne sa Švicarskom. Spomenuli ste da četvrtina proračuna ide na mirovine, ja ću vam sad reć da četvrtina umirovljenika imaju mirovinu do 367 eura mjesečno, pa se pitajte što vi osobno u svom životu s tim novcem možete napravit. Pričali ste i iznosili ste niz podataka, da li ste dali odgovor na to kako vi i Vlada možete doć do 60% iznosa mirovine sa modelom 85-15? Imate li vi plan, imate li vi sveobuhvatno rješenje? Nemojte iznosit podatke, recite konkretno što mislite napravit, hvala. **Glasovac, Ispričavam se, možete se samo kolega Piližota isključit? Možete sad. **Vidiš, Ivan** Ja vam se zahvaljujem na pitanju i reko bih, evo nisam nažalost stigo sve pokrit u ovih 15 minuta. Nije švicarski model nego formula, to je ogromna razlika u tome što mi razgovaramo, ali ono što vam želim reći je da imamo jedan drugi strukturni problem našeg mirovinskog sustava, a to je dužina staža. Problem našeg mirovinskog sustava je što u usporedbi sa drugim državama članicama iz vrlo objektivnih razloga, al je činjenica, mi imamo kraći staž od svih usporednih država članica, znači naš trenutni staž je otprilike 32.g. prosječno i tu dolazimo do bitnog pitanja ostanka na tržištu rada, čujete me jel i upravo je tu bilo pitanje bonifikacije koje se isto tako više puta reko bih revidiralo kako bi se sad konačno za mjesec moglo dobit 0,45% više ili 27% više ukupno kako bi motivirali one koji su

Slijedeća replika zastupnica Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine Vidiš, manipulacija brojkama vaša je specijalnost, govorite o prosječnim mirovinama, a u njih se ubrajaju i one povlaštene, govorite o primjerima, formulama u Švicarskoj i ne znam ni ja gdje, a ne osvrćete se na činjenicu da smo gori od Crne Gore ako ćemo po formulama, primjerima itd. jer u Crnoj Gori umirovljenici imaju ako se prevede na Hrvatsku 800 eura prosječnu mirovinu, kod nas je to ne znam, većina umirovljenika 520 eura, a prosjek ste nagurali sa svim povlaštenima i ne znam kakvim usklađenjem na 620 eura. Obećavali ste još 2015. da ćete u 2016., dakle u izbornoj, staviti mirovine na 60% udjela u prosječnoj plaći, daleko su ispod toga. Govorite o razvijenim zemljama, a njihovi umirovljenici ne kopaju po kontejneru, pa ja vas pitam kako mislite da

Kad smo već kod teatralnosti ja vam moram reć da to nisu povlaštene mirovine po ko zna koji put u HS, da time vrijeđate one koji su korisnici mirovina po posebnim propisima, dobro znate koja je skupina koja ih koristi, što su oni prošli do toga da imaju takve mirovine, između ostalog moj kolega je jedan od njih, pa pitajte njega kako je on zaslužio svoju po vama povlaštenu mirovinu. Mislim da prema, da bi iskazali poštovanje prema ljudima u Hrvatskoj bi trebali prestat koristit taj termin i neću se dalje uvlačit u tu raspravu, al to nisu nipošto nekakvi povlašteni nego je to itekako zasluženo. To moram reći, nadam se da se više nećemo, nećemo vraćat na tu temu. Ja cijelo vrijeme pokušavam iznositi brojke. Ono što sam vam iznio je vrlo jasna brojka i ono što sam pokazao. Sveukupna mirovina je jasna, rasla je i …/Govornik se ne razumije./…mirovina ako hoćete bez mirovina po propisima koje ste naveli.

to je egzaktni podatak, a povlaštenu mirovinu primaju i primjerice neki saborski zastupnici jel tako? Pa ja mislim da su saborski zastupnici sa 4 tisuće eura plaće, a onda i ovakve mirovine itekako povlašten dio stanovništva, a da ne govorim u odnosu na umirovljenike jer žalosno je da to vi ne vidite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ovo je bila replika, stoga vam temeljem čl. 240. st. 1. moram izreć drugu opomenu. Slijedeća replika zastupnica Curiš Krok. **Curiš Krok, Anita (SDP)** Hvala. Spomenuli ste mnogo puta pozitivne promjene, pozitivne promjene su upravo ono što smo naveli, 365 eura mirovine za svakog 4. umirovljenika u RH. Također nekoliko puta ste postavili pitanje kakav bi bio život umirovljenicima da Vlada nije, da Vlada nije, spomenuli ste „Zaželi“, spomenuli ste staračke domove, da li ste vi svjesni da je to dio socijalne sigurnosti i socijalne politike i da to niste dijelili, evo zašto niste povećali mirovine, a ne da ste išli u to, to je dio normalnog socijalnog sustava da se postigne ovaj konsenzus između međugeneracijske solidarnosti i sami ste rekli ljudi će ići kasnije u mirovinu i to je dio sustava, a ne nešto što ste vi dijelili evo sad bi vam trebali svi zahvaljivati. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Izvolite odgovor. **Vidiš, Ivan** Mirovinski sustav se temelji na solidarnosti i na godinama staža. Opet se moram vratiti na tu temu, to je osnova na kojoj vi dobivate svoju buduću mirovinu. Sve ostalo nisu nekakvi proizvoljni dodaci nego solidarnost na kojem se temelji taj sustav na temelju isplate. Zato imate još neki propise da sad ne ulazim u detalje. Govorite o projektu Zaželi, nemaju svi projekt Zaželi. Ja nisam vidio da ga ima 27 država članica tada 28 ili da imaju sve države, države opće u Europi takav projekt. Imamo ga tek mi i još nekoliko država u tom obliku i to je skrb koja, koja nije prisutna u svim državama, a posebno ne u onima koje su financijske rekao bih i u boljoj poziciji od nas. Ne razumijem zašto vas iskreno toliko iritiraju podaci koje govorim, oni su točni, oni su egzaktni, dođite u ministarstvo objasnit ćemo vam sve moguće podatke koje želite vidjeti, ali zaista se trudim govorit argumentirano jer sa puno pouzdanja možemo reći da u okviru mogućeg, u okviru ovih kriza koje smo imali napravili smo maksimum da učinimo život umirovljenika nešto boljim i primjerenijim. Povreda Poslovnika zastupnica Curiš Krok. **Curiš Krok, Anita (SDP)** Povreda 238., opet netočni podaci. Projekt Zaželi financiran je isključivo europskim novcem. Znači EU je očito prepoznala da trebamo znači poboljšati status naših umirovljenika i to je ono što je bitno, a ne da to bude ono davanje milostinje kako ste maloprije bili spominjali. Što se tiče podataka meni je vrlo jasan sustav socijalne zaštite, socijalne politike i socijalne sigurnosti u RH, međutim mislim da nije vama u vašim budućim potezima. I vama moram izreći drugu opomenu temeljem Članka 240. stavka 1. jer je ovo bila replika, a ne povreda Poslovnika. Slijedeća replika na državnog tajnika Vidiša, zastupnik Jakšić. Izvolite. Hvala najljepša. Poštovani državni tajniče spomenuli ste jako puno postotaka i brojaka, ali mislim da je puno realnije da si postavimo pitanje koliko ljudi sa svim onim brojkama koje smo navodili 400 eura mirovina, 560 mirovina, 620 eura mirovina može preživjeti jedan mjesec na normalan način. I vi i ja znamo kad maknemo te brojke i statistiku da je to porazno. Kad pričamo o europskim projektima, da točno je da povlačimo europske projekte ali ajmo si priznati da dobar dio tih projekata dobivamo zato jer smo skroz na dnu razvijenosti EU. I to je fakt koji ne možemo sakrit, od njega ne možemo pobjeći. Spomenuli ste fiskalnu odgovornost i to nas priječi kao dizanju mirovina, pa gdje nam je tad odgovornost bila kad smo dizali plaće i nama dužnosnicima i svima ostalima i kupovali razno razne platforme gdje se pokazalo da ne funkcioniraju, a otišli su državni novci. Moje pitanje za vas je, a šta bi tek bilo s cijenama energenata koliko bi snažnije bilo gospodarstvo gdje tvrdite da nešto dajemo umirovljenicima da je ostvareno obećanje da INA više neće biti na mađarskom daljinskom upravljaču, a da … …/Upadica Sabina Glasovac: Hvala./… Evo iskreno cijenim vaš rad kao gradonačelnika ne bi sad htio da se opet uvlačim u nekakve osobne prijepirke, međutim moram priznat da i u vašoj županiji se provode svi ovi projekti. Znate o čemu, o čemu govorim. Isto tako moram reći projekt Zaželi nije potpuno financiran, nije potpuno financiran tako da ogromna količina tog novca je osigurana direktno iz državnog proračuna, neplanirano se stvorilo prostora. Ono što se s vama slažem je da pri raspravi o mirovinskom sustavu uvijek moramo govoriti o tome koliko je on primjeren i što se zapravo s tim sredstvima može, ali kao što sam rekao moramo se vratiti na raspravu. Ovo nema veze sa INOM i ako pričamo o gospodarstvu kakva bi bila situacija, ne bi bilo 6 paketa, 4 paket vam je bio uz Njemačku imao je najveću vrijednost u udjelu BDP-a od svih država članica. Znači nije sve proizvoljno, nije sve tako jednostavno kako danas olako govorimo i jednostavno pokušavam ukazati na složenost svih parametara koji utječu na našu današnju temu, a to je mirovinski sustav. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Zastupnica Mrak Taritaš replika. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Ja bih se malo vratila u stvarni život. Vi ste u svom izlaganju rekli da u zgradi u kojoj živite ima barem 40 umirovljenika. Jednako tako mi se susrećemo svaki dan s umirovljenicima koji nam se obraćaju i kažu učinite nešto s ovim mirovinama koje imamo nije moguće više živjet, nije moguće ovaj premale su probajte vi živjeti onda navode naravno od 300 eura pa na nešto više. Mene zanima ovako u stvarnom životu bez Hvala. Izvolite odgovor. Hvala vam na pitanju. Jedno retoričko pitanje budući da mi ne možete odgovorit, vi ste bili član, bili ste član jedne vlade zašto je tad samo mirovina skočila 10 eura. To je vama moj odgovor na to zašto ne povećamo sutra mirovine na 5 tisuća eura. Da, susrećem se sa umirovljenicima i ja mislim da oni koji prate naš rad znaju da je, smo u konstantnom dijalogu s njima u konačnici mi sad imamo i HSU koji je naš partner evo i u Vladi i u Hrvatskom saboru mislim da i umirovljenici znaju da jednostavno tu nema jednoloptaških odgovora i kad pročitate program Vlade koji smo si zadali, što smo, što namjeravamo ostvarit znat ćete da radimo kontinuirano na tome da njihov život bude kvalitetniji. Evo i još jedan podatak koji bih naveo između ostalog mislim da su bili prilično zadovoljni kad smo ukinuli smanjenje od 10% koje je bilo prisutno na ovo što je kolegica rekla povlaštene mirovine. Prema tome, mi smo u zadnjem mandatu ja mislim jedno 3 ili 4 puta mijenjali Zakon o mirovinskom osiguranju što znači da stalno pokušavamo napraviti korekcije sustava, a … …/Upadica Sabina Glasovac: Hvala./… … radili smo i korekcije sustava kapitalizirane štednje. ispričavam se, povreda Poslovnika zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Referiram se na Članak 238., voljela bih da kad netko od Vlade dobije neugodno pitanje da proba se zaista domisliti i odgovoriti na to pitanje, a ne vraćat se na opciju bivše vlade. Mi smo 2024. godina još malo pa će biti 10 godina od Vlade u kojoj sam ja bila pa za 10 godina rezultati su vašeg rada i bilo bi dobro da se ne vraćate. Možete se vratiti u bivše stoljeće kao opravdanje kad nemate odgovor i ne možete mi ništa odgovoriti. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ja vama moram izreći opomenu iako razumijem o čemu govorite. To je boljka i aktualnog sata, ali nemamo taj mehanizam da možemo prisiliti predstavnike Vlade da daju konkretne odgovore nego zapravo moramo kažnjavati vas koji kroz povredu Poslovnika na to upozoravate, jer zapravo replicirate i ulazite u raspravu sa istima. Ovo je vama čini mi se prva opomena. U redu. Idemo dalje. Još jedna povreda Poslovnika zastupnik Piližota. Samo sekundu netko se treba isključiti. možete sad. **Piližota, Boris (SDP)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika članak 238. Državni tajnik konstantno iznosi neistine, analizira podatke, govori o podacima. Kad se spomene INA, INA nije kriva. Tu ne bi bilo više prihoda, ne bi više bilo mogućnosti ali spominje Vladu prije 10 godina. Tko brani zadnjih 10 godina da se nešto napravi? A s druge strane provjerite kakav je omjer mirovine bio prije 10 godina u odnosu na prosječnu plaću, a kakav je sad. To nek' vam bude polazna točka. Hvala. Hvala vama. I vama izričem prvu opomenu temeljem članka 239. jer je ovo bila replika, ispravak netočnog navoda krivih podataka, ali u svakom slučaju nije bila povreda Poslovnika. Sljedeća replika zastupnik Gabričević, izvolite. Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani državni tajniče. Pa evo zadnjim usklađivanjem mirovina od 7,46% mnogi umirovljenici su upali u porezne škare, jer je odbitak 560 eura, a zapravo zadnji paket mjera je do 840 eura za mirovine. Prema tome, ja osobno smatram i Hrvatska stranka umirovljenika da taj odbitak treba povećati bar na 840 eura, a možda bi bilo dobro i na 1000 eura, pa molim vas da ovo prokomentirate kakav je vaš stav o tome. Hvala. **Glasovac, Evo imao sam priliku vidjeti prezentaciju Ministarstva financija kojim će imati paket poreznih izmjena. Mislim da je ovo primarno pitanje za njih, ali odbitak će se povećati na 600 eura, prema tome mislim da je očito da se i o tome vodilo računa. Ali kažem to nije predmet našeg zakona, Zakon o mirovinskom osiguranju, prema tome morat ćete to pitati predstavnike Ministarstva financija da vam budem iskren. Ja bih svakako evo cijenio dodatne razgovore, ali to nije zakon kojima mi kao resor rekao bih raspolažemo ili vladamo. Hvala. Zastupnica Burić, replika. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovani državni tajniče Vidiš, evo mi tijekom dosadašnje rasprave imamo priliku vidjeti da nas SDP želi uvjeriti da je 8 više od 263. SDP nas želi uvjeriti da je prosječna mirovina iz vremena SDP-ove Vlade od 346 eura viša od 620 eura koliko je ona danas prema podacima HZMO-a, govorim o prosječnoj sveukupnoj neto mirovini. Kolege iz SDP-a najradije bi valjda zažmirili nad činjenicom da su mirovine unatrag 8 godina, dakle u mandatima premijera Plenkovića rasle između 73 i 89%, a a ja vas molim da se kratko referirate na to da je Hrvatska ako se ne varam jedina država članica EU koja ima rotirajuću formulu usklađivanja

povrijeđen je članak 238. i kolegica Burić i državni tajnik i u biti HDZ-ovi izlagači danas cijelo vrijeme nas obmanjuju jer je činjenica da je udio mirovine u prosječnoj plaći prije 10 godina bio veći nego što je to danas i svatko tko imalo zna dva i dva, i vi ste kolegice Burić bili u tom ministarstvu, zna se da se mirovine ne gledaju u realnom iznosu, nego se gleda u udjelu. I činjenica je da umirovljenici danas u odnosu na radnike žive puno lošije nego je to bilo prije 10 godina. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. S tim da vam moram izreći temeljem članka 239. opomenu jer je ovo bila replika. Sljedeća povreda Poslovnika zastupnik Piližota. Povrijeđen je članak 238. zastupnica Burić iznosi neistine. Prvo i osnovno treba se znati kako se računa mirovina i što se za mirovinu m ože kupiti. Prema tome, nije bitan iznos mirovine, može biti i 5000 eura ako za njega možete kupiti 5, 10 litara benzina i 3 kile kruha onda je nebitan. Trebate usporediti što se u to vrijeme moglo za te novce kupiti a što se za današnje iznose mirovina može realizirati tijekom mjeseca. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Ovo je bila replika, stoga imate opomenu drugu danas. Zastupnik Ivanović, povreda Poslovnika. Izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Pa evo članak 238. pa možda da samo pojasnim i kompariram nešto. Slučajno sam jučer pogledao svoju saobraćajnu dozvolu. Moj auto je 2012. godište i mama mi ga je kupila od svoje mirovine tolike su bile velike mirovine 2012. da se moja mama odlučila meni kupiti auto i rekla sine samo neka ovi ostanu na vlasti i sigurno ću ti kupiti možda za idući rođendan kombi ili nešto drugo. Tako da o tome, koliki su udjeli bili vidi se po ovih 8 eura, prema tome dajte nemojte se baviti nebitnim stvarima. **Glasovac, Sabina (SDP)** Dobro. Vama za ovu prometnu, saobraćajnu repliku izričem opomenu prvu. **Bježančević, Sanja (SDP)** Članak 238. Naime, svaka treća osoba u Republici Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva. 50 000 umirovljenika nam je blokirano, a prema onome što država daje umirovljenicima smo na začelju EU, pa bi bilo lijepo da i to spomenete kad pričate o navodnim istinama.

Sad ću dobiti i drugu. 238. povreda Poslovnika poštovani dragi kolega iz SDP-a ovo vas boli, ovo vas boli što se u vrijeme vaše Vlade mirovina povećala nije, odnosno mizerno za 8 eura. U vrijeme HDZ-a 74 eura, osim toga, nije čak ni to najgore od vas, najgore od vas je vaša morbidna izjava i poziv hrvatskim umirovljenicima na suicid. Sjećate se kad ih je vaša stranka nedavno pozvala da si stave štrik oko vrata,

Poštovana kolegice Burić i poštovani državni tajniče, nekoliko puta, nekoliko desetaka puta ste ponovili povećanje od 8 eura, zašto 8 eura? Zato što je SDP-ova Vlada naslijedila spaljenu zemlju vašeg ćaće i nije mogao više od 8 eura povećati mirovine, a vi imate na raspolaganju 800 milijardi eura u posljednjih 8.g. iz europskih fondova i povećali ste samo, sa tim rastom uzrokovani tim novcem… …/Upadica Isto vam izričem opomenu jer je ovo bila replika, a ne povreda Poslovnika. Al povreda Poslovnika zastupnica Bježančević, imate već jednu znate. **Bježančević, Sanja (SDP)** Znam, znam. Vi danas ovdje pričate o umirovljenicima kao da su broj, to su ljudi sa različitim interesima, preferencijama, zanimanjima, tako se i ponašate. Ono kako se ponašate je sramotno, ne samo na temelju brojki nego onoga što ovdje danas govorite. Izričem vam drugu opomenu jer je i ovo bila umjesto povrede Poslovnika, neke povrede ponašanja je bila replika i negodovanje na ono što je izrečeno u raspravi. I sada nastavljamo s replikama stvarnim, zastupnik Ivano… …aha, ispričavam se, ispričavam se državni tajniče, izvolite odgovor na repliku, ja se više iskreno ne sjećam čiju. …/Upadica iz klupe: Majde Burić./… Majde Burić, a nadam se da se vi sjećate što je bilo, **Vidiš, Ivan** Al bilo je vezano uz neka postignuća ako smijem reći, ovoga… …/Upadica Glasovac: To vama onda neće bit teško odgovoriti na to./… Neće biti teško odgovoriti, ali ja moram priznat da u bilo kojem ozbiljnom poslu kada dođete na kolegij ili sastanak s vašim šefom, direktorom, šeficom, kako god će vas tražit brojke, tražit će, tražit će vas rezultate, neće vas tražit, jednostavno 50% ove današnje rasprave tražit će nas što si napravio u datoj količini vremena. zaboravljamo okolnosti u kojima se nalazimo, zaboravljamo da smo imali covid krizu koja je bila iskreno zastrašujuća, prijetilo je potpuno uništenje našeg tržišta rada, zaboravljamo da smo imali evo po prvi puta rat u Europi, ja stvarno nisam mislio da će se to ikad dogodit i zaboravljamo činjenicu da smo usred svega toga imali 6 paketa i da su mirovine po ko zna koji put danas rasle 73% odnosno 260 eura i u to ne uračunamo ovih 9 jednokratnih dodataka i cijeli niz još parametara koji smo se trudili osigurat kako bi život i mirovine umirovljeniku u Hrvatskoj bili primjereniji.

potpredsjednice. Danas je hrvatska javnost imala priliku upoznati novog vođu oporbe, čovjeka koji hoda po vodi, velikog preporoditelja i ako se po jutru dan poznaje, još dugo će SDP taboriti u oporbi. Kolko je njemu stalo do umirovljenika, koliko je SDP-u stalo do umirovljenika pokazuje njegova nenazočnost na ovoj sjednici, on je tu nešto na brzinu otračio jel morao je otić, to je ta briga, umirovljenici se nažalost koriste kao tema. Umirovljenici nisu tema, oni trebaju rješenje, oni trebaju ovo što Vlada RH pokušava u zadnjih 7-8.g. da omjer mirovine i realnih troškova života dovede u nešto što im garantira tu treću životnu dob da provedu onako kako su zaslužili svojim radom, hvala lijepo. **Glasovac, Sabina (SDP)** Povreda, prije odgovora, povreda Poslovnika, zastupnica Krpan. Ne? **Ikić-Baniček, Kristina (SDP)** Hvala lijepo potpredsjednice, povreda Poslovnika čl. 238.. Gospodine Ivanoviću, ne znam jel vi vidite svoju, svoj, svoj dio dvorane, da li vidite negdje ministra resornog? Ja ga ne vidim, možda ja haluciniram, a vi vidite bolje, pa stoga prije nego što prozivate nas koji smo vam popunili vašu dvoranu ovaj bolje prozovite svoje kolege koji se sramotno ponašaju i nisu danas na svom radnom mjestu. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ovo je isto bila replika, izričem vam prvu opomenu. Sad ću zamolit državnog tajnika da odgovori na repliku zastupnika Ivanovića, izvolite **Vidiš, Ivan** Ja se vraćam nekako na početak, htio bi zaista u najboljoj vjeri reći da kao resor zadužen za mirovinski sustav cijenimo svaki reko bih pokušaj da se ova tema aktualizira, da osvijestimo javnost o tome koliko je ovaj sustav složen, važan, zahtjevan i težak reko bi za financiranje i održavanje posebno u kontekstu demografskih kretanja kojima je izložena cijela EU. Prema tome, evo mislim kolege su vidjele ne samo naš prijedlog nego prijedlog još jedne šire stručne zajednice koji se tiče izmjene same formule, predložile su neki svoj model, mi smo blizu odnosno mi smo predložili model 85-15, model koji su predložile kolege nije baš prisutan u svim državama članicama. Međutim ja vjerujem da javnost koja ovo gleda i sluša podatke budući da su u konačnici realni podaci ono što oni osjete u svom novčaniku najbitniji, zna koliko ko ima autoriteta da o ovom sustavu govori, koliko je ko pokazao interesa da on bude bolji za sve uključene. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Slijedeća replika zastupnica Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice. Poštovani državni tajniče, evo spomenuli ste gradnju novih domova, spomenuli ste program „Zaželi“, no zaboravili ste spomenuti da su cijene domova unatrag nekoliko mjeseci narasli za preko 50% i to od strane onih koji su govorili do, do povećanja smještajnih cijena neće doći, doma čiji je osnivač Požeško-slavonska županija u kojem je smještaj poskupio za 50% ili Splitsko-dalmatinska županija u kojem je smještaj poskupio za 40%. Potpuno je neshvatljivo obrazloženje povećanja tih cijena je nagli rast općenito i nepredviđeni rast cijena, cijena, a istovremeno nas Vlada uvjerava da inflacija pada. Dopuštate enormna poskupljenja domova bez obzira što su osnivači županije, znamo da se domovi financiraju osim sredstvima korisnika i iz decentraliziranih sredstava koje država uplaćuje županijama. Tim činom je dozvoljeno da povećane troškove za plaće padnu na teret umirovljenika koji sa sramotnim niskim mirovinama ne mogu podmiriti više smještaj ni pola mjeseca, a da ne govorimo o drugim potrebama. Također bilo je govora Kao državni tajnik moram priznati da jesam zadužen za izgradnju 18 centara za starije. Ponosan sam na tim koji radi na tome. Nisam moram priznati zadužen za sustav socijalne skrbi, ali naravno pratim i tu situaciju. Ne radi se o nekoj malicioznosti, o nekoj želji da namjerno umirovljenicima budu cijene smještaja više, dapače. Upravo zato u paketima koje je Vlada donosila uvijek je bilo brige rekao bih o onima koji pružaju socijalne usluge to ste vidjeli. Cijene su takve kakve jesu. Vi dobro znate da mi kao resor ugovaramo usluge i u mreži, da oni koji zaista nemaju drugih opcija za njih će se pobrinuti u sklopu tih usluga koje su ugovorene u mreži bez obzira kolika je njihova mirovina ali naravno da kroz sredstva koja ste spomenuli, decentralizirana sredstva pokušavamo uvijek odgovoriti na potrebe na terenu, olakšati situaciju onima koji pružaju socijalne usluge. I mi svakako pri izmjenama metodologije, pri izmjenama cijena ćemo voditi računa o toj prihvatljivosti i samim cijenama za krajnjeg korisnika. Hvala vam na pitanju, … Hvala lijepo poštovana potpredsjednice, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Pa hvale vrijedan je podatak da imamo povećanje sveukupne prosječne neto mirovine za 74%, da imamo povećanje rashoda za mirovine i mirovinska primanja više od 71% 71% međutim složit ću se da naši umirovljenici trebaju i zaslužuju još više i još bolje i nadam se da će istim tempom nastaviti raditi hrvatska Vlada kako bi to njima i omogućila. Ono na što se želimo osvrnuti da imamo još uvijek rodni jaz u mirovinama, da još uvijek muškarci imaju više od 17%, gotovo 17% višu mirovinu nego što to imaju žene, da je to u posljednjim godinama da se taj jaz smanjuje. Što Vlada radi na tom tragu i možemo li očekivati još veće smanjenje tog jaza u narednom periodu? Hvala. Izvolite odgovor. je to bila tema onih dodatnih godinu dana staža koji se dodaje pri svakom djetetu i mislim da posebno onima koji imaju više djece takvih obitelji je trenutno u Hrvatskoj otprilike 10% od obitelji koji imaju djecu. Oni će onda ukupno, odnosno ta majka ili nositelj, ispričavam se, roditeljskog prava recimo za troje djece dobiti i tri godine dodanog staža. I time pokušavamo utjecati na objektivne okolnosti zbog kojih te osobe nisu na tržištu rada, ali se nadamo da ćemo sa tim povećanjem tog dodatnog staža po rođenju djeteta da se tako izrazim uravnotežiti ovaj jaz koji nastaje kod te ciljane skupine, odnosno prije svega roditelja. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. I posljednja replika na državnog tajnika zastupnica Dragić, izvolite. **Dragić, Umirovljenici iz europskih zemalja koji su radili 40 godina radili su da bi krstarili. Naši umirovljenici koji su radili 40 godina jedva si mogu priuštiti jednodnevni izlet. Što mislite državni tajniče o tome? I ovo što je rekla kolegica Vlašić Iljkić je li vama normalno i oni koji su imali sreće dobiti mjesto u domu da od svoje mirovine ne mogu platiti smještaj koji kontinuirano raste. Oni se osjećaju ogorčeno, nezadovoljno. Vi ne radite ništa. Vi ste njih ponizili. **Glasovac, Sabina Moram reći da kada kamere nisu bile upaljene na odboru ste bili puno srdačniji, realniji i rekao bih svjesniji koliko je ovaj sustav kompleksan. Na žalost ja ću svoju djecu učiti kad već idemo u te osobne vode, da se pravi gospodin ili gospođa u vašem slučaju pokušava bar uvijek biti isti i kad su kamere upaljene i kad su kamere ugašene. Povukli ste paralelu 40 godina. Kao što sam rekao, oni koji su radili 40 godina u Hrvatskoj imaju značajno veću mirovinu, ona je 906 eura. Ja ne smatram da se s time može ići na krstarenje, ja bih volio kada bi svi mi mogli ići na krstarenje u vidu nekog tim bildinga da smo malo uljudniji i pristojniji jedni prema drugima u najmanju ruku. Ali vam kažem nismo mi nikoga ponizili, ne želimo nikoga poniziti i svjesni smo života umirovljenika budući da ih u ovako maloj državi jako puno i poznajemo. Međutim, njihov život se unapređuje realnostima, odvojenim sredstvima, a ne populizmom i vrijeđanjem. Hvala vam. Hvala. Sad smo završili ovaj blok replika na izneseno stajalište odnosno mišljenje Vlade Republike Hrvatske koje je iznio državni tajnik.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege,

O.k. **Glasovac, Sabina (SDP)** I otvaram raspravu o današnjoj drugoj točki, odnosno trećoj točki dnevnog reda Konačnom prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju. Prvi će se očitovati o ovom prijedlogu zakona Klub zastupnika Mosta. Vrijeme će podijeliti u ime kluba zastupnici Troskot i Kujundžić, odnosno Kujundžić i Troskot. Izvolite. **Kujundžić, Prijedlog koji je pred nama zasigurno bi trebao imati za polazište, a prije nego što i krenem htio bih biti i reći nekoliko riječi i državnom tajniku i njegovim kolegama. Dakle, nitko od nas ne misli da određene stvari ne idu nekakvim korakom di on puže ili čiji god idu lagano prema naprijed. Međutim, dogodi se cijeli niz nekakvih nesretnih ili nespretnih okolnosti koje jednostavno sve to što smo napravili natrag nas vrati nazad ili možda još jedan korak iza, pa je onda pitanje nešto kao u utrci Ahilea i kornjače. Je li mi ikada na koncu i možemo doći u određenu situaciju u kojoj će netko stvarno živjeti od svoje mirovine. Istovremeno žalosti me i određeni oblik prepucavanja čija je Vlada koliko mirovine podigla, pa vjerojatno onoliko koliko je u datim okolnostima mogla. Međutim, mi iz ove rasprave i našeg govora o visini mirovine i o tome što bismo trebali napraviti ne smijemo zaboraviti uključiti i ključni faktor, a to je novac koji kroz korupciju pobjegne iz Hrvatske. Možda u njemu leži ključ jednog stalnog oblika ili jedne mirovine koja bi bila dostojna nečijeg stanja mirovanja ili umirovljenja, jer drugačije ovakvim i u ovakvom sustavu bojim se da koja god Vlada ovdje bila da će hrvatski mirovinski sustav isključivo ovisiti o jednom obliku jednokratnih pomoći samim umirovljenicima. Kao što sam i rekao na samom početku pitanje umirovljenika uvijek za sobom bi nužno trebalo vezati pitanje demografije što ste vi i spomenuli, dakle u odgovoru na repliku i to je ono u čemu se vi i ja slažemo. čisto radi javnosti ću ponoviti da smo 2001. godine prosječna starost državljanina Republike Hrvatske bila je 39 godina. 2023. ona je iznosila 44,4 godine. Čini mi se da je riječ oko, sa podacima sa 31.12.2023. Nekakvom projekcijom svega onoga do čega će naša država doći 2050. godine neki demografi kažu da ćemo prosječno biti stari otprilike od 55 do 60 godina. Ako imamo u vidu da već danas, sada i ovdje imamo omjer zaposlenih 1 zaposleni ide na 1,40 čini mi se i dva po podacima iz kolovoza 2024. Dakle, jedan zaposleni ne može zaraditi mirovinu za jednoga umirovljenika, nego trebamo još skoro pa pola jednog drugoga radnika uzeti da bi netko dobio mirovinu, a onda istovremeno znamo da su opet te mirovine koje zaradi jedan i pol radnik u Hrvatskoj apsolutno u jednom dijelu, u drugom dijelu relativno sa svojom visinom one od kojih ti ljudi ne mogu preživjeti. I to je ono što je činjenica i za tu činjenicu ako je već navodimo ne treba osjećati krivnju niko, ja vjerujem da je zadatak svih nas ovdje pokušati donijeti nekakvo najbolje rješenje u skladu s onim što možemo, ne u skladu s onim što bismo mi htjeli. Ja ne sporim vašu želju da biste vi željeli možda da mi danas uopće ni ne razgovaramo ovdje, da imamo toliko dovoljno visoke mirovine da jednostavno ovo pitanje stoji godinama. Jednako kao i ovi koji su predložili dakle spomenuti prijedlog zakona, ali mi imamo situaciju takvu kakvu imamo i mi unutar nje i u tom dijelu ja pozdravljam intenciju kolega iz SDP-a, pokušava se naći određeni manevarski prostor s kojim bi se određene stvari stavile ne tamo gdje im je mjesto, ali barem blizu tog mjesta gdje ili barem bliže tom mjestu kojem one pripadaju. Jer mi imamo činjenicu kad uzmemo sve mirovinske stupove, I. i II. mirovinski stup i III. mi smo na kraju dana državni tajniče u situaciji u kojoj imamo radnike koji ne mogu živjeti od svojih plaća u velikoj mjeri, postoji dio građana RH koji uistinu mogu živjeti od svojih plaća, ali puno veći dio ne može živjeti od svog rada, a izdvaja za mirovine i druga stvar, da i to što izdvajamo za mirovine ne može biti dostatno da bi određeni umirovljenik pa eto stario barem da ima ma ne znam ni ja sad što, ali sigurno da umirovljenici ni ne traže, niti imaju nekakav bogat stol, niti im je život bio prožet određenim blagostanjem da bi eto oni sad svoju starost živjeli na način da ne znam ni ja što, skupe se negdje i ispeku janje, sigurno da ljudi žive apsolutno ispod određenog standarda, dakle i u prehrambenom smislu, onda i u svim, svim Ono što je još veći paradoks, cijela jedna generacija građana RH koja danas ima možda najniže mirovine je zbog iste te države, ali u supsidijarnome smislu ostala bez posla, u Dalmaciji 65 tisuća njih, 65 tisuća njih. Ako izmete Trimot gdje je moja majka ajmo to tako reć zaradila mirovinu od koje ne može živjet da joj nije nas djece i sad može netko reć, okej blago njoj jer ima 4-ero djece koja joj mogu pomoći. Ako na to dodamo Imotsku vinariju, ako na to dodamo Dalmacija vino, ako na to dodamo Dalmatinku, Cetinku, cijeli niz različitih pogona koji su prehranjivali sve nas i onda u određenoj fazi zbog lošeg upravljanja i ne interveniranja države su svi ti djelatnici upućeni svojim domovima u najgorim rekli bismo godinama života kad ih više nitko ni neće. Imamo situaciju koja je onda još i još puno puno poraznija. I da se vratim kratko prije nego što prepustim kolegi Troskotu, dakle sami meritum prijedloga zakona ono što ću vam sigurno reć jest da, ja znam da će ovaj prijedlog biti odbačen od strane vladajuće većine i znam da je to njihovo legitimno pravo, međutim ono što bih volio u svakom slučaju budućem zakonu kojeg vladajuća većina bude predlagala preko vas HS je ne trebamo biti pametni, pa zašto određene stvari ne prepišemo ako one funkcioniraju. Primjerice u Njemačkoj mirovinski sustav uključuje automatsko usklađivanje mirovine s rastom bruto plaće i troškova života čime se osigurava stalna zaštita kupovne moći umirovljenika ili u Švedskoj mirovine su vezane uz indeksaciju cijena, ali s dodatnim mehanizmima koji prilagođavaju isplate ovisno o stanju nacionalne ekonomije, dakle oba modela ciljaju na dugoročno održavanje socijalne sigurnosti starijih građana. Kako god bilo, ja znam da nama nedostaje sredstava u RH i lajmo drugačije, možda nam ti umirovljenici baš i nisu određeni prioritet, a to je ono s čime bismo se definitivno trebali pozabaviti i vezati ovu problematiku uz problematiku demografije i demografskih mjera koje hrvatska država treba izbaciti, hvala vam. Hvala vama, nastavit će zastupnik Troskot. Poštovana potpredsjednice HS, poštovane kolegice i kolege, danas je važna tema u HS jer zapravo mirovinski sustav i jest pokazatelj snage gospodarstva jedne države i to je međusobno povezano. Nekakve završne misli kolege Kujundžića su bile zapravo demografija i nemoguće je raspravljat o mirovinskom sustavu, a današnji zakon i raspravlja o tome kako bismo mi mogli povećat naše mirovine i u Klubu Mosta smatramo da indeksacija kao takva je moguća kratkoročno, ali to nije dugoročno rješenje za, za naše mirovine. Dakle što se tiče demografske slike dotaknuo je kolega Kujundžić, dakle do 2050.g. se očekuje da bi trećina stanovništva RH ako ćemo nastavit ovim trendovima dakle će bit starija od 65.g. i onda imamo ozbiljan problem, već sad ga imamo, al sad zamislite da ako ovako nastavi na šta će to izgledat 2050. u smislu radnika i u smislu umirovljenika. Druga stvar, već je dotaknuto, ali u smislu mirovinskog sustava važno je reć da je u 10.g. u Hrvatskoj došlo do izmjene stanovništva i da je između 300 i 400 tisuća najvitalnijeg našeg dijela stanovništva koje je ovdje preko sustava javnog obrazovanja, zdravstva itd. država i je ulagala u te ljude da bismo samo u jednom trenutku ostali bez tih ljudi koji sada žive negdje diljem Europe i pune mirovinske fondove i zdravstvene fondove u Njemačkoj, Austriji, Irskoj itd.. S druge strane sa ne baš razboritim politikama smo uveli odnosno počeli imat jednu preliberalnu zapravo kako je vidimo migrantsku politiku umjesto da imamo recimo nešto šta ima Singapur i što je Švicarska imala da je u smislu kvota privlačila naj… najbolje radnike ne u smislu nekakve diskriminacije nego u smislu plaćenog posla koji će na kraju dana u izdvajanjima dakle financirat državu kroz mirovinski i kroz zdravstveni zdravstveni sustav. Jedno od rješenja koje je Klub MOST-a govorio jer kad se pogleda sad mi opet govorimo o financiranju države, dakle država kroz porez na dodanu vrijednost gotovo 50% financiramo mirovinski sustav, pa onda država ista ta je koja financira kroz PDV i kroz ostale namete koje nam stavlja pred nas, financiramo dakle nacionalne obveznice i trezorske zapise jer kamate na neki način treba isfinancirat i sad opet dolazimo istoj toj državi da u jednom trenutku samo izmisli novce da bi trebala ovaj financirati umirovljenike. Naravno da treba, ali dakle od kud namaknut sredstva ako gospodarstvo kao takvo ne može to pratit, ako nemamo industriju koja bi bila generator našega razvoja. Jedini način na koji je to moguće izbjeći jest ulaganje u tržište kapitala. U sadašnjim postavkama stvari, dakle jedini način kako ovo izvući dakle dugoročno kako to izvući jest u tržište, ulaganje u tržište kapitala i tu pozdravljamo određene politike Vlade u smislu trezoraca i obveznica jer se na taj način dakle dinamiziralo tržište kapitala do određene razine i sad bi trebalo samo nastaviti u smislu da su depoziti bankama izbijeni van, dobili smo nove ulagače što dakle bilježe u ovim statistikama i sad bi ti ulagači trebali nastavit dalje tim trendom. Primjerice jedan od ulaganja bi mogle biti recimo naši indeksi koji rastu, dakle treba reći da hrvatski indeksi odnosno indeksi u Hrvatskoj rastu i to među najbrže rastućim indeksima za ulaganje. Jedan je ETF u Hrvatskoj, u Rumunjskoj također raste brzo da čak dođe u jednoj godini i do poduplanja sredstava ono što neko uloži. Dakle, mi moramo razmišljati i u smislu kako stvorit taj novac koji bismo mi htjeli dakle uložit odnosno uplatiti našim umirovljenicima. Drugo, s obzirom da već imamo jednoroge recimo Hrvatska ima dva jednoroga, za one koji ne znaju što su jednorogi to su kompanije koje imaju preko milijardu eura ili dolara kako god hoćete imovine, da može biti nacionalna strategija, sad treba s njima sjesti, dakle tu nitko ne govori da mi moramo odnosno i možemo prisiljavat jer se radi o privatnim kompanijama, međutim s druge strane se može sa određenim fiskalnim olakšicama sjest se s njima i vidjet kako bi se moglo dovest do toga da oni iz dioničkih iz društava sa ograničenom odgovornošću postanu dionička društva. Zašto? Da bi se preko mirovinskih fondova moglo ulagati u ta društva, a samim time to onda znači da i država stoji iza prepoznati grana industrije kao što je recimo IT koji smo htjeli ulagati jer prepoznajemo da je upravo taj sektor taj koji donosi prinose u kratkoročnom vremenu ali i u dugoročnom. E sad zašto govorim o fiskalnim olakšicama? Zato što prelazak iz statutarnog oblika iz društva sa ograničenom odgovornošću u dioničko društvo košta. Košta u smislu održavanja skupštine, održavanja nadzornih odbora, održavanja dakle svih ostalih tijela koje dionič… društvo s ograničenom odgovornošću nema. I to je recimo način kako bismo mogli dodatno pospješiti dakle financiranja, razmišljat o određenim granama industrije o kojima ozbiljne države razmišljaju i na taj način kada bi mirovinski fondovi ulagali u takve kompanije, dakle došli bi do povećanih prinosa. Pozdravljamo u tom smislu određene preinake koje su se dogodile na tržištu kapitala u smislu cjenika na burzi, da sada burza je ta koja predlaže cijene, a HANFA reagira u trenutku kada je samo prijeko potrebno. Prije se davalo HANFI, HANFA je to čekala 6 mjeseci do godinu dana i gubili smo jako puno vremena. što se tiče Kluba MOST-a mi smo za drugi stup, međutim ono što se pojavilo u medijima nedavno mi smo da se takve stvari istraže, a to su ozbiljne određenih aktera studija koji su doveli do mirovinske reforme prije 20-ak godina. Dakle, profesoru Holzmannu on je inače guverner austrijske banke je prije nekoliko dana su postavljeni upiti sa određenim dakle stvarima koji daju upitnike njegovoj studiji koji su bili glavna, glavni dokument za mirovinski

Slijedeći govornik je zastupnik Damir Bakić koji će osvrnuti se u ime Kluba zastupnika Možemo!. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade dobar dan. Svima je jasno da je opća razina mirovina preniska i da je veliki broj umirovljenika ne samo da živi u riziku od siromaštva nego zapravo živi u stvarnom siromaštvu. I potpuno je jasno ja mislim svima bez iznimke da materijalni položaj umirovljenika treba poboljšati. Ovim zakonom namjerava se promijeniti polugodišnji način usklađivanja mirovina preciznije aktualne vrijednosti mirovina jer uz ostalo kaže se u obrazloženju odnos vrijednosti prosječne mirovine i prosječne plaće kontinuirano se pogoršava. Sad prije nego krenem u detalje evo na početku jedne sasvim načelne opaske. Sadašnji način obračunavanja mirovina uveden reformom sustava 1. siječnja '99. godine. Prvi iznos AVM bio je određen u visini 35,16 kuna što je onda bilo 0,85% prosječne bruto plaće u RH u prethodnoj '98. godini. Svaka pojedinačna mirovina određivala se kao umnožak osobnih bodova i aktualne vrijednosti mirovina, a usklađivanje je bilo zamišljeno tako da se u polugodišnje de facto usklađuje AVM aktualna vrijednost mirovine i to po stopi koja je bila određena tada 50 50 kao srednja vrijednost između stope rasta plaća i stope rasta cijena. Tako je određeno kretanje i sudbina AVM-a u svim sljedećim polugodištem, negdje u prostoru između stope rasta plaća i stope rasta cijena, a već tada kad je zakon bio pripremljen i spreman za primjenu, dakle 1998., bio je objavljen stručni rad neki bi možda rekli i znanstveni rad pod naslovom „Novi Zakon o mirovinskom osiguranju što je sporno u izračunavanju mirovina“. U članku se argumentira kako će upravo zbog specifičnog načina promjene AVM sve buduće mirovine nužno zaostajati za plaćama, već tada prije 26 godina to je bilo jednostavno argumentirano i zapravo sasvim očito. Predlagalo se da se za prvi izračun mirovine svakog osiguranika uvede nova veličina fiksirana u odnosu na prosječnu plaću u prethodnoj godini, možemo je zvati početna vrijednost mirovine, da se odredi točno onako kao što je bila zadana prva aktualna vrijednost mirovine, dakle kao 0,85% bruto prosječne bruto plaće u prošloj godini i onda jednom kad se iznos početne mirovine odredi mirovine se onda mogu usklađivati ovako ili onako kakogod zakon bude određivao. I premda rad taj spomenuti rad pa ni autor, pa ni časopis nisu bili opskurni, a časopis je bio financijska praksa, izdavač je bio Institut za javne financije, a ni autor nije baš bio nekvalificiran, ništa od navedenog nije doprlo do vlasti. Prošlo je od onda 26 godina, izmijenile su se u to vrijeme u tih 26 godina dvije SDP-ove vlade i pet HDZ-ovih nikad se ovo pitanje nije zapravo ni otvorilo niti se problem pokušao riješit, dakle pitanje prvog određenja mirovina, ne kasnijih usklađenja, ako se uopće i shvaćalo u čemu je problem. I sad 1. siječnja ove godine, samo za ilustraciju da kažem gdje smo, aktualna vrijednost mirovine bila je na razini 12,26 eura ili 0,77% prosječne bruto plaće u Hrvatskoj u prošloj godini. To je za 9% niže negoli je prva vrijednost aktualne vrijednosti mirovine bila određena ili odmjerena prema prosječnoj plaći. Evo toliko o povijesti. Idemo sad vidjeti gdje smo danas. U sustavu je prema podacima iz kolovoza tisuća i 700 korisnika s prosječnom mirovinom 555 eura. Kažem 555 i to je broj, to je visina nakon ovog najnovijeg nedavnog usklađenja. Na mjesečnoj razini za isplatu svih tih mirovina potrebno je otprilike 681 milijun eura, a to godišnje to znači 8,2 milijarde. Tako je nekako i planirano u proračunu, Financijski plan HZMO-a iznosi 8,72 milijarde, a od čega čak 48% ili 4,15 milijardi dolazi direktno iz proračuna. I sad smo tu negdje u središtu problema jer već i sad tek 52% potrebnog novca, potrebnog za isplatu mirovina osigurano je uplaćenim doprinosima u …/Govornik se ne razumije./… sustavu u sustavu koji je dizajniran tako da bude samoodrživ. A kad bismo mirovine željeli podići samo za jedan jedini postotni poen to bi nas na godišnjoj razini koštalo 82 milijuna eura, za jedan jedini postotni poen što bi u praksi umirovljenici jedva i osjetili. Idemo sad pogledat podrobnije mogući efekt predloženog zakona. Zadnja četri usklađenja dakle u ove dvije godine u zadnja četri polugodišta iznosila su redom 5,13, 8,42, 4,19 i sad 7,46%, kumulativno to je povećanje 27,9% u odnosu na prosinac 2022., 27,9%. Da je na snazi bilo rješenje koje se sada predlaže dakle, da se uzimao netežinski 70-30 prosjek nego da se slijedila ona viša stopa, usklađenja bi iznosila redom 6,60, 10,70, 4,70, 10,40 kumulativno to je povećanje za 36,4% u odnosu na prosinac 2022. Da smo dakle u ova četri polugodišta primjenjivali predloženi model, mirovine bi danas bile, sve mirovine bi danas bile veće za 6,65% to je jednostavna aritmetika za 6,65%, da je tako trebalo bi nam danas za mirovine na godišnjoj razini 545 milijuna eura više, a toliki novac u proračunu jednostavno nemamo. E sad to se naravno nije dogodilo, nije se dogodila paralelna stvarnost, međutim izvukao sam ovaj podatak ova četri najrecentnija polugodišta iz ilustrativnih razloga da pokušam ukazati na jednu negativnu stranu ili bolje da kažem neko otežavajuće svojstvo predloženog modela jer ovo predloženo rješenje ono se u praksi već u vrlo kratkom periodu može oteti kontroli i postati teško provedivo, možda i neodrživo. Sad znam da ovo zvuči gorko jer nikoji rast mirovina ne može u ovom trenutku iz perspektive umirovljenika biti prestrm. On može biti prestrm za državni proračun, a time je onda i neizvediv. Na drugom polu imamo situaciju također ne apstraktnu, ne iskonstruiranu nego vrlo moguću i često prisutnu, tako je bilo u razdoblju od '20. do '22.g.. U stabilnim uvjetima, a to je da se zabilježene stope rasta cijena i stope rasta plaća jedva da i razlikuju, da budu toliko slične, toliko bliske jedna drugoj da zapravo i nema razlike primjenjujemo li višu od te dvije stope ili nižu ili nešto između. Drugim riječima, u stabilnim uvjetima u kojima će te dvije ta dva indeksa biti, biti slična ili bliska. Nećemo imati nikakav pomak, a složili smo se, slažemo se svi da je bitan popravak nužan. A ima tu i još nešto, jer mijenjamo li AVM dakle mijenjamo li aktualnu vrijednost mirovine kako se kao po zakonu predlaže, mijenjamo sve mirovine pa i one koje nisu kritične. U sagledavanju ovog problema treba nam u središtu pažnje biti milijun i onih 130 tisuća otprilike korisnika koji su mirovinu ostvarili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Mirovine koje su ostvarene ili određene prema posebnim propisima, jel to službeni izraz, te mirovine, te mirovine, a takvih je gotovo 200 tisuća treba razmatrati i rješavati odvojeno jer tu imamo i neukusno visoke mirovine bivših saborskih zastupnika, imamo braniteljske mirovine sa višestruko većim iznosima, ne ulazeći u razloge. Sa višestruko većim iznosima od onih običnih mirovina imamo razne druge skupine, a i tu treba bit oprezan jer tu ima skupina u tim dakle izdvojenim mirovinama ima skupina radnika, umirovljenika čije su mirovine nedopustivo niske poput nekih rudara i nekih mornara itd. Šta je onda rješenje i gdje su, gdje nać mogućnost za povećanje mirovina i koliko to je pravo pitanje. Ja mislim da treba promotrit starosne umirovljenike jer njihov status je zapravo prava slika sustava uvijek, svugdje, a njih je gotovo 700 tisuća s prosječnom mirovinom 616 eura najnovije nakon usklađenja 616 eura s prosječno 33 godine staža. I sada ako prihvatimo princip možemo se oko njega složit ili ne, ali npr. za ljubav diskusije barem ako prihvatimo princip da bi se za svaku godinu staža trebala dobiti ili loša je riječ dobiti, trebala priznati mirovina u iznosu od 1/60-ine plaće, onda se lako vidi da nam je potrebno sve mirovine povećati za približno sve mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, za približno 10%. A to kako smo evo vidjeli nije moguće odmah i nije moguće odjednom i zapravo nikad neće bit moguće odjednom. Ali ja mislim da je moguće i izvedivo u nekom četverogodišnjem planu u kojem bismo sve mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju dizali za 1 postotni poen polugodišnje povrh. A sad naglašavam jer ovo je važno povrh, jedan postotni poen povrh zakonom predviđenih usklađivanja. 8 polugodišta u kumulativnom učinku to bi nas dovelo u željenu na željenu razinu ili barem blizu. Dakle po 1 postotni poen ekstra pri svakom usklađivanju. Takav pristup bi nam dao kontrolu nad procesom, omogućio bi nam neko razumno proračunsko planiranje i vjerujem da bi bio izvediv u ovom gospodarskom rastu kojeg mi svi netko manje, netko više, a premijer i Vlada najviše primjećujemo i osjećamo. I na kraju želio bih ukazat na još nešto. Čitav je niz mjera koje reguliraju prava i obaveza umirovljenika, a koje možemo unaprijediti doslovce, doslovce odmah tako da povećamo standard barem za dio umirovljeničke populacije. Spomenut ću ovdje dvije iza kojih možemo odmah stati i koje će naša stranka formalno predložiti kao zakonske promjene. Prvo, umirovljenici plaćaju porez na dohodak doduše samo u 50%-tnom iznosu međutim i taj porez ma kako se činio malenim ipak mirovine umanjuje. Mislim da ga trebamo ukinuti, ne nužno za sve ali sigurno npr. za, za na sve mirovine do razine recimo prosječne plaće. I ta mjera je izvediva odmah krajnje jednostavnom izmjenom zakona, ne ovog zakona nego odgovarajućeg Zakona o porezima, a značit će ipak neku pomoć za onih 300 tisuća umirovljenika koji uopće plaćaju porez, a čije mirovine su, su, su, su do razine prosječne plaće u RH. A s druge A s druge strane i ovo treba napomenuti taj gubitak prihoda jer onda bi to bio neki gubitak prihoda za lokalnu samoupravu, taj gubitak prihoda za lokalnu samoupravu je marginalan jer porez na dohodak umirovljenika čini tek 3-5% ukupno prikupljenog poreza na dohodak u svakom našem gradu u svakoj jedinici lokalne samouprave. sam, na što sam htio ukazati jest i problem sa domaćom radinošću i sporednim zanimanjima čime se umirovljenici također mogu baviti prema Zakonu o obrtu. I tu ima problema i tu ima mogućnosti za vrlo brza i vrlo jednostavne korekcije odgovarajućih zakona gdje možemo nekom broju umirovljenika pomoći ali sad da ne brzam budući mi je vrijeme na isteku neću o tome ovdje ovaj moment opširnije govoriti nego ću nešto konkretnije i nešto opširnije to reći u pojedinačnom izlaganju. Evo to bi bilo sve u ime našeg kluba. Zahvaljujem. **Glasovac, Sabina Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a riječ uzeti zastupnik Mišo Krstičević, izvolite. Hvala kolegice Glasovac, poštovani kolege i kolege. Ovo što danas ovdje možemo sažeti u jednu rečenicu, a prethodno izgovoreno je to da ona odgođena pravda koja će se eventualno nekad realizirati će uvijek ostati u klasi uskraćene pravde. Naime, danas ovdje razgovaramo o o prijedlogu promjene Zakona o mirovinskom osiguranju. Netko taj prijedlog, vidjeli smo gleda kao kolega Bakić, tehničku korekciju sustava, netko će ga nazvat politički licemjernim, netko kao odgovoran politički potez ali nama je svima razvidno nakon današnje rasprave da biti umirovljenik u Hrvatskoj definitivno nije zavidna pozicija i da upravo ono sve što od danas pa ubuduće napravimo za te umirovljenike čak i ako ispravimo svu onu nepravdu društva prema njima to će nažalost bit zakašnjela reakcija. Znači odgođena pravda je uvijek nažalost uskraćena pravda. Prema prošlogodišnjem istraživanju Europskog nadzornog tijela za mirovinsko osiguranje, a sve je objavljeno na Euro barometru, samo 43% Europljana vjeruje da će imati dovoljno materijalnih sredstava za život u mirovini, u Hrvatskoj nažalost udio takvih optimista je ispod 30% i ta briga za stare dane koja se pojavljuje kod hrvatskih ljudi sigurno se ne razvija zato što gledaju premalo intervjua cijenjenog predsjednika Vlade koji im priča kako upravo oni imaju privilegiju živit u najboljem od svih svjetova. prema upravo tim podacima Eurostata i HZMO-a prosječna starosna mirovina je u 2021.g. iznosila 388 eura i tada je to bilo triput manje od europskog prosjeka koji je bio gotovo 1300 eura. Umirovljenici prema jednom istraživanju, a uvijek je dobro spomenuti istraživanja rekao je kolega Bakić, od gđe. Tkalec, Rubila i Žilića, troše oko 67% prihoda na hranu i stanovanja. Jasno je kako kažu autori te Studije o inflaciji koja najteže pogađa umirovljenike da su 10% najsiromašnijih umirovljenička i samačka kućanstva, a da upravo oni troše oko 70% svoje košarice na kategorije koje su imale iznadprosječan rast cijena poput npr. hrane, a 10% najbogatijih na te iste kategorije troše manje od 50%. E pa dobro, sad se može reći ako su mirovine u Hrvatskoj tri puta manje nego u Europi, a onda je vjerojatno i hrana tri puta jeftinija. E, naravno ukupni prosjek cijena u Hrvatskoj je na 75% europske razine cijena, no indeks cijena za hranu i bezalkoholna pića prema podacima naravno koje je objavio Eurostat je u Hrvatskoj zapravo 2% veći od europrskog prosjeka. je porazno i proizvoda od žitarica su zapravo 15% više nego u prosjeku EU, znači umirovljenici u Hrvatskoj imaju tri puta niže mirovine, a zato od EU, al zato hranu plaćaju više nego nego u ostatku EU. Naime, radnici koji provedu cijele živote i ostave nažalost i svoje zdravlje stvarajući to društveno bogatstvo mislim da ne zaslužuju da im se kaže da novca za dostojanstveno starenje odnosno mirovine, kao nažalost šta možemo vidjeti i za kvalitetno zdravstvo nema. To nije nešto s čime bi se mi kao ljudi trebali pomiriti. Ja znam da barem ovaj dio parlamenta se s tim pomiriti neće. Naravno kategorija vjerovali ili ne čuli smo u raspravi mirovine se u Hrvatskoj ipak usklađuju sa rastom cijena i sa rastom plaća. Prosječna mirovina prema Zavodu o mirovinskom osiguranju u kolovozu ove godine je premašila tih 500 eura. U raspravi smo vidli o kako se podmukloj formuli radi obzirom da je kolega državni tajnik spomenuo da se neke podaci nisu iznijeli ja ću samo reći sumarno da ovo što danas SDP traži o promjeni formule bi rezultiralo time da se u ovom indeksaciji umjesto 37 eura mirovina povisi za 52 eura. Vjerodostojnosti radi nije niti moja stranka ovdje bez jasne političke odgovornosti, međutim da da bi izbjegli daljnje nabacivanje i argumentiranje sa istrošenim tezama ja pozivam sve da sagledaju u jednom kontekstu vremena. Znamo da je u vrijeme naše Vlade omjer usklađivanja bio 50:50 i da se iskorak u tom smislu nije napravio. Ono što također vjerodostojnosti radi želim spomenuti da je također za vrijeme SDP-ove Vlade uvođenje II. stupa se dogodilo na razini Hrvatske i to je nešto što po mom sudu je imalo višestruke štete ne samo za umirovljenike nego i za javne financije i ukupnu makroekonomsku strukturu. Bilo je to nažalost prije 20.g. i to je bio jedan od pokušaja u nizu koji se događaju danas u kojem se pokušao prikrit taj neuspjeh hrvatskog kapitalizma. U to vrijeme ako se vratimo možemo vidjeti kako je Svjetska banka i slični igrači nam tad govorili, pa znate to što su vam mirovine male to nije zato što imate vi slabu i disfunkcionalnu ekonomiju, to nije niti zato što se, su se obećanja o kapitalističkom blagostanju …/Govornik se ne razumije./…, to nije zato što su one ono malo novostvorene vrijednosti koje za sebe zadržava pa reći ću tako najbogatija klasa nego je to upravo zato što niste dovoljno štedjeli dok ste bili mladi, to je bila argumentacija tada Svjetske banke. Međutim, ono što možemo znati, a to je prava istina o mirovini, da ako imamo dinamičnu ekonomiju gdje relativno velik broj ljudi zarađuje i dobro zarađuje, mi ćemo imat podjednako i dobre mirovine, al tu je potreban samo jedan uvjet, da ne dopustimo da višak vrijednosti pokupe oni malobrojni, ali najbogatiji. Povijesno gledano kao što su tzv. kase uzajamne pomoći u Njemačkoj i slične socijaldemokratske organizacije sa kraja 19. stoljeća prisilile npr. Bismarckovu Vladu da napokon uvede prve radničke mirovine od 1889.g. i tada je Bismarck reko, evo da nije bilo socijaldemokracije i da se mnogi ljudi nje nisu bojali ne bi bilo ni ovog skromnog iskoraka na planu socijalne politike, nažalost on je to prezirao. Al taj skromni napredak, iskorak, kao ni bilo koja druga pobjeda radnika i umirovljenika nije zagarantirana nego ga kao i sva druga prava koja imaju ljudi i građani treba iznova braniti. To što se iza ove navedene mirovinske politike koja je osiromašila po meni cijele naraštaje prije 30-tak godina stajala je Svjetska banka i neki zapadni financijski lobiji, to nam je slabo opravdanje, međutim nadam se da će nam poslužit kao snažna poruka da takve greške ne ponavljamo i pokušamo ispraviti. I ako sad možemo podvući neku crtu i kad svatko preuzme svoje udjele u odgovornosti za loše stanje u kojem se umirovljeničke skupine nalaze, nama se otvara slijedeće pitanje. Je li moguća mirna rasprava o nekoliko alternativnih mirovinskih sustava? Ono što se može prosuditi iz ponašanja Vlade ne čini se baš izvjesnim. Aktualna vlast kao što znamo, a mogli smo to čuti danas priprema određeni svoj prijedlog kada ga iznese postupit će prema nama kao parlamentu sa slijedećim poznatim obrascem, podržite ovaj prijedlog ćete biti deklarirani kao skupine koje su eventualno zapele u prošlosti i odbijaju svaku promjenu. Nažalost hrvatsko društvo je opterećeno znatnim razlikama i tada konsenzus nije moguć. Povijest nas ući da konsenzus unutar ovoga doma je moguć jedino kad su u pitanju uski interesi političke oligarhije, a sukladno tome što konsenzus nije moguć načelo pravičnosti koje je ovdje potrebno neće moć bit primjenjivo. Danas ovakvom korekcijom odnosno prijedlogom korekcije u Zakon u mirovinsko osiguranje mi bi vratili barem mali dio duga onima kojima dugujemo doslovno sve naše živote, a to su naravno naši preci, majke, očevi, bake, djedovi. I neovisno o tome što se u ovakvim trenucima češće prisjećamo velike povijesti borbe radničkih stranaka i sindikata koji su za mirovine i druga socijalna prava jasno je da će izravni interes u ovom slučaju vodeće stranke u saboru biti pretpostavljen interesima više od milijun umirovljenika. Za kraj želi istaknuti slijedeće. Mirovinski sustav ne bi trebao postojati da bi se u starijoj dobi reproducirala razina nejednakosti kakve postoje u aktivnom životu u društvu. Nejednakosti jasno na tržištu rada su znatne i kontinuirano rastu. Demografski izazovi starenja danas su puno spominjani su sve izraženiji i smatram da se moramo odlučiti za jednu novu viziju mirovinskog sustava koji će bit utemeljen na jednoj pravednijoj preraspodjeli. E šta bi to značilo pa npr. da treba napraviti sve kako bi se i zajamčile i poboljšale najbolje mirovine najjednostavnije rečeno. Financiranje mirovina bi trebalo počivati na solidarnosti i aktivnom doprinosu svih, a to nekima nažalost znači posebno onih najbogatijih. Mirovinski sustav mora bit utemeljen na onome što pravedno za najslabije, a ne za one najmoćnije i ja smatram da će doć vrijeme kad ćemo ga takvim i izgraditi. Hvala. Hvala zastupniče Krstičević. U ime Kluba zastupnika HDZ-a sada će riječ uzeti zastupnica Majda Burić. Izvolite. Hvala vam poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovani i dragi zastupnici i zastupnice u Hrvatskome saboru, a pro po ovog prijedloga SDP-a koji je pred nama još jedanput ću ponoviti da kolege iz SDP-a možda i žele veće mirovine za naše umirovljenike međutim oni naprosto ne znaju kako, a to pokazuje i ovaj prijedlog zakona koji je pred nama kojeg smatram da je ofrlje sklepan uradak i narodski rečeno jedan polupečen prijedlog koji nam je stavljen na stol kojeg držim d je površan i populistički prijedlog i koji implicira da je indeksacija jedini način uvećanja mirovina, a nije. Neznanje i nesposobnost koju smo imali prilike vidjeti od te stranke kada je bila na vlasti sa tadašnjim premijerom Milanovićem tada od njih nismo nikad čuli da predlažu bilo kakve mjere za povećanje mirovina. Upravo naprotiv tada u to vrijeme SDP je rušio standard hrvatskih umirovljenika i starijih osoba, a to ću i argumentirati. U 4 godine povećali su penzije za svega 8 eura, 2014. i 2015. godine nisu ih usklađivali dakle tada je usklađivanje bilo ništa, nula, a sad su našim kolegama iz SDP-a gle čuda, usta puna usklađivanja odnosno indeksacije. U to vrijeme također uzeli su, da ne kažem oteli budućim hrvatskim umirovljenicima, tadašnjim radnicima 4 i pol milijarde kuna iz drugog mirovinskoga stupa s njihovih osobnih računa. Kome su to uzeli? To su uzeli djelatnim vojnim osobama i osobama s invaliditetom. Zašto su to uzeli? Zato da bi krpali rupe u državnom proračunu za 2015. godinu. Nikad zaista nikad nismo čuli nikakvo objašnjenje niti komentar pa ni danas na dva puta postavljeno moje pitanje, osjećaju li se odgovornima za takav besramni čin uzimanja 4 i pol milijarde kuna sa osobnih računa. Osim toga u to vrijeme SDP-ova Vlada razdvajala je mirovine. Na čiju štetu? Na štetu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mijenjali su mirovinske faktore. Na čiju štetu? Opet na štetu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Međutim sve to što sam navela nije po mojem mišljenju najgore. Najgora je njihova, njihov njihov javni stav prema hrvatskim umirovljenicima gdje im kažu da si stave štrik oko vrata i gdje ih javno pozivaju na suicid. Bilo je to nedavno i ta morbidna izjava i taj njihov poziv je u stvari, čini otkrivanje njihovog pravog lica i u stvari je dokaz licemjerja i činjenice da SDP zaista nema nimalo solidarnosti sa ranjivim skupinama i da samo u stvari glumataju veliku brigu za umirovljenike, a u stvarnosti kad su imali prilike, e onda su unazadili mirovinski sustav i standard umirovljenika, a to pokazuju i rezultati i činjenice koje sam navela. I danas imali smo prilike čuti u prethodnoj u dosadašnjoj raspravi, danas im je za sve te rezultate kriv netko drugi. I dan danas oni se ne osjećaju odgovornima za rezultate koje su isporučili hrvatskim umirovljenicima u vrijeme kad su bili na vlasti. S druge pak strane zbog točno pogođene i točno precizno kalibrirane i osmišljene mirovinske reforme koju provodi vlada premijera Plenkovića od 2018. nadalje, sve penzije su u prosjeku rasle za 73%, a one najniže za čak 89%, a briga za starije i umirovljenike nastavlja se kontinuirano i to kroz jednu

i isplatila odnosno u listopadu će isplatiti deveti zaredom jednokratni dodatak odnosno naknadu za naših za naših 760 tisuća umirovljenika koji primaju mirovinu do 840 eura i za to je vlada isplatila i osigurala 615 milijuna eura. Govori predlagatelj odnosno SDP u ovom prijedlogu zakona o puzajućoj mirovinskoj reformi koju provodi ova vlada, to je na stranici br. 3 i kaže puzajuća reforma mirovinskog sustava u RH odvija se na izravnu štetu za umirovljenike i taj dio želim posebno komentirati je, pa ta puzajuća reforma poštovani i cijenjeni kolege iz SDP-a dovela nas je upravo do toga da naši penzioneri danas u prosjeku imaju kao što sam već navela 73% veću mirovinu nego što je to bilo prije osam godina u vašem mandatu u Milanovićem mandatu ona je rasla za brojkom i slovom 8 (osam) eura, a u mandatu premijera Plenkovića za 263 eura. Iako se SDP cijelo vrijeme danas trudi dokazati da je osam više od 263. Međutim, to ne želim niti komentirati jer to smatram jednim Sizifom, sizifovskim poslom pa ću se još ovdje referirati na to što je ustvari umirovljenicima donijela ta puzajuća reforma o kojoj govori SDP i koji su njezini efekti. Najnižu mirovinu od 2019. na ovamo dodatno je vlada povećala i nevezano uz indeksaciju za dodatnih 6,2%. demografskim sa izrazitom demografskom značajkom, a to je uvođenje dodatnoga staža za svako rođeno i posvojeno dijete, to je dodani staž od šest šest mjeseci. Što to u konačnici znači? To u konačnici znači povećanje mirovine za u prosjeku od 2% po djetetu. A sada kao što smo imali priliku i čuti vlada najavljuje da tu mjeru udvostručuje i proširuje na 12 mjeseci dodanoga staža što je svakako pohvalno i jako, jako dobro. Osim toga, povećane su sve obiteljske mirovine za 10%, a uveden je potpuno novi model kombinacije cijele osobne mirovine i dijela obiteljske mirovine, konkretno 27% te obiteljske mirovine. Omogućeno je isto tako financijsko nagrađivanje odnosno bonifikacija za dulji ostanak u svijetu rada i to može povećati penziju za maksimalno 27%. Zašto je to napravljeno? Zato jer kad pogledamo podatke službene, podatke HZMO-a onda vidimo kako je prosječna starosna mirovina za ljude koji su na tržištu rada proveli 40 i više godina života iznosi prema najfriškijim podacima 907 eura, dok je njezin udio, dakle udio te mirovine u prosječnoj plaći je skoro 70%. I iz ovog podatka vrlo je jasno i razvidno da je potrebno dodatno stimulirati duži rad i ostajati u svijetu rada jer to uz visinu uplaćenih doprinosa itekako jamči više mirovine. Naravno ono što je također pohvalno i što treba pozdraviti jest da će se mirovine, da će prosječna mirovina u narednom razdoblju, dakle u mandatu od '24. do '28.g. minimalno odnosno da će narasti za najmanje 30% i da će ona iznositi od 750 eura pa nadalje. Što još želim reći? Želim naglasiti da je problem da problem mirovina nije moguće sustavno rješavati promjenom načina usklađivanja mirovina što direktno implicira ovaj SDP-ov prijedlog zakona, već je nužno kontinuirano ukazivati na dulji ostanak u svijetu rada, isto tako i na povećanje plaća jer se mirovinski sustav čuva i stanjem na tržištu rada, brojem zaposlenih i i visinom prosječne plaće. Zato je itekako pohvalno što prosječna plaća u RH u posljednjih osam godina raste za 76% odnosno za 566 eura, dok je ta ista prosječna plaća u mandatu SDP-a rasla za svega 3%. nikad više zaposlenih, mi danas imamo nikad manje nezaposlenih, mi danas imamo stabilno, otporno, a ja bih rekla i potentno tržište rada, bez obzira na sve krize koje su sada i koje su bile, a u tom smislu ono što moram posebno istaknuti jest mjera za očuvanje radnih mjesta koju je ova vlada aktivirala onda kad je bilo najpotrebnije i na taj način očuvano je skoro 800 tisuća radnih mjesta u privatnom sektoru. Na stranici br. 1 ovog prijedloga zakona SDP tvrdi i daje tezu da mirovine zaostaju za inflacijom u zadnje 4 godine, međutim podaci Državnog zavoda za statistiku, podaci HZMO-a i ostalih akreditiranih institucija vas kolege iz SDP-a demantiraju i govore da ne govorite istinu da ne kažem da govore da lažete jer su penzije unatrag 4 godine, to je razdoblje o kojem vi govorite rasle za 54%, a istodobno inflacija je bila 25%. Ono što također moram naglasiti da je mirovinski sustav iznimno kompleksan i da ga treba sagledavati uvijek sveobuhvatno ali isto tako i dugoročno i pristupiti mu precizno sa velikom dozom odgovornosti, ali isto tako i međugeneracijske solidarnosti u jednom najširem mogućem tumačenju. Tako da moram reći da ovaj zakon koji je pred nama i koji implicira da je indeksacija ako ne jedini način povećanja mirovina onda kao što ste i rekli najbolji način povećanja mirovina, međutim to zaista nije tako jer vi kao da još uvijek niste otkrili niti bonifikaciju odnosno nagrađivanje za dulji ostanak u svijetu rada, kao da još uvijek niste otkrili dodatno povećanje najnižih i obiteljskih mirovina, kao da još uvijek niste otkrili dodani staž za majke i posvojiteljice, kao da još uvijek niste otkrili unaprjeđenje individualne kapitalizirane štednje da kao drugi i treći mirovinski stup kako bi upravo ta štednja dugoročno dala što više mirovina u budućnosti. Ono što također želim još jedanput naglasit jest da kad ste bili na vlasti, kad ste vodili tadašnju mirovinsku politiku indeksacija koju ste tada ponudili bila je 50 prema 50, HDZ-ova Vlada to je ukinula i uvela puno bolji model tzv. rotirajući model 70 prema 30 i to u korist povoljnijeg pokazatelja ili rasta potrošačkih cijena ili rasta prosječne plaće. I usklađivanje mirovina u 2023. godini bilo je sveukupno 13,8%, a u ovoj godini 11,7% dakle, kad govorimo isključivo o indeksaciji ili o usklađivanju. A usporedbe radi u vrijeme SDP-ove vlade usklađivanje recimo u 2014. godini godini bilo je nula, ništa, u 2015. godini bilo je 0,30%. I ako se ne varam Hrvatska je danas jedina država članica EU koja ima upravo tu rotirajuću formulu koja će se dodatno unaprijediti na formulu 80 prema 15 što itekako pozdravljam i koliko znam u stvari ta formula 85 15 bit će najpovoljniji model usklađivanja u cijeloj EU. Za sam kraj budući da više nemam puno vremena želim samo reći da sam vidjela jako, jako neozbiljan pristup vezan u SDP-ovom prijedlogu vezan uz sredstva koja su potrebna za provođenje ovoga zakona PFU obrasca nema, nema projekcija za '26. i '27. godinu, a ono što govorite o '24. godini odnosno '25. ni ne spominjete u '24. godini projicirate oko 160 milijuna eura troška. S obzirom da ste zakon predali u proceduru 21.5. ne zna se mislite li na šest mjeseci ili mislite na ukupni trošak od 320 miliona i što je najbitnije od svega gdje ćete, gdje biste namaknuli cijeli taj novac … …/Upadica Željko

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, pa evo da odmah odgovorim kolegici koja je govorila u ime zastupnika HDZ-a gdje bismo namaknuli dovoljno sredstava, pa recimo da bismo namaknuli od onih sredstava koje su pokrali vaši kolege i kolege na istaknutim dužnostima ili na onim manjim istaknutim dužnostima ili recimo koji i u ovim trenucima sigurno nameću u svoje džepove dok mi raspravljamo o najugroženijoj skupni našeg društva, umirovljenicima. kolegica zastupnica u ime Kluba zastupnika HDZ-a da pozdravlja indeksaciju koja se namjerava učiniti u omjeru od 85 15, kaže to može dapače, to je odlično, a ja nisam čula sve ove sate dok mi raspravljamo, a zbog čega ne može 100%. Zbog čega točno ne može indeksacija 100% po povoljnijem indeksu? Zbog čega točno? I tu počinje i završava sva priča o promjeni indeksacija mirovina. Nema političke volje, ne želi se. Jednostavno se ne želi. Ja prevodim dakle umirovljenici niste dovoljno bitni da bi se vaše mirovine uskladile 100% po onoj vrijednosti koja je za vas povoljnija. Svašta smo čuli, čuli smo sjajnu statistiku nominalnih vrijednosti, čuli smo sjajnu statistiku uprosječenih vrijednosti, ali nismo čuli argumente temeljene na stvarnim vrijednostima, temeljene na životu. Ajmo malo o životu. Koje su stvarne vrijednosti? Dakle, stvarne vrijednosti su one životne. Koliko umirovljenik sa prosječnom mirovinom, govorimo o starosnoj mirovini, tu nema ovih povlaštenih sa prosječnom mirovinom od 540 eura može kupiti namirnica ali onih koje kupuje, onih koje umirovljenik kupuje pa ne pa ne kupuje on Gucci tenisice, ne kupuje umirovljenik Barboleta nakit, ne umirovljenik kupuje jaja, brašno, krumpir, voće, povrće ako je sretan pa ima normalnu mirovinu, koliko toliko normalnu. koliko su rasle cijene u posljednje 3.g. tih proizvoda i usluga, o tome trebamo pričati, to su stvarne vrijednosti i to je stvarni život, to je život umirovljenika, ne život mene kao saborske zastupnice ili vas kolegice ili kolega saborskih zastupnica, ne život bivših saborskih zastupnika koji su ostvarili pravo na povlaštenu, do 2012. kada je SDP-ova Vlada na čelu sa Zoranom Milanovićem takvu povlasticu ukinula, ne to nije život takvih umirovljenika. Život prosječnog umirovljenika u Hrvatskoj je imati 500 eura mjesečno u džepu da preživi kupujući krumpir, brašno, mlijeko, ulje. E, o tome pričamo i kad sve to skupimo ostaje i dalje u zraku pitanje okej, može 85-15, zašto ne može 100, zašto ne može 100, odakle namaknuti novac? Pa dajemo za robotaksije, dajemo za robotaksije kojih nema, koji kasne, ajde da ne govorimo samo o korupciji, ako možemo davati 100-tine milijuna eura za kojekakve robotaksije kojih nema, a da ne možemo za naše umirovljenike koji su btw. sve to zaradili, sve to zaradili. Meni je neobično, ali pozdravljamo 85-15 okej. Zašto ne možemo 100%? Ne zna se. I to ne može riješiti jednokratna pomoć, jednokratna pomoć recimo u JLS daje se socijalnim slučajevima, pa ne možemo mi svesti umirovljenike na socijalne slučajeve i dijelit im povremeno jednokratno lunch pakete. Pa ajmo im uvesti okej trajni dodatak, trajni dok ne dosegnu mirovinu kakva je recimo u Sloveniji ili Crnoj Gori što je najgore od svega i džaba i bonifikacija i dodatni staž i mirovinski stupovi ako je inflacija za umirovljenike 60 ili 70% za proizvode koje umirovljenici kupuju. Umirovljenička inflacija je nadaleko premašila povećanje prosječne mirovine i ajmo govoriti o stvarnim vrijednostima, ajmo govoriti o životu, ne razbacujte se sa nominalnim vrijednostima i ne manipulirajte podacima, najbolje ćete shvatiti kada pogledate tko kopa po kantama za smeće,

Hvala lijepo, čl. 238., vrijeđa nas ova nervozna i ovaj ultimativna nekakva rasprava kolegice Ahmetović u smislu da nam drži lekcije što mi trebamo prema umirovljenicima. Izbori su bili prije svega 5 mjeseci …/Govornik se ne razumije./… 200 tisuća umirovljenika je na prijedlog SDP-a odmah 750 eura svima mirovine reklo ne želimo vaše laži, ne želimo vas više nikad vidjeti nakon onoga što ste nam učinili. A kad već spominje lopove ne znam iz HDZ-a neka spomene i lopove iz SDP-a, pa bi to onda bilo nešto objektivno, a ovako čisti populizam bez ikakvih ovaj rezultata za te ljude. Dobro, to nije povreda Poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Kolegica Burić se javila za povredu Poslovnika, imate već dvije opomene, znate? …/Upadica Pozivam se na čl. 238. i izjavljujem povredu Poslovnika. Ma mene samo zanima bi li kolegica Ahmetović i gospoda iz SDP-a novac za trošak provedbe ovoga zakona osigurali na njihove, SDP-ov već prokušani model kad je SDP izbio da ne kažem ukrao 4 i pol milijarde eura našim radnicima odnosno budućim umirovljenicima iz II. mirovinskog stupa. Dobro, to nije bila povreda Poslovnika, pa vam moram dati treću opomenu, a sada imamo replike, prva poštovana zastupnica Curiš Krok. Hvala potpredsjedniče. Evo poštovana kolegice Ahmetović, sama EU od 2000.-tih godina nastoji utjecati na reforme mirovinskih sustava u zemljama članicama, te sama strategija EU ima i za cilj prilagodbu mirovinskih sustava novim prilikama u Europi i u svijetu, novim prilikama i to je ono što ovaj prijedlog govori, novim prilikama koje je uzrokovala i inflacija i rast cijena i skuplji život naših umirovljenika, novim prilikama možemo i nazvati upravo ovo što ste vi spomenuli maloprije, to je stvarni život, stvarni život rast cijena. Mogu oni pričati o tome da su mirovine porasle 73%, ali mene zanima dal ti ljudi idu u dućan, dal vidiju koliko košta kruh, koliko košta mlijeko, koliko košta odjeća, koliko koštaju usluge, usluge, to je moje pitanje bilo, evo samo to, Hvala lijepa. Poštovana kolegice, pa vjerojatno idu u dućan, vjerojatno vide koliko što košta, međutim pa ni ja osobno, niti kolega Borić, niti kolegica Burić, pa niti vi ne kupujemo svakodnevno i isključivo ne jedemo brašno, jaja, ulje itd., mi kad smo gladni odemo u restoran. Mi kad želimo nešto kupiti ili kad imamo vremena kupimo si usput nešto što nam se svidi, umirovljenici to ne mogu i vjerujem da su i kolege i kolegice iz redova HDZ-a svjesne toga, nisu svjesne toga što govore kada kažu okej može 85-15, al ne može 100%, ne ne možete, vi čekajte malo i još skupljajte i nosite na leđima ovu inflaciju na svojim leđima, naše su plaće rasle, umirovljeničke, saborski umirovljenici imaju povlaštene mirovine, čuli ste u našoj raspravi koliko one iznose, a vi ne možete i vi malo čekajte. Naši umirovljenici su stalno na čekaju. Imamo dvije povrede Poslovnika, prva je poštovanog zastupnika Ivanovića. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, 238., pa ovo je više jedna zamolba. Uvažena zastupnice Ahmetović, zašto s toliko žara štititi sve one nabijače cijena u Hrvatskoj, one lihvare koji su podigli pekarske proizvode, cijena žita je otišla na svjetskom tržištu dole, cijena brašna je otišla dole, pa zašto nam onda prodaju peciva po 60, 80 centi ili jedan, jedan euro dajte prozovite te koji gule kožu upravo tim umirovljenicima. To želimo napraviti taj partnerski odnos, a ne ovo o čemu vi govorite, vi ste trebali nešto, mi nismo i vi ste mogli, a niste htjeli. Dajte …/Upadica Reiner: bila povreda Poslovnika pa vam moram dati treću opomenu. Kolega Borić ima povredu Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Omalovažava nas kolegica Ahmetović u svojoj raspravi. Ovo je sad bilo nečuveno. Pozicija socijaldemokrata na današnjoj raspravi, dok se mi kao saborski zastupnici hranimo u restoranima, evo vas umirovljenike vi se ovaj. To može govorit za svoje, za sebe možda ili za nekoga, nema što mene stavljat ili bilo koga drugoga u svoj usta. Znači ako gospođa jede u restoranu neka jede u restoranu ali ta pozicija socijaldemokrata, govorimo o većim mirovinama

Evo hvala lijepo. Uvažena saborska zastupnice Ahmetović govorite u govoru kako ova Vlada nema volje ali evo želim samo istaknuti da kako uistinu Vlada RH dakle u svom programu od 2024. do 2028. godine je isto predvidjela mjere za daljnje unapređenje mirovinskog sustava koji će doprinijeti daljnjem poboljšanju materijalnog položaja umirovljenika i podizanju razine adekvatnosti mirovina što će se isto tako postići predstojećim cjelovitim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, a između ostaloga i redefiniranjem važeće formule usklađivanja mirovina. Hvala. Mirela (SDP)** Hvala lijepa kolegice. Da Vlada nema volje, to je odgovor na cijelo ovo pitanje. Zbog čega ne može 100% povoljniji indeks za umirovljenike nego eto im se baca na stol 85, 15%. Ja ću podsjetiti da Vlada očito nema volje jer je ona već u svom programu od 2016. do 2020. godine obećavala da će udio mirovine u prosječnoj plaći biti 60%. Danas je to nekih 40-ak%, 45%, čini mi se sa ovim zadnjim usklađenjem mirovina. Što reći nakon 8 godina ako nešto obećaš i imaš 8 godina to i izvršiti, a ne izvršiš nego da jednostavno nemaš volje. I danas nisam čula odgovor na pitanje zašto može 85, 15, a ne može 100% povoljniji indeks za umirovljenike koji nose najveći teret inflacije na svojim leđima. hvala lijepo, 238. Dakle ako ima volje i ako smo čuli ovdje da su u odnosu na SDP-ovu Vladu, u odnosu na povećanje mirovina 8 eura u odnosu na HDZ-ovu Vladu 263 eura, onda uistinu dakle u tom dijelu uz pakete mjera, uz povećanje mirovina možemo svjedočiti dakle da Vlada RH ima volju za podizanje mirovina. Dobro, to je bila isto replika, ne povreda Poslovnika pa moram dati opomenu. A sada će u ime Kluba zastupnika nezavisni i Hrvatske stranke umirovljenika govoriti poštovani zastupnik Veselko Gabričević. Izvolite.

Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Evo danas se ovdje čovjek naslušao svašta te bilo je tada vrijeme ni jedne Vlade ni one SDP-ove ni danas sjajno ne žive, a vjerojatno ni sutra tako skoro neće ovaj jako dobro živjeti jer mirovinski sustav zaista je kompliciran, težak za sve države, a za našu državu posebno. Mi smo mlada država, prošli smo Domovinski rat, stvarani u jednim specifičnim uvjetima i prema tome neće to ići baš tako brzo. Mene, obzirom da sam svjestan činjenice da umirovljenici teško žive, mene raduje svaka činjenica svih vas koji govorite o umirovljenicima, o njihovom teškom položaju, o malim mirovinama i koji se zalažete da njihove mirovine budu veće odnosno da umirovljenici žive bolje. Treba isto tako istaknuti i činjenicu da imamo među tom populacijom, među umirovljenicima veliki broj umirovljenika koji nemaju puni radni staž, veliki broj umirovljenika sa mirovinama po posebnim propisima, veliki broj invalida kao posljedicu Domovinskog rata, znači imamo puno različitih kategorija umirovljenika. Posljednjih nekoliko godina bilo je nekoliko reformi mirovinskog sustava s ciljem poboljšanja položaja umirovljenika i promjenama koje su nužne kako bi išli u korak s kretanjima u društvu i okolnostima u kojima živimo i djelujemo. Ovdje je bilo riječi koliko je potrebno umirovljenicima za jedan pristojan život. Hrvatska stranka umirovljenika je jedina vršila istraživanje kako bi izgledala jedna umirovljenička košarica za jednu dvočlanu obitelj, supruga i suprugu koji su umirovljenici. Uvjeti su bili slijedeći, da imaju riješeno stambeno pitanje da su otkupili stan, da imaju sve aparate kućanske koji su im neophodni u svom domaćinstvu, da imaju jedan automobil srednje klase prosječne starosti oko 10 godina, da ne kupuju ništa od odjeće i obuće mjesečno, da ne troše nikakva sredstva za sport, rekreaciju i kulturne sadržaje, znači samo za hranu i da ne kažemo za preživljavanje. I znate koji je to rezultat, kolko treba njima mjesečno? 799 eura ili zaokružite 800 eura. To je ono što je točno. Pri tome nije na odmet ponovo podsjetiti isto tako kako je samo u 2023. i '24.g. godini učinjeno sljedeće kako bi se poboljšao položaj umirovljenika, prvo povećane su obiteljske mirovine za 10% i to se odnosi na oko 200 tisuća umirovljenika. Drugo, omogućeno je korištenje 27% dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu što se odnosi na 107.500 korisnika, a prosječno je povećana mirovina im za 105 eura. Treće, dodatno su povećane najniže mirovine 3% o čemu je Majda govorila za više od 309 tisuća umirovljenika. Četvto, ukinut je dodatni zdravstveni doprinos od 3% za 32 tisuće umirovljenika. Ovo je HSU tražila bar 20 godina. Ukinuto je smanjene mirovina od 10%, mirovina prema posebnim propisima za 109 tisuća umirovljenika, izmijenjen je Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, naknada je povećana na 150 eura za 16.489 korisnika, omogućen je besplatan prijevoz HŽ-om za sve umirovljenike, omogućen je besplatan prijevoz brodom za umirovljenike koji žive na otocima. Za najugroženije kategorije ostaju vaučeri za energente u visini i započela je izgradnja 18 novih centara za umirovljenike u svim županijama osim Zagrebačke županije i Vukovarsko-srijemske županije.

za daljnje unapređivanje mirovinskog sustava koji će doprinijeti poboljšanju materijalnog položaja umirovljenika i podizanju razine mirovina, a što će se postići cjelovitim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. Izmjenama će biti obuhvaćeno sljedeće: 1. nova formula o usklađivanju mirovina omjer 85-15 umjesto dosadašnjih 70-30 u korist povoljnije parametra, 2. po prvi puta u RH uvest će se godišnji dodatak na mirovine prema godinama radnog staža čime će se ujedno stimulirati ostanak što dulje u svijetu rada onih koji sada rade, 3. umjesto sadašnjih šest mjesecima ženama za svako rođeno ili usvojeno dijete priznat će se 12 mjeseci radnog staža. Lako je zaključiti da su ove mjere kudikamo sveobuhvatnije od ove jedne mjere predlagatelja. Treba napomenuti da je usklađivanje mirovina samo jedna mjera u nizu koja utječe na povećanje mirovina i poboljšanje životnog standarda umirovljenika. Stoga mi dopustite da ukratko istaknem još nekolko čimbenika koje kani ili poduzima Vlada RH s ciljem poboljšanja stanja kod umirovljenika. U sklopu energetske obnove zgrada omogućena je ugradnja dizala u zgrade tri plus što predstavlja veliki korak za 511 tisuća teško pokretnih osoba koje žive u tim zgradama. Vlada sudjeluje sa 33% sredstava, a prema nekim informacijama Grad Zagreb će sudjelovati isto tako u iznosu sa 33% tako da će stanarima ostati 34% troškova. Treba vjerovati i da će ostale jedinice lokalne samouprave u RH slijediti ovaj primjer. Povećanje poreznog odbitka na mirovine, neko je govorio ovdje o tome, ja osobno i mi u HSU smatramo da i to da i to treba regulirati, ono se očekuje. Koliki će biti iznos vidjet ćemo nakon što se zaključi rasprava o poreznoj reformi. Mi u HSU smatramo da porez na mirovine ne trebaju plaćati svi umirovljenici koji imaju 40 i više godina radnog staža, bez obzira na visinu mirovine. Zašto? zbog toga da stimuliramo ljude koji sada rade da što duže ostaju u svijetu rada. Treba isto tako istaknuti da mnoge jedinice lokalne samouprave u RH imaju imaju niz mjera kojima se utječe na životni standard umirovljenika poput besplatnog gradskog i prigradskog prijevoza, osiguranja ogrijeva, isplate božićnica, uskrsnica, umirovljeničkih kartica itd.. Da zaključnim, Klub nezavisnih i HSU-a uvijek će se zalagati kroz institucije države na zakonskim obvezama za povećanje mirovina, životnog standarda svih umirovljenika pa tako i na cjelovitoj, a ne parcijalnoj ishitrenoj odluci o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju. Svi se moramo složiti da umirovljenici trebaju i moraju i da su zaslužili mnogo bolje no što imaju. Hvala. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Moram priznat da sam pažljivo slušao kolegu Gabričevića i iznio je nekoliko mjera koje su i na tragu ovoga što mi predlažemo. Ono što je možda drugačije da ovo što mi predlažemo išlo bi u korist svih umirovljenika. Ove neke mjere koje ste vi spomenuli idu u korist u budućnosti ako budu ostvarene, dijela umirovljenika. I sada dolazimo do jedne velike moralne etičke i druge dileme, trebamo li i u kojoj mjeri sankcionirati, jer ne znam kako da drugačije nazovem mjeru koja bi se ticala dijela umirovljenika, primjerice ljude koji su bez punog radnog staža išli u mirovinu tijekom devedesetih zbog toga što su njihove tvrtke u privatizaciji nestale i sa 50 i nešto godina više nisu imali gdje. dosta jedno teško ja bih rekao i etičko i ekonomsko ii političko pitanje i pitanje je dakle bi li, je li ta mjera u toj mjeri pravednija ili da sa jednom drugom mjerom povećamo mirovine svima. Međutim, kada je na prijedlog kolege Hrelje iz Hrvatske stranke umirovljenika naša Vlada ukinula povlaštene saborske mirovine on je to argumentirao izrazom da je je to kamenčić u cipeli, nešto što se tiče malog broja ljudi sa relativno zanemarivim financijskim fiskalnim proračunskim učinkom ali nešto što strši i što izaziva određenu vrstu nepravde i nazvao je to kamenčićem u cipeli. Ova formula je malo veći kamenčić u cipeli, jedna kamena gromada u cipeli jer ostatak formule u kojoj se i dalje ostaje na tome da će mirovine zaostajati ili za plaćama ili za kupovnom moći, dakle za inflacijom u bilo kojoj varijanti je također nepravedna. I nismo dobili jasan odgovor Vlade zbog čega tu gromadu iz cipele umirovljenika ne uklonimo. Naša formula je formula sustizanja, a vladina formula je formula zaostajanja. To je onako kako se u jednoj rečenici može opisati ovaj prijedlog zakona, dakle politika sustizanja plaće i kupovne moći i politika zaostajanja plaće, za plaćama i kupovnom moći. Jedna mala promjena, simbolična promjena koja bi svim umirovljenicima trenutno povećala mirovine. Nismo našli razlog zašto se Vlada tome protivi i svaki put kad nabrajate uspjehe, kad nabrajate koliko je novaca iz Europe, kad nabrajate koliko ste uložili onda ono osjećaj za elementarnu pravdu prema najugroženijim skupinama umirovljenika

(SDP)** Zahvaljujem. Kolega Bauk, da li znate da 60% umirovljenika ima mirovinu ispod prosjeka, znači sa tim podatkom su svi upoznati i dosadašnjim načinom usklađivanja dobiva se, imamo manja povećanja mirovina i ovaj naš prijedlog je upravo na tragu da mirovine budu veće. Isto tako, 60% umirovljenika prima jednokratnu pomoć od premijera Plenkovića dok on tumači u ekstazi kako je Hrvatska razvijena uz bok uz Španjolsku i Portugalom, pa evo ja želim vaše mišljenje što mislite da li bi umirovljenici dalje voljeli nastaviti primati ovu jednokratnu naknadu,

jer je to neka srednja vrijednost. Ali nije to problem, problem je što je prosjek nizak i ovom mjerom bi se prosjek povećao. Druga stvar je što se tiče jednokratne ili trajne, trajnog dodatka i to je jedna ovako PR-ovska priča, jer trajni dodatak trajno obavezuje, a jednokratni dodatak date jednom i onda se pravite da toga više nema jer ste rekli da je to jednokratni. Prema tome, svi oni koji dobijaju taj dodatak bi voljeli da je trajni, nego da je jednokratni. Naravno sad se postavlja čitanje vladine politike, ali politika između ostalog i jest shvaćanje političke stranke na vlasti, nekakav osjećaj pravde kome će od onoga što svi zajedno se uplati u proračun dati više, a dati manje. Ovdje su umirovljenici trenutno u onoj skupini kojima će dati manje koliko god se trudili nas uvjerit u suprotno. **Reiner, Željko Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bauk, potaklo me na repliku upravo zato što ste vi matematičar i to mi je drago što ste upravo ovo govorili prema ovim formulama koje smo danas spominjali, upravo sustizanje barem u onome nominalnome dijelu, a pogotovo ako se zna, a cijelo vrijeme tu govorimo da u budućnosti, jel' vidimo da je inflacija sad došla na jedan i pol posto, povećanje plaća što je bilo bilo je, tako da se bojimo i da prihvate ovu našu gdje ide sto posto povoljnije i to neće biti dovoljno zato što u vremenima kada su bile mogućnosti upravo ovoga sustizanja ta formula je bila na žalost 70:30, a bojimo se i ako bude ovih 100% a kada se ispuše inflacija, ispuše se ovaj dio mislimo da ipak ovaj neki minimum, da ipak i vladajući u ovome dijelu počinju razmišljati, jer moramo imati bar neki minimalni konsenzus. Mi smo danas ovdje rekli da i u toj raspravi želimo minimalni konsenzus. Evo ako se bar i oko formule možemo dogovoriti mislim da je to jedan korak naprijed. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Da, dakle sad neću ispast naročito pametan, ali je u stvari to posljedica. Kada bi sljedećih 6 usklađivanja bilo tako da plaće budu taj dominantni veći, onda bi mirovine sustizali troškove života, ali bi ostali u istom omjeru sa plaćama, ali ne bi zaostajale. Ovako će sasvim sigurno zaostajat ili za plaćama ili za troškovima života, a možda i za jednim i za drugim. Ovako bi barem zaostajanje anulirali kao mogućnost, dakle to je nešto što bi čini mi se šesti osnovne bilo dovoljno, dakle da se tko ima barem trojku iz matematike u šestom osnovne to bi razumio. Ja se nadam da to razumiju i kolege iz Vlade da bi s trojkom iz 6-tog osnovne se može doći Željko (HDZ)** Sad će pojedinačno raspravljati poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabina Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, ako je sve tako idealno u standardu i u svakodnevnom životu hrvatskih umirovljenika i ako tako olako odbacujete naš prijedlog da se odmah i hitno mirovine počnu usklađivati prema formuli koja bi na neki način značila usklađivanje u 100%-tnom iznosu s povoljnijim faktorom za umirovljenike, umirovljenike, danas je to inflacija nešto manje nego prije godinu ili dvije ali još uvijek jest, sutra će to biti možda već i danas jesu plaće zašto onda umirovljenici najavljuju prosvjede. Najavljuju prosvjede zbog što, zbog toga što im je vrijednost njihovih mirovina čak i ako govorimo o kumulativnim uvećanjima znatno padala. Zato što su masovno u riziku od siromaštva, stopa rizika od siromaštva za starije osobe nastavila je rasti u 2023. godini, pa je u 2023. godini iznosila 34,8% za muškarce, a za žene čak 38,8%. Vjerojatno će prosvjedovati zbog toga jer je i ovo jedan od jasnih pokazatelja da mirovine nisu dovoljne za život jer gotovo 60% starijih ljudi koji žive sami u kućanstvu suočava se s rizikom od siromaštva. Tu se onda postavlja pitanje i porasta cijena hrane, prijevoza, lijekova, režija svega onoga na što umirovljenici troše značajna sredstva od mirovina, a mirovina im nije dovoljna da pokriju svoje osnovne troškove. Kad tome pridodamo pitanje dostupnosti, ali i kvalitete domova za starije i nemoćne osobe gdje smo evo i danas u raspravama imali prilike čuti da cijene smještaja u domovima za starije osobe, u privatnim smještajima primjerice rastu i do tisuću, rastu i do 40% u posljednje vrijeme onda nije teško zaključiti zašto u tom vašem idealnom svijetu u kojem vi živite i u kojem smatrate da su ovakvi zakoni nepotrebni tu vašu viziju Hrvatske ne osjećaju u svakodnevnom životu i naši umirovljenici. Mi tražimo ovim zakonom da se on donese u hitnom postupku zbog toga jer izmjenom ove for… formule u obračunu mirovina po 100%-tno povoljnijem faktoru za umirovljenike zaustavljamo za odmah zaustavljamo na neki način zaostajanje mirovina za plaćama i ispravljamo nepravdu koja je umirovljenicima nanesena. Ja ću samo podsjetiti još jednom u ovoj sabornici mislim da to nije zgorega, prije 10 godina vlada Zorana Milanovića u periodu recesije, ulaskom u EU, europskom politikom štednje, procedurom prekomjernog deficita, opljačkanom zemljom u puno neugodnijim uvjetima rada i u puno manjoj snazi samog proračuna udio prosječne plaće u prosječnoj mirovini bio je viši odnosno prosječne mirovine u prosječnoj plaći bio je viši negoli je to danas više odnosno 10 godina poslije kada i zahvaljujući i toj inflaciji koja nepravedno najviše pogađa one najranjivije u društvu, a to su umirovljenici kada se proračun izvrsno punio, a umirovljenici od toga nisu imali apsolutno ništa. Ovaj prijedlog nije isisan iz prsta. O ovom prijedlogu ovo vas molimo već 2 godine u Hrvatskom saboru. Znači mi smo napravili vrlo jasan model kako u četverogodišnjem razdoblju konkretno, točnije do 2027. kada smo predlagali ovo znači u 4 godine kako prosječne starosne mirovine povećati iz tadašnjih 500 na 750 eura, ali neću govoriti sad u nominalnim iznosima govorit ću kako ih povećati za 50%. I vrlo jasno smo tada predložili da to povećanje temelji se na dva stupa. Prvi je ovaj novi model usklađenja, a drugi je trajni dodatak. Trajni dodatak koji bi zahtijevao od države da u prvoj godini ide s povećanjem od 10%, u drugoj, trećoj i četvrtoj godini 5%. Nakon 4 godine onda bismo mogli reći da umirovljenici drže glavu iznad, iznad vode. Vi to cijelo vrijeme niste htjeli čuti iako smo doprli do vas jer da nismo 2 godine inzistirali na promjeni formule za obračun mirovina odnosno na novom modelu indeksacije vi danas vjerojatno ne biste govorili o novom omjeru 85 naprema 15. To zahvaljujući upravo našim pritiscima u kojima smo tražili da taj omjer bude 100% naprema nula u korist umirovljenika u odnosu na povoljniji faktor za njih. Mi smatramo da i dalje taj omjer 85% naspram 15% nije dovoljan pogotovo kada uzmemo koliki se jaz između plaća i mirovina zapravo koliko se produbio i koliko postojeće mirovine ne mogu pratiti nabujale i nevjerojatno povišene troškove, Ovdje želim otvoriti još jedno pitanje, govorite da ste kolegica Majda Burić iznosi tu nekakve podatke kako ste vi učinili nikad više za umirovljenike, međutim prešućuje se činjenica da vas i sindikalne grupacije i grupacije umirovljenika upozoravaju da ih zapravo cijelo vrijeme zakidate i kod tog obračuna na način jer kada uzimate sve parametre kad HZMO uzima sve parametre kod izračuna sve parametre kod izračuna mirovina vrijednost bodova mirovinskih, polazne faktore, godine radnog staža, osobne bodove onda zaokružuje na četiri decimale, a kada se govori o izračunu odnosno o rastu mirovina onda se zaokružuje na dvije, dvije decimale. Meni je naprosto nevjerojatna vaša lakoća kojom uopće ne želite raspravljati o ovome, kažete u očitovanju Vlade na naš prijedlog zakona da težite sveobuhvatnim rješenjima, sveobuhvatnim rješenjima i cjelovitim rješenjima, jer ovaj naš kao nije takav, a u 8 godina mandata umirovljenicima niste ponudili ništa osim zakonom propisanog usklađivanja mirovina dva puta godišnje i milostinje, milostinje kroz trajne dodatne gdje ste i tu zakinuli jedan dobar dio umirovljenika jer i oni umirovljenici koji imaju veće mirovine zahvaljujućim starosnim, punim starosnim mirovinama njih ste onako izuzeli jer ste postavili takav limit da oni u tu kategoriju ne ulaze. Umirovljenicima ne treba Vladina milostinja pred izbore, godinu dana pred izbore gdje ćete dijeliti helikopterski novac od nekih 100-tinjak ili manje eura da bi si oni mogli kupiti neku, neću reć puricu za Božić nego da bi mogli podmiriti osnovne životne troškove i to im ne treba ne samo milostinja vaše Vlade nego im ne treba milostinja bilo čije Vlade. Njima treba dostojanstvena mirovina koja će se regulirati i kroz indeksaciju i kroz trajne dodatke koji neće ovisiti više o bilo kojim vladama, da im netko nešto daje, da im netko nešto poklanja, da je netko eto dobar prema njima jednom ili dva puta godišnje nego će im reći da cijenimo ono što ste kroz svoj životni vijek zaradili jer ste za ovu zemlju i za sve nas radili i ovu zemlju ste gradili. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Lalovca. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Glasovac, pitanje mirovina je izuzetno kompleksno područje, rekli smo danas i nije teško, nije lagano nosit cjelokupni mirovinski sustav. Međutim činjenica je s druge strane da je to prvenstveno političko pitanje. Prvenstveno politika, znači prilikom donošenja proračuna određuje se kako tko dobiva. Mi smo više puta govorili ovdje je sad kolega Bakić iznio da je, da se koristila ova formula da bi to kumulativno u 3, 4 godine donosilo 540 milijuna eura i da bi sve mirovine bile veće za 6%. Mi smo više puta govorili da su na tržištu inflacije, ovo je bila inflacija pohlepe to se čak premijer s time javno je govorio i onda kad vidite da je HNB uplatio u godinu dana bankama pola milijarde, ove godine ponovno pola milijarde itd. da nije bilo volje da se s druge strane izvrši upravo ona redistribucija koju smo i tražili.

Točno je kolega Lalovac da je na kraju i sam premijer priznao tezu koju smo mi dugo ovdje ponavljali da se radi o inflaciji pohlepe međutim za razliku od nas premijer je imao više poluga kojima je u toj inflaciji pohlepe mogao koristiti različite alate kako bi redistribuirao sva ona dobra odnosno sve ono što je proračun više uprihodovao da se to pravednije rasporedi i da naprosto to vraćamo onim slojevima društva, prije svega snažnije koji sami opstati ne mogu kako bismo im osigurali koliko-toliko zadržavanje životnog standarda, samim time i potrošnju pa bi onda to blagotvorno djelovalo i na proračun. Mi smo više puta u ovoj sabornici ukazivali i govorili premijeru Plenkoviću da se ugleda na Španjolsku koja je upravo to radila i zašto su posljedice na njihov životni standard

Cijena smještaja je ista i za privatne i za javne, dakle ona je negdje ekonomski 1.500 eura bez obzira što država u javnima sufinancira smještaj pa više od 1.100 eura, a u privatnima se smještaj oni koji nemaju moram reći iskreno, koji nemaju veze da upadnu u državne domove pa moraju sa cijelim iznosima zapravo pridonositi onome što bi zapravo morali svi umirovljenici imati pravo, a to je da u obliku nekog od dodataka dakle svi imaju mogućnost se na kraju svojeg života smjestiti u jedan od oblika skrbi za starije i nemoćne. Moram napomenuti da je cijena trajnog u bolnici …/Upadica Reiner: Hvala./… po danu 100 eura. To je znači 3.000 eura. Hvala. Potpuno ste u pravu i znate i sami kolegice da smo uz ovaj novi model trajnog povećanja mirovine i osiguravanja dostojanstvenih mirovina mi jednako tako predložili i sveobuhvatnu stambenu politiku koja bi zapravo uključivanjem države kroz posebni stambeni fond i gradnju stambenih jedinica osigurala ne samo priuštive i dostupne stanove za mlade nego u jednoj liniji smo predvidjeli i dostupne stambene jedinice za starije i nemoćne osobe gdje bi bili posebno adaptirani stanovi s protukliznim pločicama, senzorima itd., itd. gdje bismo upravo kao država postali konkurentni i osigurali da pojačamo i povećamo smještajne kapacitete koji su sada mahom u nadležnostima jedinica lokalne i regionalne samouprave koji svojim financijskim mogućnostima naprosto ne mogu pratiti one one potrebe koje starije i nemoćne osobe imaju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Dragić ima repliku. **Dragić, Irena (SDP)** Zahvaljujem. Poštovana zastupnice Glasovac vrlo često čujemo frazu da je svaki treći umirovljenik u riziku od siromaštva. Ako ćemo biti iskreni i govoriti stvarno stanje stvari onda bismo trebali reći da je veliki broj njih za koje kažemo da su u riziku od siromaštva, zapravo siromašni. A onda imamo još jednu anomaliju u društvu, a to je da smo dozvolili stranim trgovačkim lancima da u našoj domovini rade što hoće. Mi znači u stranim trgovačkim lancima imamo proizvode koji su dva do tri puta skuplji nego u njihovoj matičnoj zemlji gdje su mirovine i plaće dva do tri puta veće nego naše. Ne može mi nitko reći da Vlada po tom pitanju nije mogla napraviti ništa, kako to komentirate? **Reiner, Željko Ja ću vas samo kolegice Dragić podsjetiti da smo prije ulaska u eurozonu inzistirali na tome da Vlada jednako kao i neke druge europske zemlje, evo kao primjerice susjedna nam Slovenija zajedno s udrugama potrošača uloži dodatne napore i da osigura monitoring cijena godinu dana prije i godinu dana poslije ulaska u eurozonu. osiguralo da se ne može manipulirati i pod krinkom ulaska u eurozonu i prevođenja cijena iz kune u euro zloupotrebljavati situaciju i muku koja je zadesila Hrvatsku uslijed inflacije, pa je ovaj ulazak u eurozonu bila samo nekakva dodana vrijednost i dodani rizik, Vlada je to odbila jednako kao što odbija i naše prijedloge

poboljšala status umirovljenika, dakle iza svake formule moraju stajat nekakva sredstva, a iza sredstava mora stajati politička odluka. U vašoj ste raspravi govorili o tome kako ste planirali vi unutar mandata ukoliko bi vam građani dali povjerenje povećati mirovine, zanima me koliko bi to iznosilo i odakle bi se namakla sredstva? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica i potpredsjednica Glasovac. Naš je prijedlog predviđao da se Hrvatska kad govorimo o udjelu onog što se izdvaja za mirovine iz BDP-a da uđemo u nekakvu razinu sa zemljama EU, zemljama članicama EU sa 11 na 13%. Prema našim izračunima koje su radili naši ekonomski stručnjaci tada kad smo radili taj model proračunski viškovi neplanirani nastali uslijed inflacije bili bi dovoljni za jedan dio pokrivanja ovoga, a realno naš model drugačijeg, progresivnijeg i pravednijeg oporezivanja sigurno bi doprinio i ovoj preraspodjeli društvenih dobara i našeg nazovimo to tako nacionalnog bogatstva. Samo drugačija politika, drugačiji prioriteti i drugačije raspoređivanje sredstava. Boris (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice Glasovac, spominjali ste da su svi parametri kod izračuna mirovina na 4 decimale, samo kad se radi usklađivanje mirovina onda se aktualna vrijednost mirovina izračunava na dvije decimale. Htio bi da to malo pojasnite, a iz onog što ja zaključujem može li kao rezultat toga biti neka vrsta sitnoga prizemnoga potkradanja umirovljenika, pa vas molim da to pojasnite, evo hvala. Naravno da može, ne samo da može nego i je, na to upozoravaju i Sindikati umirovljenika i to u Vladi jako dobro znaju, jednako kao što se ne otvaraju neka druga pitanja kad govorimo o mirovinskim fondovima, o stupovima i o nedovoljnoj informiranosti današnjih, ali i budućih umirovljenika o tome što to znači I. stup, II. stup, koji mirovinski fondovi, pa onda oni razredi A, B gdje se jedne automatizmom stavlja u jedan razred, drugi, naprosto se ljude drži neinformiranima da bi se na taj način manipuliralo njihovim novcem, nažalost na njihovu štetu. Sada će govorit poštovani zastupnik Mišel Jakšić, izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Dakle unatoč tendenciji našega prijedloga za koji vjerujemo da i Vlada shvaća da je dobra, ne bi se raspravljalo o promjeni formule da ne misle da smo krenuli u dobrom smjeru sa prijedlogom. Puno toga je krenulo u apsolutno krivom smjeru i sa informacijama koje se tumače kako kome kada odgovara. Tako da je danas korišteno jako puno brojaka koje se tiču nekakvog apsolutnog rasta mirovina, plaća i svega onoga što čini život u RH, ali uporno izbjegavamo govoriti o udjelima koji daju puno jasniju sliku što to je, što to znači i kako ljudi žive. Ja ću sad uzet jedan primjer za koji u startu kažem da je apsolutno kriv i promašen, ali toliko puta su danas spomenute SDP-ve Vlade i što su one radile, pa jednostavno mi je ovo zgodno da pokažem kako može izgledati kontra pogled. Svi ćemo se naravno kleti u važnost, značaj Franje Tuđmana za hrvatsku neovisnost i njegove uloge u modernoj hrvatskoj povijesti, kao čovjeka sa svojim vrlinama i manama, ali ovo je nešto što je neupitno. U doba Franje Tuđmana su plaće u RH bile 100, 200 maraka, po tome ispada da se u doba Franje Tuđmana daleko najgore živjelo u povijesti ove naše moderne demokracije. Naravno može doć kontra odgovor, ratno stanje, nova država, ogromni problemi i to je sve definitivno točno i ja ću se prvi s time složiti, ali ostaje činjenica piše na papiru 100 do 200 maraka prosječna plaća, što je stvarno jako malo. Zašto sam ovo rekao? Zato jer kad pričamo SDP-vim Vladama koje sigurno nisu bile savršene, koje su imale svojih promašaja, koje u konačnici iz nekog razloga su na kraju i gubile izbore jer nisu ispunile sva očekivanja naših sugrađanki i sugrađana. Činjenica je da prva SDP-ova Vlada dolazi na vlast nakon doslovce međunarodne izolacije i sloma gospodarstva sa ogromnim rupama i sa apsolutno neizglednim ulaskom u euroatlantske integracije u koje se svi danas volimo zakleti, kao što je i činjenica da druga SDP-ova vlada Zorana Milanovića dolazi nakon što Sanader objavljuje da je država u banani, pa odlazi, pa bi se vratio, ali ga više ne primaju, pa preuzima Jadranka Kosor koja uvodi harač na plaće jer su državne financije u banani, EU fondova još u prvim godinama mandata Milanovićeve vlade nema i jedan mali dodatak, da je tada cijela Europa i cijeli svijet u generalnoj ekonomskoj krizi, dakle nema pozitivnih ekonomskih gibanja koja imamo danas i imamo unazad nekoliko godina, a imamo ih i da se provodi apsolutno drugačija monetarna politika unutar same europske politike koja je i tada kao i danas puno toga diktirala. Svi jako dobro znamo što je Njemačka prva tada radila po Europi, što se događalo Grčkoj, što se tražilo od Hrvatske, kakvih je ideja bilo oko apsolutnog stezanja remena i da sad ne nabrajamo sve politike koje je Europa tada pokušavala nametnuti, a od kojih je unazad 4, 5, 6 godina apsolutno odustala i prebacila se na ekspanzivnu monetarnu politiku, da ne kažem da u koroni su pale pale kočnice iliti popustile sve kočnice pa smo se prebacili čak i na helikoptersko spuštanje novca. Ne pričam protiv toga, to nam je trebalo u datom trenutku kad je cijeli svijet bio u paralizi, ali to su činjenice koje puno tog generiraju kad pričamo o određenim ekonomskim varijablama i što je koja vlada u kojoj fazi hrvatske povijesti radila. E sad, ajmo se vratiti na ono o čemu danas pričamo. Činjenično stanje je da što god pričali udio mirovina u prosječnim plaćama je sve ove godine više-manje isti. Nema tu nekih ogromnih pomaka i ta stalna priča, 60%, 60%, lako smo mi još od toga. Apsolutno daleko. I sa ovim trendovima koje imamo, pa i sa nekim najavama što će se događati dalje u svjetskoj ekonomiji, a reflektirat će se i na hrvatsku, ne možemo vidjeti kad bi uopće naši umirovljenici mogli dohvatiti tih famoznih 60% o kojima se toliko priča. Isto tako je činjenica da su te prosječne mirovine i prosječne plaće ponešto veće i da su na nivou razvijenijih zemalja zapadne Europe, možda bi mogli reći, okej, idemo prema 50-ak posto, ali to je prosječna mirovina od 1500 eura pa ljudi s time nekako žive. Svatko u ovoj sabornici zna da sa 400, sa 560, sa 620 eura, poglavito kad pričamo o samcima, je nemoguće na normalan način preživjeti mjesec. Treba jako puno matematike, fizike, gimnastike, koja će se roba kupovati, kako će se plaćati energenti bez obzira što će se reći da je Vlada to subvencionirala jer svatko od nas si može napraviti predodžbu što možeš mjesečno kupiti sa 500 eura i kakav život te očekuje. E sad tu dolazimo do drugog pitanja, a danas je to nekoliko puta spomenuto, mislim da je kolega Ivanović to spomenuo, što su radile pekare, što rade strani trgovački lanci, kako se ponašaju banke, kako se ponašaju strani telekomi. Pa SDP je u nekoliko navrata, a i danas je to provučeno u našim raspravama, potencirao da se trebamo hrabrije i energičnije postaviti prema tome što taj strani kapital je radio u ovoj inflaciji pohlepe u RH. Pa Vlada ima tu alatku u ruci da može razrezati poreze, da može promijeniti tu unutarnju strukturu naše financijske politike, a ne što smo dozvolili da oni jednostavno 1,6% BDP-a, ako se ne varam i u prošloj godini iznesu iz Hrvatske. koliko smo analiza imali da strani trgovački lanci u Hrvatskoj imaju veće cijene nego što imaju u svojim matičnim zemljama, naši radnici i radnice u njihovim lancima imaju manje plaće nego što imaju u njihovim matičnim zemljama i mi šutimo, žmirimo i pravimo da se to ne događa i tu se krije još taj jedan dodatan prostor gdje bi sigurno dobili podršku oporbe i gdje bi mogli reći, aha, sada stvaramo uvjete da te mirovine u RH stvarno dođu na tih 50 pa na 60% prosječne plaće, ali tu smo jednostavno tanki, tu se ne događa ništa, bilo je određenih pokušaja sa ekstra profitima, ali to je na kraju ispala kap u moru i to se na kraju u dobrom dijelu prelilo na naše građane i potrošače jer sve što se u Hrvatskoj dogodi, na kraju se sa zanimljivim indeksima u cijena kroz strani kapital koji i je u Hrvatskoj prelije na teret naših sugrađanki i sugrađana. I opet, tko tu najviše ima problema? Tko najgore prolazi? Pa prolaze umirovljenici i ljudi koji su u onom, u medijalnoj plaći u donjem dijelu jer tebe najviše pogađa inflacija u potrošačkoj košarici kad imaš jako malo prihode i kad zapravo sve prihode trošiš na to i te ljude je jednostavno ova inflacija dovela, pa neću reći na prosjački štap, ali ih je dovela u velike probleme kako da izduraju mjesec dana sa svojim primanjima. Spomenuto je i nekoliko puta, inflacija je stala, inflacija se promijenila, nije ovako, nije onako, to smo isto već nekoliko puta pričali u Saboru. Možemo mi pričati da smo usporili inflaciju, ali ajmo radit usporedbe kako se ona ponašala 2020. na '21., '21. na '22., '22. na '23., '23. na '24. i tada ćemo tek vidjeti do kraja koliko je jednom penzioneru poskupio kruh i mlijeko i da sad ne nabrajam sve ono što je potrebno za normalno funkcioniranje i za nekakve osnovne životne potrebe. Zato ovaj prijedlog, zato SDP traži da krenemo to mijenjati jer smo jednostavno svjesni koliko ti ljudi danas teško žive, a ipak su se sve te godine, sva ta desetljeća i odricali, pa u konačnici radili i gradili našu zemlju. To je taj jedan mali minimum društvene solidarnosti, jedan dio vraćanja duga koji imamo prema tim svim generacijama koje su nam ostavile ovu zemlju i s kojom mi danas i u ovom Saboru nastojimo čim bolje, nekad uspješnije, nekad manje uspješno upravljati. Hvala vam lijepo.

Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Jakšić, Hrvatska je danas zemlja ekstremne nejednakosti. Ta nejednakost je nažalost u našem društvu, sve više i više se prihvaća kao nešto normalno. Možete li elaborirati ovaj naš prijedlog još jedanput i ukazati na to kako će on odnosno kako bi prihvaćanje ovog našeg prijedloga doprinijelo umanjivanju te nejednakosti i veće pravednosti prema našim umirovljenicima. Također pitanje za vas, što mislite hoće li vladajući ikad priznati probleme umirovljenika ili će nas i dalje nastaviti uvjeravati da je sve u redu odnosno uvjeravati nas kako su umirovljenici preživjeli ovu inflaciju upravo zahvaljujući njima Vladi RH? Hvala. Mišel (SDP)** Pa dobro nisam pobornik prvo te komunikacije koju imamo prilike slušati da je vlada ili županija ili grad ili općina nekome nešto specijalno dao jer ajmo bit realni svi mi raspoređujemo proračunska sredstva koja uplaćuju svi građani naše zemlje i mi smo ti koji nakon toga smo određeni transfer. Netko u tome uspijeva više, netko u tome uspijeva manje to je činjenica, tako da taj nivo komunikacije nije nešto što me veseli. Kad pričamo o nejednakosti, nije to samo patent Hrvatske, to je patent cijeloga zapadnoga svijeta kako ćemo ga već nazvati, da iz godine u godinu oni najbogatiji imaju sve veći fi u svjetskom bogatstvu, a onaj srednji sloj nestaju, siromašniji imaju sve manje. Svaka kriza koja dođe, bila je to sad skoro korona, bila je to sad i još inflacija opet tjera kotač u tom smjeru da se bogatiji još više bogate, a da ovi siromašniji imaju još manje. Što se tiče komunikacije vlade moram pohvalit kolegu Vidiša on je rekao da je svjestan da to nisu neki veliki iznosi o kojima pričamo, ali ne očekujem da ova vlada mora može napravit taj zaokret jer bi morala biti

da su kolege iz HDZ-a i državni tajnik pitao se odakle možemo namaknuti sredstva. Mi smo u našem prijedlogu naveli da je za ovu godinu potrebno 160 milijuna eura, mene zanima da li postoje neke projekcije odnosno da li oporezivanje ekstra profita može biti dovoljan izvor prihoda da se ovaj jaz ukoliko nedostaje u državnom proračunu za mirovine popuni, ne uzimajući sad u obzir stvarno stanje proračuna odnosno curenje, transferiranje i preusmjeravanje ogromnih proračunskih sredstava pa čak i u privatne projekte kojima je rezultat za sada čista nula? Hvala. (SDP)** Dakle, i korona i inflacija bez obzira što se politički ne slažemo i što bi masu toga mi napravili drugačije ne možemo reći da vlada apsolutno ništa nije napravila, dakle i u koroni i u subvenciji cijena energenata. Zašto sam sad to rekao? Zato jer s jedne strane država pokrivala tim ljudima plaće, pokrivala im je cijenu energenata, ne možemo reći da je sve poskupilo u ovoj zemlji ili u dobavnim lancima, čak neke stvari koje su bile poskupile sad su pale i sad kad bi otišli u pekaru i pitali gospođu koja radi tamo koliko je njoj narasla plaća, vjerojatno ne monumentalno ako uopće i je. Znamo koliko država subvencionira energente od naših sredstava, znamo da su se neke stvari u koroni i inflaciji štitile i opet dođemo do toga da je nešto poskupilo u tri godine nekoliko puta. Pa tu se krije taj fi i tu se krije ta mogućnost da se to na jedan jači, adekvatniji način oporezuje i da se ta sredstva vrate u proračun građanima, pa ćemo vidjeti tko će prije odustati. **Radin, Furio kad kažem vrijeme možete završiti rečenicu to znate jel da? Dobro. Sada je g. Marković ima raspravu. **Marković, Miroslav (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo govori se praktično cijeli dan o mirovinama, a ja mislim od kada je i Hrvatske da se govori o statusu umirovljenika, o njihovoj teškoj situaciji o njihovim problemima i zaista, zaista je nekad evo kad imate i sami doma umirovljenike ili svoje roditelje, nekog onda znate koliko im je teško. Činjenica je da se da je u Hrvatskoj po ovim godinama koje su iza nas praktično 85% na vlasti bio HDZ zajedno sa nekim svojim satelitima i da je kreirao praktično kompletnu politiku RH do dana današnjeg uz dva, ja bih rekao, nekakve intervencije pokušaja gašenja požara nakon loših, loših, katastrofalnih poteza i korupcije vlada koje su bile prije nas i na neki način se pokušavalo nekakvim mjerama koje nisu bile dovoljne naravno jer jednostavno i situacijski su bile krize nekakve, nije se moglo riješiti nekakvo sustavno ovo pitanje. Mi danas raspravljamo o SDP-ovom prijedlogu zakona koji je po meni trebao biti davno riješen, doći od strane vladajućih pa evo i HDZ-a, ja mislim da bi svi mi ovdje zastupnici bez obzira koje opcije bili vrlo rado podržali usklađenje mirovina zajedno sa inflacijom u sto postotnom indeksu, mislim da to uopće ne bi bilo niti sporno. Ali nekako mi se čini ono kad se sjetim one umirovljenice iz Ciste Provo kad je bilo mislim da je bilo na jednoj nacionalnoj televiziji, kada je rekla mogu me pljačkati, mogu mi raditi štogod hoćete, ali ja ću vijek glasati za svoje, glasat će za HDZ. Znači nekako imam osjećaj da odnos vladajućih prema umirovljenicima i toj cijeloj skupini ljudi koja zaista žive, neću reći na granici siromaštva mislim da puno njih živi i ispod granice siromaštva, je takav da oni misle da jednostavno njihove glasove oni koji su za njih glasa imaju, a za ove druge se ne žele borit. Ne samo da se ne žele borit nego rade sustavno na tome da im daju što manje i da kada već dogori do prstiju da onda nekakve vatrogasne mjere daje jednokratne dodatke i ne žele poduzeti one prave mjere i jedine moguće mjere koje bi dovele do toga da ljudi žive dostojanstveno. Što znači živjet dostojanstveno? Pa ne znači da imaju dva auta, ne znači da idu na more čak ni svake godine, ne znači nego da kad odu u dućan da mogu kupiti, da mogu platiti račune. Jer znate kako žive naši umirovljenici, evo ja vam mogu to reći jer vidim kako se ponašaju, znači kad dobe računa znači prvo i jedino kad dobiju mirovinu, skupe sve račune i plate dugove odnosno ta tekuća dugovanja za servis, znači struju, vodu, plin sva davanja državi i sva davanja ne znam lokalnoj zajednici odnosno gradovima. Nakon toga ono što im ostane idu kupiti nekakvu hrane, da ne govorimo za lijekove, a ja vam mogu reći kolko troše za lijekove nekakvi umirovljenici i tek nakon toga što mu ostane ono što ostane njima, da li je to dovoljno ne znam za za nekakvu kavu za nešto, a kamoli za nekakav dodatni sadržaj, nije. Znači govorim o prosječnoj mirovini od nešto više od 405 znači oko 500 eura. Većina ljudi nema tu mirovinu, ne da nema tu mirovinu nego ima ispod svake razine mirovinu, a to govorimo o ujednačavanju …/Govornik se ne razumije./… srednja mirovina zato što ne znam saborski zastupnici imaju ogromne mirovine i onda naravno taj dio to isto ko i u ovom kapitalizmu, znači imate 3% 1% ljudi koji su enormno bogati, a ovi dostali su dole ispod tu žive u siromaštvu. Ono što moramo znati i što ne želimo sami sebi priznati da se ovo može riješiti, da ovo mogu riješiti vladajući na način kao što im predlaže ovaj put oporba odnosno Klub SDP-a. Znači mogu riješit na način da na tu formulu, tu famoznu formulu jednostavno provedu i da ne gube vrijeme s kojekakvim ovim svim mjerama jer najbolja prava mjera kad imate stvarno mirovinu koja je dovoljna za pristojan i dostojanstven život. Onda možete vi i rješavati svoja neka dodatna pitanja, možete i onoj unuci ili unuku kojeg imaju kupiti čokoladicu, otići s njima nekud na nekakvu predstavu, znači mogu živjeti život koji žive umirovljenici recimo već u susjednoj Sloveniji ili Austriji ili nekim zapadnim zemljama. Hrvatski umirovljenici tako ne mogu živjeti. Mogu vam reći, pitali su ovdje su bili gdje su sredstva u principu za takve nekakav, za takvu nekakvu indeksaciju. Vrlo jednostavno pa vi imate, imate doslovno smo dozvolili odnosno ove Vlade HDZ-a su dozvolile privatizaciju svega i svačega. Počeli su od privatizacije davnih '90.-tih kada su išli na 200 bogatih obitelji koje danas praktički vladaju Hrvatskom. Ne samo to, nego su dozvolili privatizaciju zdravstva, dozvoli su privatizaciju na osiguravateljnom tržištu. Evo ja ću vam reći jedan konkretna primjer kako gubimo novac koji možemo transferirati umirovljenicima. Znači ljudi dopunsko osiguranje kada su mladi uzimaju u privatnim osiguravajućim tvrtkama koje su ušle na tržište dopunskog osiguranja na način da daju malu premiju ljudima 30, 35, 40 godina, plaćaju možda 40, 45 eura ne znam koliko je sad točno cijena. Nemaju, ti osiguravatelji nemaju na njima kunu troška jer ti ljudi odnosno cent troška jer ti ljudi su zdravi i ne idu. Oni uzmu dopunsko osiguranje za svaki slučaj, ali oni u prosjeku imaju ogromnu zaradu na njima. I što se dešava evo recimo sad nama koji prelazimo 50, 55 godina? Nakon 55-te godine svi privatni osiguravatelji tako dignu premiju dopunskog da vama ne preostaje ništa drugo nego da odete kuda, odete u HZMO odnosno HZZO i tamo uzimate, tamo uzimate policu zdravstvenog osiguranja i onda morate doplaćivati lijekove. Jedan umirovljenik ili umirovljenica recimo konkretno znam primjer plaća 80 eura dodatno na lijekove, a ima 420 eura mirovine. Sad vi meni govorite znači to je 20% njene mirovine koju ona plaća dodatno za lijekove. Dozvolili smo odnosno dozvolili ste privatnim osiguravateljima da uzimaju profit isto kao što banke uzimaju profit kroz naknade isto što tko god može privatne klinike uzimaju profit zato što imamo liste čekanja u bolnici pa onda svi umirovljenici nemaju vremena jer će umrijeti čekajući da dođu na nekakvu bitnu pretragu idu, ne znam od kud uzimaju, daju im posuđuju im djeca, uzimaju pozajmice kod nekakvih lihvara da idu na pretragu i tako se fino netko bogati, a naši umirovljenici su osiromašeni. Recimo mogu vam reći još jednu stvar, treći stup mirovinskog svi gledamo kako ćemo i u pregovorima sa sindikatima evo dižete bruto, znači svi ne žele nekakav neoporezivi dio nego ga žele pretvoriti u bruto plaću, ajmo dići bruto plaću da imamo veću mirovinu. Mi govorimo o tome da je samo 40% prosječne plaće danas mirovina, govorimo o nekakvim vizijama 60 65%. Treći stup mirovinskog gotovo nitko ne spominje. Znate zbog čega ne spominje? Zato što je dobar, zato što je dobar. Znate zašto je dobar? Zato što na 5 tisuća kuna nekadašnjih mislim da sad 15% dobijate od države, poslodavcima može ići u trošak, a ljudima koji rade ide potpuno u njihovu privatnu mirovinu koju mogu kad dođu koristiti i ne može im nitko uzeti čak ni država, ne može im uzeti da se ne znam kaj dogodi to su njihovi novci. Ne propagira se ta priča, a vrlo je, vrlo je dobra. Znači takve stvari, tu se može jako puno napraviti kroz promociju znači kod poslodavaca kod svih da se ljudima objasni, a ne svi se drže tog bruto plaća, bruto plaća a na kraju ta bruto plaća ode padne 2,5 puta praktično dobit je samo 40% nečega što ste uplaćivali, a ovdje dobite ne 100% nego i više jer ste kroz praktički 15%, pa gdje danas možete dobiti 15% štednje, gdje, možete dobiti od države kroz treći stup mirovinskog. I nitko to ne koristi. A znate tko je to napravio? Račanova vlada u reformi mirovinskog sustava. Znači kad to sve gledate na taj način imate jako puno prostora za transfer sredstava prema umirovljenicima, ali to ne želi nitko napraviti zato što se gleda kako će bogati biti bogatiji kako će kapitalizam pro… onaj bio neoliberalni, onaj, onaj najgori mogući biti i kod u nas u Hrvatskoj. Mi smo, o trgovačkim centrima neću ni govoriti, mi ko da smo kolonija nekakva. Mi ko da smo kolonija. I sad oni koji imaju novaca idu u Sloveniju, idu u Austriju, idu u Mađarsku kupovati jeftine namirnice, a umirovljenici ne mogu otići jer ne mogu ni kako otići jer nemaju ni aute, nemaju ništa i ne mogu preživjeti i onda su prisiljeni ići u naše trgovačke centre, naše pod navodnicima jer praktički ih nema i kupovati skupe proizvode. Uništili smo upravo tu supstancu umirovljenika kroz inflaciju, uvođenje eura u najgorem mogućem trenutku, znači to se sve poklopilo sa krizom i jednostavno sve ove mjere koje, koje Vlada radi su dobre, dobre su, ali su nedovoljne. Znači one neće postići efekt. Jedina je najbolja mjera za dugoročno poboljšanje mirovina i upravo ova indeksacija 100% prema boljem faktoru rasta cijena ili plaća i povećanje minimalnih mirovina za ugroženije. Te konkretne mjere jedine mogu vratiti dostojanstvo našim umirovljenicima. Marijana (Centar)** Evo poštovani kolega, možda ste rekli u svom izlaganju ključnu jednu stvar koja mi je zazvonila kad ste naveli primjer umirovljenice koja kaže mogu me krasti, mogu me lagati, mogu me varati, ali ja ću na kraju opet za HDZ glasati, oni su naši. Pa to je valjda razlog i bahatosti ove Vlade i zapravo takvog ponašanja i nebrige ne samo za umirovljenike nego za sve druge ranjivije skupine jer računaju evo šta god im radili, kad se priča o smjeru kojim ide ova Vlada postoci podrške tom smjeru su ne znam 20%, a na kraju postoci podrške Vladi su skroz suprotni, ali kažem mogu lagati, mogu varati, mogu raditi što hoće, glasat će opet za HDZ, u Francuskoj ne znam najavite promjenu u centima cijene struje, svi su na ulicama, umirovljenici glasaju za naše, dakle što im još treba napraviti… …/Upadica Radin: Poštovana zastupnice Puljak, u potpunosti ste u pravu. Jedna stvar recimo što se tog dijela tiče zašto možda naši nisu na ulicama umirovljenici, znate zbog čega? Jer rade, jer umjesto da budu doma sa svojim unucima i unukama i da pomažu svojoj djeci, oni rade da bi preživjeli, znači jer im mirovina nije dovoljna za život i to je onak, ispalo je super, pogodno, uništili smo apsolutno demografiju, nemamo, nemamo djece, otišla djeca, pobjegla od korupcije, od života, ovakvog života u Hrvatskoj. Kako ćemo nadoknaditi radnu snagu? Pa evo fino, umirovljenici evo vam 4 sata i deri, stavljajte na police proizvode, vozite kamione, čistite ulice, umjesto da žive dostojanstveno, da žive dostojanstveno u svojoj mirovini za koju su radili cijeli život. Tomislav (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Marković, da, danas pričamo znači o definitivno najugroženijem dijelu našega društva, pričamo o umirovljenicima. Nije nam na čast nama saborskim zastupnicima danas razgovarati o toj temi iz razloga jer definitivno je da većina njih ne da je na rubu siromaštva nego žive u siromaštvu. Spomenuli ste trgovačke lance koji svojim maržama definitivno utjecali su na tu kupovnu moć, ne samo umirovljenika, međutim njih kao najugroženije skupine definitivno. Najvjerniji čitatelji navodno su upravo umirovljenici i to znate čega, akcija, da vide gdje je na akciji parizer, gdje je na akciji gauda. Na taj način možete sigurno dobit najprovjereniju informaciju od naših umirovljenika jer to je ono prvo šta naprave da pogledaju di su akcije i da vide šta mogu za svoju crkavicu koju dobiju od mirovine kupiti. Nažalost situacija je danas takva. Poštovani zastupniče Golubić, mislim potpuno ste u pravu. Ja ću reći zaista evo to je neodrživo, neodrživo je da naši sugrađani jednostavno u moru trgovačkih lanaca moraju tražiti nekoliko centa jeftiniju osnovnu namirnicu. Mi ne govorimo ovdje o, o nečem ekstra jel, znači kada, kada ljudi kupuju onaj spominjalo se danas u raspravi nekakav proizvod koji možda, koji bi im dao nekakav malo ono iz zadovoljstva, mislim čokoladu za unuku kak velite nego jednostavno nemaju kud, oni moraju gledat letke, oni moraju tražiti gdje su akcije da bi jednostavno ono malo novaca što im je ostalo nakon što su poplaćali sve državi, gradu i ostalo da bi mogli preživjet. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Marković, sve ste dobro izelaborirali i kroz raspravu i kroz replike. Moje pitanje za vas je, s obzirom da mislim da smo se svi u sabornici složili da mirovine nisu dovoljne bez obzira na koji način smo to politički branili, napadali, zauzimali stavove, zašto onda u ovom trenutku kad ima i prostora u proračunu RH, a ima ga jer je on isto eruptirao u proteklih nekoliko godina, nažalost dobrim dijelom zbog potrošnje, ali što sad možemo, zašto onda u jednom trenu se to ne presječe, pa makar i pod naletom koalicijskog partnera HDZ-a, gospode iz Hrvatske stranke umirovljenika i konačno se ta tema indeksacije skine sa dnevnog reda? Zašto Hrvatska stranka umirovljenika uopće pristaje na takvu politiku i zašto jedanput HDZ ne podvuče crtu i veli odsad ćemo radit drugačije i nećemo više o tome raspravljat? **Radin, Kolega Jakšić, mislim da smo na neki način i rekli, evo gospodin tu, predstavnik umirovljenika i zastupnik je predstavnik vladajućih. Naravno da on vjerojatno razmišlja isto kao i mi, ne da vjerojatno, siguran sam da razmišlja kao i mi mi da bi bio sretan da bude 100% indeksacija. Mislim da nema čovjeka u ovoj, u ovoj prostoriji, a mislim ni jednog umirovljenika koji na to ne bi pristao i sad dolazimo do onoga ima li novaca za to? Naravno da ima, naravno da ima, ali je stvar prioriteta, prioriteta i političke volje. Mi imamo danas jako puno povlaštenih skupina u ovom društvu koje dolaze prve na red da im se, da ih se nahrani i nafutra sa novcem, a tek onda na kraju ako ostane onda dođu na red umirovljenici. A vidite, odnos umirovljenika prema ovoj državi je upravo suprotan, oni vole svoju državu i prvo riješe sva dugovanja prema državi i prema gradu ili prema …, tek onda rješavaju sve ostalo, ako njima nešto ostane za život, ako ne onda mole svoju djecu il nekoga da im pomogne da prežive… …/Upadica Radin: Vrijeme, Vupora replika. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Markoviću, vi dolazite, čelnik ste grada Varaždina, u svom izlaganju navodite kako mirovine nisu dostatne za dostojan život umirovljenika, pa bi htjela čuti kako kao čelnik Varaždina zapravo utječete na poboljšanje života i standarda umirovljenika u Varaždinu gdje moram napomenuti da zapravo to što je kao nad standard okarakterizirano u pojedinim JLS ne bi smjelo vrijediti za sve umirovljenike jer se radi o nekakvim potrebama koje bi trebale biti jednostavno namirene iz same mirovine, a ne o fiskalnoj mogućnosti pojedine jedinice lokalne samouprave. Srećom u Varaždinu brinete za njim, pa vas molim da nam navedete neke od skrbi koje dajete umirovljenicima, koje pružate, koje na žalost negdje ne mogu dobiti. Hvala. **Radin, Poštovana zastupnice Antolić Vupora. Evo hvala vam jer u raspravi nisam stigao spomenuti što sve recimo jedan grad kao Varaždin radi na tome da poboljša materijalne uvjete umirovljenika naravno uzimajući u obzir njihov ipak socijalni cenzus jer nije isto kad imate nekoga tko zaista ima preveliku mirovinu, nema potrebe da mu recimo platite jedan besplatan izlet na more, jer evo Varaždin svake godine upravo su bili prije nekih, nešto manje od dva ili tri tjedna početkom rujna su 375 varaždinskih umirovljenika je išlo na more na jedan dan u Mošćeničku Dragu. Također besplatni prijevoz, znači sufinanciranje računa za otpad koji su preveliki, besplatni ulazak u knjižnicu. Znači puno, puno mjera da ne govorimo o pomoćima koje idu kao socijalni transferi, ali to je upravo problem. Recimo sad nam žele uzeti prihode, znači skidaju nam se, prirez nam se ukinuo. Oni govore da nam povećavaju prihode, a ja vam velim da nam skidaju zato što su nam nabacili rashode, a mi i dalje i želimo i naći ćemo novaca da i dalje sufinanciramo sve naše te ugrožene skupine. To ćemo raditi i dalje. Hvala. I sada sljedeća rasprava gospodin Damir Bakić. **Bakić, Damir (Možemo!)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege dobar dan još jedanput. Neću mnogo duljiti. Zapravo sve bitno sam bio već rekao u svom izlaganju u ime kluba možda ću dodati samo dvije ili tri stvari. Svakako jednu sam obećao podrobnije izložiti. Dakle, prije svega da podsjetim na ono sa čime sam bio završio izlaganje u ime kluba. Mi ćemo se svakako založiti i smatramo da je to primjereno, izvedivo i moguće i to sasvim efikasno založiti za ukidanje obaveze plaćanja poreza na dohodak za vrlo, vrlo velik dio umirovljeničke populacije. Smatramo da je to mjera koja je apsolutno primjerena, vrlo jednostavno izvediva, a bez negativnih ili osobito negativnih učinaka po proračune jedinica lokalne samouprave. Slično i čak i donekle i povezano pitanje je pitanje domaće radinosti i sporednih zanimanja. Naime, umirovljenici se također mogu baviti domaćom radinosti i sporednim zanimanjima, to regulira Zakon o obrtu. Mogu se međutim baviti dok primaju mirovinu samo do granice bruto primitaka u iznosu 10 prosječnih plaća u Republici Hrvatskoj, prosječnih bruto plaća u Republici Hrvatskoj u proteklom godinu razdoblju siječanj-kolovoz. Ta granica ove godine iznosi 15600 eura i sad na te ostvarene prihode do te granice 15600 eura plaćaju paušalni porez. Dva su ovdje prijedloga koja mislim da se mogu odmah iznijeti i koja mogu stvar baš ono unaprijediti. Prvo meni se čini da zaista umirovljenike koji se bave samostalnom domaćom radinošću i sporednim zanimanjima možemo osloboditi plaćanja tog tog paušalnog poreza do te granice koju propisuje zakon. Drugo, nejasno je zašto se ta granica tako postavlja na način da je ekskluzivan, a to će reći da ako se ona probije da se obustavlja isplata mirovine. S jedne strane nije loše spomenuti i to da u vremenima veće inflacije i većeg rasta plaća i ta granica prebrzo zastarijeva. S druge strane, ako ta granica i postoji nije li onda prirodnije da se naprosto višak bruto primitaka oporezuje, pa ako treba da se oporezuje i ne posve beznačajno, ali da se time ne gubi pravo na primanje mirovine zapravo meni nije posve jasno kako se uopće aktivira to obustava isplate mirovine i nije mi jasan mehanizam kako se reaktivira ponovno primanje mirovina. Tako da mislim da u tom dijelu također možemo relativno lagano intervenirati i pomoći jednom dijelu umirovljenika na posve razuman način. Naravno moguće je, moguće je da ja ovdje u toj problematici nešto ne uviđam ili nešto ne razumijem. Mi smo spremni poslušati argumenta ako postoje neki argumenti koji bi to priječili, ali sigurno je da se ovaj segment također može unaprijediti na korist svih. Druga stvar koju sam htio napomenuti, na koju sam sad zapravo upozoren je i činjenica da i programske mjere koje reguliraju položaj zaštićenih najmoprimaca trebale stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine, a to znači da bi na taj datum vrlo veliki dio tih zaštićenih najmoprimaca mogao doći u vrlo težak položaj, a to spominjem u ovom kontekstu jer je naravno značajan udio u toj populaciji upravo udio umirovljenika. koristim ovu priliku da zapravo apeliram da pozovem Vladu RH da odgodi primjenu tih programskih mjera, ako ništa drugo barem do trenutka dok Ustavni sud ne da svoj pravorijek o ovom predmetu. Za kraj još dvije stvari od kojih prvo koju ću reći je zapravo nevažna, ali ću iskoristiti priliku budući je danas kolega Bauk u nekoliko navrata spomenuo da govori nešto kao matematičar. Iskoristit ću priliku da i ja nešto kažem kao matematičar, a kao matematičar bih imao, iskoristio ovu priliku da vas pitam znate li kako se na hrvatskom mirovinskom jeziku kaže da je broj x veći od broja y. E na hrvatskom mirovinskom jeziku ili na jeziku naših zakonodavaca to da je x veći od y kaže se da je udio broja x u zbroju broja x i broja y veći od 50%. Ako mi to ne vjerujete onda dozvolite da vam citiram članak 88. Zakona o mirovinskom osiguranju koji kaže x i y su ovdje stopa stopa rasta cijena i stopa rasta bruto plaća, pa dakle članak 88. kaže ako je udio stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa onda će se napraviti 50% onda će se napraviti to i to, a ako je veći onda će se napraviti to i to. Radi se dakle o rečenici koja opisuje taj naš rotirajući sustav usklađivanja i dakle ta jedna rečenica ona naprosto opisuje dvije alternative u ovisnosti o tome koji je od ta dva broja veći ili manji. Ni po muke da ta formulacija piše samo u tom jednom zakonskom članku jer se tamo našla eto spletom okolnosti. Ono što ja stvarno vidim kao problem je da se ta jedna te ista rečenica, valjda u strahu od nerazumijevanja reciklira i perpreturira i prepisuje u svim drugim tekstovima, u pratećim tekstovima, u opisima, na web stranicama, prilikom svakog usklađivanja mi nemamo, nemamo naprosto običaj reći da je ovaj indeks bio veći od onoga, nego kažemo da je ovaj indeks njegov udio u zbroju bio veći od 50%. Evo imao sam to za potrebu reći. Ja mislim da bi možda bilo primjereno da pripazimo malo i na to koliko smo matematički pismenim. I za kraj ono najvažnije. Dakle naravno mnogo se danas po prirodi stvari govorilo o usklađivanju mirovina, u stvarnosti tu je i u teoriji naravno i u praksi uvijek jedno te isto pitanje, treba li mirovine usklađivati prema indeksu rasta cijena ili prema indeksu rasta plaća ili nekako drugačije, i u stvari kad se malo bolje razmisli, onda je čitava ta priča sa indeksacijom ima izvor u jednoj jedinoj stvari, a to je da indeksacija služi tome da se mirovine ne obezvrijede. Problem je međutim u tome da ako želimo govoriti o tome da, da se nešto obezvrjeđuje ili da se štiti od obezvrjeđivanja, primarna stvar ili premisa za to je naprosto činjenica da to mora imat neku vrijednost ili u ovom slučaju da to mora imati adekvatnu vrijednost. Da je visina naših mirovina neadekvatna, u tome smo se složili svi. Prijedlog o kojem danas raspravljamo naravno je jedan od mnogih. Ja sam iznio alternativni. Ono što sam zapravo želio reći je naprosto konstatacija kojoj, koju moram izreći ne bez nezadovoljstva, konstatacija da zapravo ovaj lijevi dio sabornice, ovaj dio sabornice u kojem sjede predstavnici vladajuće većine nije zapravo želio sudjelovati u ovoj raspravi. Oni u dobroj vjeri, u dobroj A on, dakle taj dio sabornice i ti kolege i kolegice iz pozicije iz parlamentarne pozicije nisu smatrali za shodno da objasne i kažu u čemu je ovaj prijedlog te će ga podržati ili u čemu i zašto on nije dobar pa će pripremiti alternativni koji je bolji i adekvatniji i zapravo se cijela diskusija svela samo na to da se predlagatelju ovog zakona u ovom konkretnom slučaju, spočitava ono što je načinio ili nije načinio To nema mnogo smisla. Ja mislim da smo svi, da smo svi svjesni položaja naših umirovljenika, potrebe da se njihov materijalni položaj popravi i neovisno o tome kako će završit glasanje o ovom prijedlogu, ja mislim da bi bilo nužno da se nešto slično u najskorije vrijeme poduzme i u tom pogledu ja očekujem da onda i kolege iz vladajuće većine poduzmu nešto ili predlože nešto konkretno što će pomoći da se položaj umirovljenika u najskorije vrijeme ali bitno popravi ili bar počne popravljat. Zahvaljujem. **Radin, Furio Hvala lijepo. Evo replika kolegi Bakiću. Ja bi prije svega podržao ovu, ovaj prijedlog kluba SDP-a jer donosi dobro prije svega našim umirovljenicima i razumljivo je da ono što su mogli prije uvođenja eura kupiti za 100 kuna, sad treba 100 eura. U biti nominalno sad su mirovine puno manje kad gledamo nominalnu vrijednost, nego što su bile prije svih ovih izmjena i povećanja i to je činjenica. Međutim vi ste spomenuo ovdje porez na, na dohodak umirovljenika. Ja sam suglasan s tim što vi govorite međutim vi ovdje u Zagrebu imate vlast, vaša politička opcija, u vas je najveći porez u RH, a bogata je, Zagreb je bogat prema Sinju. U Sinju je 18%, u vas je 24%. Znači mi moramo svi zajedno smanjiti cijenu tj. pomoć da manje oporezujemo plaće da imaju ljudi više sredstava jer ti umirovljenici neki imaju svoje obitelji koje ne mogu prehranit sebe, a koji su radnici. Prema tome ja bi vam ponudio model Sinja …/Upadica Radin: Hvala./… po pitanju poreza imamo i demografski i gospodarski rast, …/Upadica Radin: Hvala Hvala lijepa. Evo sasvim kratko, dakle još jedanput kad govorimo o porezu na dohodak za umirovljenike spomenut ću i ono što sam bio spomenuo u izlaganju u ime kluba dakle to da da je to izvedivo i sa točke gledišta prihoda lokalne samouprave jer taj dio poreza na dohodak u principu čini tek 3 do 5% ukupnih primitaka odnosno prikupljenog poreza na dohodak svih naših gradova dakle jedinica lokalne samouprave. Što se tiče visine poreza u Zagrebu i Sinju, ja mislim da je bespredmetno ovog momenta o tome govoriti. Dakle od kad je bio prirez uveden, naprosto zakonodavac je od samoga početka bio, ne bez razloga, predvidio da stopa prireza u Zagrebu bude zakonska stopa prireza, da u Zagrebu bude propisana na najvišem mogućem nivou u odnosu na ostatak države. Ne bez razloga ponavljam, zbog svih onih funkcija i materijalnih potreba koje u Zagrebu kao gradu ne samo te veličine nego kao glavnom gradu postoje. Mislim da ovo nije niti trenutak niti je primjereno da na ovakav način uspoređujemo financije ovih naših dva gradova. Zahvaljujem.

jer vi zastupate radnička prava. Prije svega smanjite poreze na plaće radnicima, poreze na dohodak. U Sinju je najmanji u državi 18%, za nižu stopu oporezivanih, a u vas je najveći u državi. A grad Zagreb ima najveće prihode, a sva ministarstva sve je centralizirano.

omalovažavao, a to je svima jasno. Gospodin Krstičević, replika. Hvala predsjedavajući. Evo gospodin Bakić je otvorio tu temu ukidanja poreza na dohodak za umirovljenike. Ono što želim naglasiti da smatra da je potrebna definitivno pravednija raspodjela unutar mirovinskog sustava i da treba napraviti sve da bi se poboljšale upravo one najmanje mirovine. jedan od korektiva nejednakosti zapravo i je sam porez na dohodak, pa ne znam kako vam je palo napamet da upravo takvim nekim prijedlogom intervenirate u jedno vrlo osjetljivo područje, pa evo vidimo i samu reakciju nerazumijevanja od strane gospodina Bulja. Ne na način da ne razumije vaš potez nego da ne razumije sustav pa kaže da bi trebalo smanjivat porez na dohodak da bi zapravo nejednakost bila manja. Tako da gospodine Bakiću ja nisam od vas očekivao da ćete ovako jednu antisocijaldemokratsku mjeru iznijeti danas ovdje u eter. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** I vama. ja zapravo ne znam od kud da počnem, ja, ja zapravo ne razumijem vašu intervenciju. Jednu stvar samo mogu dodati da ja zaista još uvijek mislim, mi mislimo da je primjereno, da je moguće da je potrebno i da je izvedivo da razmislimo o barem djelomičnom ukidanju obaveze plaćanja poreza na dohodak za barem dio umirovljenika. Naravno svjesni smo pritom i toga da veliki dio umirovljeničke populacije sa svojim mirovinskim primanjima ostaje ispod granice osobnog odbitka te ne plaća porez na dohodak. Svjesni smo dakle toga da ovaj naš prijedlog ne pomaže tom dijelu umirovljeničke populacije i zbog toga za njih potrebno je osmisliti druge modalitete tako da se razina njihovih mirovina poveća, ali ne vidim u čemu je kontradikcija niti problem s našim prijedlogom. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Kolega Bakić opet, povrijeđen je Članak 238. omalovažava zastupnike. Smatram da je ovaj prijedlog koji je dao SDP dobar prijedlog, a da najgore antisocijalne mjere provodi baš Možemo! kao lijeva stranka koja mora obraniti radničke stavove. Najveći porez u RH je baš u Zagrebu i najviše prihoda imaju baš od toga. A ovaj zakon je dobar, ovaj prijedlog zbog čega svako nekog vremena bi se izjednačavale mirovine sa povećanjima cijena, inflacije, svega onoga što triba da se poveća. U biti vi se jedino … …/Upadica Furio Reiner: Opomena bila je replika, a inače smo svi primijetili da ste došli mislim nije, nije bilo uopće problem jel da, od kad ste došli dali ste dvije replike i dvije povrede Poslovnika i to je bilo prije 10 minuta, a ova će biti znate šta jel da. Izvolite,

Hvala. 238. gospodin Bakić ja bi samo htio apostrofirat još jedan put da ra… da promisli o tome kako i na koji način ukidanjem poreza na dohodak na umirovljenike smanjuje nejednakost unutar te populacije obzirom na njegovu struku mislim da mu to neće bit u nekakvom trezvenom stanju teško odgovoriti. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Bila je replika ide opomena po defaultu. Gospodin Bulj povreda Poslovnika prema meni vjerojatno. Da vi ste predsjedniče povrijedili cijeli Poslovnik i sve zakone i ovlasti koje Hrvatski sabor ima i vi to radite učestalo. Ovaj put ste meni rekli da sam ja tek sad došao. Ja sam ovdje bio jutros prije vas zasigurno bio sam sad u Hrvatskim vodama jer imam obavezu spajanja po ovom lošem zakonu naša vodopravna područja, a vi toliko ružno koristite ovaj Poslovnik sa tih svojih nešto 200, 300 glasova koje ste dobili u ovih 10 mandata da je to više nego sramotno.

pa ti dobi lolo moja glasova koliko i drugi saborski zastupnici ako si lola, a ne tu ameba '90. došao./…

5 minuta je prošlo, ispričavam se, da nema ga više gospodinu Bauku koji je predložio u dvostrukom traja… gdje si, nema ga, tu si, koji je predložio ovaj u dvostrukom trajanju oduzimanje riječi, ali međutim ovaj ja mislim da je to dovoljno. Gospodin, ako

Hvala potpredsjedniče. Ja ću svoju raspravu započet citiranjem premijera odnosno njegovoga intervjua na jednoj od nacionalnih televizija, Hrvati nikad nisu bolje živjeli, nikad veće plaće, nikad veće mirovine, nikad više zaposlenih, nikad manje nezaposlenih. EU, euro, Schengen, sva ova strateška postignuća. Nama netko ide kreirat atmosferu velike krize i katastrofe. To je perfidna laž i ne želim da se to zaboravi. Nismo zaboravili. Ponovit Hrvati nikad nisu bolje živjeli, nikad veće mirovine. Pretpostavljam da je velik dio umirovljenika spada u skupinu Hrvata. Neka čuju i neka se uvjere u to. Isto tako, prije dolaska na vlast HDZ-a 2016. g. obećali su da će udio prosječne mirovine u odnosu na prosječnu plaću iznositi 60%. To ne samo da se nije desilo nego je udio u mirovini sve ove godine stagnirao, a sa zadnjim usklađivanjem mirovina se i smanjio u odnosu na vrijeme prije 8 godina. Da bi stvar bila gora, obećanjem prije ovih parlamentarnih izbora, znači tijekom ove godine, obećanje je glasilo da će mirovine rasti 25%, a prosječna plaća da će biti 1600 eura, što znači, ako se to realizira, udio u narednim godinama između prosječne mirovine i prosječne plaće će se povećavati odnosno smanjivati Zbog najavljenog skorog rasta cijene energenata, Vlada je nedavno donijela odluku da se u listopadu ove godine umirovljenicima isplati jednokratna pomoć u rasponu od 60 do 160 eura, ovisno o iznosu mirovine koja ne smije prijeći 840 eura. 840 eura i u slučaju kad umirovljenici rade. Znači i plaća ne smiju biti veći od 840 eura.

Da podvučemo crtu, gotovo 2/3 umirovljenika u RH. Ako naši umirovljenici uistinu dobro žive, nikad veće mirovine, nikad veći životni standard, zašto im se isplaćuju jednokratne pomoći? Znači zašto? Znači nitko od vas danas koji tvrdite suprotno i tvrdite da ovo je loš prijedlog nije rekao kad i u kojim slučajevima, ne samo u Hrvatskoj, nego općenito, kad se isplaćuju jednokratne pomoći. Mislim da je stvarnost jednostavna jer umirovljenici nažalost veliki broj njih, krpaju kraj s krajem od 1. do 1. Svi ovi iznosi mirovina koje smo spominjali su nebitni jer se samo postavlja pitanje što se za taj iznos, za jedan pristojan i dostojanstven život u u Hrvatskoj u sredinama u kojima žive, može kupiti. Nećemo pričati ni o režijama, putovanjima automobilima, to je za njih, ne luksuz, nego samo jedna puka želja. A pitanje je moje da li vi mislite, 9 puta su išle jednokratne pomoći, da umirovljenici žele jednokratne pomoći? Ja mislim da ne žele, ja mislim da bi svi podržali i rekli samo jedno, želimo mirovinu koja će nam omogućiti pristojan i dostojanstven život, ne trebaju nam pomoći. To pitajte njih. Iznijet ću i nekoliko statističkih podataka da još jednom sve ponovimo. 60% umirovljenika ima mirovinu ispod mirovinskog prosjeka, tako da sa dosadašnjim načinom usklađivanja ostvaruju općenito jako mala povećanja mirovina, ja govorim sad u apsolutnom iznosu. Prosječna mirovina za svih milijun i 220 tisuća umirovljenika iznosi nešto preko 500 eura, 516, 520, 600. ako gledamo umirovljenike samo prema općem propisu, odnosno bez posebnih propisa, njih milijun i 130 tisuća ima mirovinu manju od 472 eura, a udio mirovine u prosječnoj plaći za 270 tisuća umirovljenika s mirovinama do 367 eura iznosi, ne znam kako bih drugačije rekao, sramotnih 27% u odnosu na prosječnu plaću. I upravo iz tog razloga Klub zastupnika SDP-a podnio je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju sa ciljem da se hitno promijeni model usklađivanja mirovina, odnosno da se usklađivanje mirovina vrši prema modelu 100:0. 100:0. Svaki drugi model usklađivanja samo produbljuje jaz između mirovina i plaća, po čemu smo danas na samom dnu EU. Danas smo u sabornici čuli da je ovo populistička mjera. Blago onom tko je to napisao, a još više onom tko je to izgovorio. Taj nema pojma apsolutno o čemu je danas komunicirao jer mi ovdje govorimo kod 100:0, da u ovom trenutku zaustavimo bilo kakvo produbljivanje jaza između trenutnog postotka mirovina prosječnih u odnosu na prosječne plaće. Znači ako rastu više cijene, odnosno ako je u pitanju inflacija, uzima se taj postotak, taj faktor, ako rastu više plaće, uzima se taj, znači mirovine samo zadržavamo u postojećem odnosu. Naravno, pričali smo kako doći do 60%. Znači da Vlada, da Sabor potvrdi ovaj Zakon, mi nećemo doći do 60% Danas sam i tajnika pitao da li imate način odnosno niste obrazložili kako mislite doć do 60%, znači ovo bi bio prvi korak, zadržimo, pa onda izvanrednim povećanjima kroz godine povećavamo da dođemo do 60%. Mi danas u saboru nismo od nikoga, ni od kolega iz HDZ-a, ni od vas dobili odgovor okej vi ćete ić na 80-15, kako doć na 60%? Govorili ste o bivšim vladama prije 10.g., govorili ste da ne bi bilo novca i da INA nije vraćena, da nije pokradena, govorili ste da mi nemamo izvore prihoda kako i što, al niste dali odgovor na pitanje kako doći do 60%? To je vaše obećanje, to je zapisano, pogledajte na Internet, svugdje dostupno. I ja ću naravno isključivo u interesu naših umirovljenika pozvat, nema puno, ali čut će se, vjerojatno će netko i pogledati, pozvati sve klubove, sve saborske zastupnike da dobro razmisle o čemu ovdje glasaju. Ovdje glasaju da trenutno zaustavimo da mirovine više, se ne smanjuje njihov udio u odnosu na prosječne plaće, a onda možemo raspravljati na koji način doći do 60%. S tim ću i završiti, hvala. Marijana (Centar)** Poštovani kolega, mislila sam dignuti povredu Poslovnika, al evo da ne bi zaradila opomenu, zapravo ste uvrijedili predsjednika Vlade kad ste doveli u pitanje njegovu izjavu da danas Hrvati žive nikad bolje. Pa valjda smo dosad naučili da više vjerujemo predsjedniku Vlade nego vlastitim očima, e sram vas bilo.

Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice Puljak, nemam tu ništa dodat osim da samo potvrđujem i to što ste vi rekli, a to je, sam citirao izjavu premijera, prema tome ako je to rekao svi moramo vjerovat u to, ali vjerojatno stvarni život moramo stavit

Gospodine Piližota, dakle moram priznat da ste me iznenadili vašom raspravom. Prva stvar koja me jako iznenadila je bilo pozivajući se na predizborna obećanja Andreja Plenkovića, zar stvarno ćemo se prisjećati toga nakon svega što se dešavalo sa formiranjem većine, pa sa Domovinskim pokretom, Srpskom nacionalnom manjinom i svim ostalim što je bilo, pa nakon toga svega dešava se i porez na nekretnine gdje su se kunili da toga neće bit, zar stvarno ćemo se pozivat na predizborna obećanja? A druga stvar koja me isto na kraju vaše rasprave također jako iznenadila je pitanje vladajućima koju strategiju ima. Nema strategije, da postoji strategija onda bi se jasno dalo danas tu u saboru do znanja, gledajte vaš zakonski prijedlog ne može proći zato jer mi imamo drugačije planove koji izgledaju tak i tak, to ne postoji, Boris (SDP)** Pa u potpunosti se kolega slažem s vama, zato sam inicirao i potakao nekoliko puta i na repliku državnom tajniku i sad u raspravi i kolege iz Kluba HDZ-a kad su iznosili svoje stajalište, niko nije dao odgovor na to pitanje. Nisam htio sam gurat zaključak, pokušao sam evo da dobijem na bilo koji način taj odgovor, ali logika govori u tom smjeru da smjera i strategije da se to napravi i realizira nema, možda će bit, trenutno nema. Hvala. I sada g. Dabo ima svoju raspravu. Nema ga, gubi pravo. Gđa. Jasenka Auguštan-Pentek ima svoju raspravu. Nema je, gubi pravo. Gđa. Barbara Antolić Vupora koja je ovdje ima svoju raspravu, izvolite. Poštovani predsjedatelju, nažalost evo bilo bi možda suvišno ponavljati sve ono što umirovljenicima fali ili nedostaje kako bi mogli dostojno živiti, ali nije zgorega ponoviti ono područje o kojem zapravo i najviše znam i o čemu doista mogu vjerodostojno govoriti, a to je kako se oni zapravo osjećaju ili kako postupaju prilikom traženja domova za starije i nemoćne odnosno smještaja kada nažalost za to dođe vrijeme. 14 tisuća umirovljenika smješteno je po domovima diljem Hrvatske, međutim potrebe su kudikamo veće. Nažalost to područje za njih država nije uredila nikako, a o uspostavi ekonomske cijene koja bi donekle mogla uspostaviti reda između javnih i privatnih osnivača, ustanova za smještaj starijih i nemoćnih jednostavno su priče koje traju već 10-ljećima. Ekonomska cijena je ustanovljena za vrtiće i to je početak rješavanja problema kod djece, međutim kod starijih i nemoćnih nažalost kod te potrebe potrebe znači smještaja u domove, taj prvi korak koji je potreban da bi se uredilo to područje nije napravljen. Ne mogu razumjeti iako sam dugo u tome zbog čega tako normalan slijed dakle da se uspostavi ekonomska cijena smještaja u domove za starije i nemoćne različitih kategorija i različitih oblika smještaja. Znamo da je, kolika je cijena vrtića…/Govornik koliko se dan smještaja u bolnici, dakle jedan dan u bolnici košta za kronične bolesnike 100 eura približno, a za palijativnu skrb oko 120 eura, dakle to je nešto više od nešto više od 3.000 eura za kronične bolesnike mjesečno. Ono što vam mogu iz približnog obračuna troškova reći da je neka ekonomska cijena približna i kreće se negdje oko 1.500 eura mjesečno za smještaj u ustanove socijalne skrbi i to je ako gledate prosječnu mirovinu dakle nedostižno i sad država ulaže preko različitih budžeta ili preko ministarstva odnosno državnog proračuna preko decentraliziranih sredstava kroz županijske proračune, plaće zaposlenika. Isto tako grade se domovi isto na teret države. Znači ali zapravo je nebitno to iz kojeg proračuna dolazi da li županijskog ili države sve su to novci nas poreznih obveznika. I nažalost se događa duboka nepravda prema umirovljenicima jer onda oni koji su npr. cijeli svoj, svoj radni vijek zaradili i imaju tako, tako izračunanu mirovinu jednostavno nemaju mogućnosti za one oblike smještaja za koje država najviše doprinosi. Nemaju mogućnosti smjestiti se tamo jer nema dovoljno kapaciteta i tamo nažalost najčešće idu oni koji su u nekoj ili političkoj ili prijateljskoj vezi sa osnivačem, kao što sam rekla to su, osnivači su ili država ili jedinice lokalne samouprave. Nažalost je to danas činjenica. Nekoliko tisuća ljudi je na, na listi čekanja za smještaj u takve oblike skrbi. To je jedna nepravda koja se njima događa. Imate druge oblike nepravde koje se događaju kroz program „Zaželi“ dakle koji je hvale vrijedan program, odličan program. Međutim imate tolikih rupa gdje tri mjeseca u životu jednog umirovljenika znači život ili smrt. Dakle tri mjeseca u jednoj godini kada traje kraj jednog programa i početak drugog. Em su te gerontodomaćice bez posla ali su nažalost i ti ljudi koji su u potrebi skrbi bez adekvatne skrbi, ta cijela tri mjeseca. Bilo je čak i duže razdoblje kada je završio projekt i kada je počeo novi uz napomenu, „Zaželi“ je jedan od najboljih programa koja, koje je država provodila zajedno sa fondovima EU i uz pomoć sami ste rekli i uz pomoć ministarstava, a negdje i uz pomoć jedinica lokalne samouprave tamo gdje postoje fiskalni kapacitet za to isto. Dakle govorimo o nizu i lepezi usluga koje jesu i postoje za umirovljenike i sad što to ima sa mirovinom. Dakle mirovina mora biti dostatna po umirovljeniku da može sam umirovljenik sukladno svom zdravstvenom, psihičkom ili drugom stanju odlučiti na, na u koji oblik skrbi će biti uključen. Da bi se to postiglo o čemu sam sad, o čemu sam potrošila najveći dio svog vremena, potrebno je omogućiti ono minimalno, a da imaju za starost dovoljno da bi se moglo za slučaj ne samo bolesti nego i starosti, što nije bolest, za njih adekvatno skrbiti. neka od rješenja bili su vaucheri. Dakle mi smo govorili o trajnom dodatku na mirovine. Znam da sam malo, da sam malo otišla od samog ovog prijedloga međutim to je život umirovljenika ukupno i znam da ga vi ovdje ne možete u ovom trenutku riješiti ali ukoliko te stvari nećemo javno staviti u prostor, nećemo bez fige u džepu o njima raspraviti, onakvima, onakvima kakvi doista jesu bez politiziranja. Mi imamo veliku skupinu ljudi za koje je potrebno skrbiti. Za djecu mogu reći istini na volju da su nam uvijek puna usta ali moramo voditi brigu i o onima koji su omogućili da ta djeca danas ipak malo bolje žive nego što su živjeli naši roditelji i zato ne samo što je potrebno voditi brigu o mirovini nego uz mirovinu potrebno je indeksaciju mirovine, potrebno uvoditi trajne dodatke i razmišljati također i o vaucherima koji bi omogućili adekvatnu socijalnu skrb, ne samo zdravstvenu na koju imaju pravo i u svojoj starosti. Hvala vam puno. replika. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Antolić Vupora, svakako se moram osvrnut na ovo što ste rekli nedostatak mjesta za naše umirovljenike u domovima za starije i nemoćne. Ja ću vam samo reć primjer iz Pule iz koje ja dolazim. Trenutačno kod nas vam je na listi čekanja 2.900 osoba. Iz dana u dan se mijenja. Pazite dakle ljudi se prijavljuju. Danas zdravi ljudi da bi dočekali svoje mjesto u domu jer vam jednostavno cijenu privatnog doma koja je kod nas na obali u Istarskoj županiji doseže preko 1.000 eura neto. Dakle ljudi se prijavljuju danas zdravi, da bi za 10 godina ako to dočekaju dobili mjesto u domu za starije i apsolutno se slažem s vama. Ako već ne možemo kroz same europske i strukturne investicijske fondove, a može se kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka, trebali smo sigurno osigurati nekakvu vrstu financijske omotnice kao što dograđujemo vrtiće, sportske dvorane, škole da našim starijima, osobama treće životne

samo je jedan od troškova koji iziskuje brigu za starije i nemoćne unutar ustanova socijalne skrbi. Dakle zapravo je najjeftinije izgraditi samo zgradu. Ono što puno više košta je zapravo su djelatnici u toj istoj zgradi, tako da sam, svjedočim nekoliko županija nije se prijavilo na te strukturne fondove izgradnje doma za starije i nemoćne zbog toga jer fiskalno nisu bile dovoljno u mogućnosti zapravo financirati samu skrb koje sam rekla da košta približno ekonomska cijena smještaj negdje oko 1500 eura u

to je jedan od većih problema u našem društvu, ali konkretnih mjera još uvijek nema. Kao što znamo, međutim, Hrvatska se suočava sa jedinstvenim demografskim izazovima budući da smo jedna od zemalja sa najvećim udjelom starijeg stanovništva na svijetu prema analizama čak 20,6% stanovnika Hrvatske između 60 i 74 godine. Zato i trebamo govoriti o domovima za starije koje smo trebali graditi već 20 godina, ali nažalost ni tu nema konkretnih i značajnijih mjera pa su liste čekanja i u mom gradu do 10 godina, a dolazim iz Zadra. I ovo posljednje što ste rekli je isto iznimno bitno, a to je da nema osoblja koji želi raditi u domovima, nemamo kuhara, nemamo medicinskih sestara i nemamo njegovatelja. Što mislite o tome? Barbara (SDP)** Ja bi se osvrnula i na kvalitetu života koja prethodi dakle i odluci ili zapravo točki kada je potrebno otići negdje na drugu skrb, a to je jedan zapanjujuć podatak, da je zapravo životna dob kod nas zapravo 9 godina, skoro 10 godina manja upravo radi te loše skrbi skrbi za zdravljen naših umirovljenika, znači taj loš život koji je posljedica i niske i preniske mirovine, kako bi preventivno mogli skrbiti i za svoje zdravlje i time i na takav način i utjecati na to da ne idu u domove za starije i nemoćne jer prerano zapravo postanu i bolesni i nemoćni. Znači preventiva i to da ulažu trajno u svoju tjelesnu, mentalnu sposobnost koju često treba, je potrebno platiti,… .../Upadica: Vrijeme, hvala./... dakle to bi mogli učiniti sa višim mirovinama.

evo čuli smo danas puno problematike, puno tema vezano za starije osobe. Ja bih također, spomenula o velikim problemima koje tište naše stanovništvo starije od 65 godina, a znamo da ih u RH imamo gotovo 23%. Nažalost Hrvatski umirovljenici žive ispod granice dostojanstva, čuli smo o niskim mirovinama, o nedostupnim smještajnim kapacitetima, također, zagušen zdravstveni sustav listama čekanja, nedostatnim socijalnim uslugama, socijalne isključenosti, samo su neki od problema koje tište naše umirovljenike. Prema standardu kupovne moći smo na dnu ljestvice u EU, a kupovna moć građana u Hrvatskoj je 24% manja od prosjeka EU. U samo 4 zemlje EU građani imaju manju kupovnu moć, a to su Slovačka, Litva, Grčka i Bugarska. Ukupna inflacija od 2021. g. je oko 26%, a cijene hrane su rasle puno više od toga. Za najranjiviji dio starije populacije koje većinu prihoda troši na hranu, inflacija se tako dodatno povećava i poseban je udar na njihov životni standard jer govorimo tada o velikom broju umirovljenika koji su doslovno na rubu siromaštva odnosno i već u siromaštvu. Zadnjih nekoliko mjeseci diljem Hrvatske drastično poskupljuje smještaj u domovima za starije osobe i to od onih koji su ne tako davno govorili i uvjeravali jasnost da do poskupljenja neće doći. Od doma čiji je osnivač Požeško-slavonska županija u kojima je smještaj poskupio za 50% ili gdje je osnivač Splitsko-dalmatinska županija u kojem je smještaj poskupio za 40% samo su neki od primjera. Prije samo pola godine, županica Antonija Jozić je oštro demantirala natpise o poskupljenju, da bi taj smještaj naknadno rapidno poskupio. Naravno, tada je bilo vrijeme predizborno pa je evo i prigodno se govorilo o lažnim obećanjima. Potpuno je sada neshvatljivo obrazloženje osnivača da je povećanje cijena nužno za korisnika zbog izuzetno velikog i i nepredviđenog rasta cijena kao što su hrana, higijenske potrepštine, energenti, režijski troškovi, troškovi održavanja ustanove, zatim rashodi za zaposlene i ostalo, a istovremeno znamo da nas Vlada neumorno uvjerava da inflacija pada. Kako će onda umirovljenik platiti troškove smještaja sa prosječnom starosnom mirovinom koja iznosi 586 eura, a koju primaju 520 tisuća umirovljenika. Kćer od jedne korisnice je rekla da ne smije ni reći mami koja je smještena na palijativnom odjelu da je smještaj toliko poskupio jer bi se uzrujala, a nema dovoljno sredstava za plaćanje, što bi nepovoljno takva informacija zapravo djelovala na njeno zdravlje. Netko od djece može platit trošak povećanja, ali što je sa onima koji koji to ne mogu? Ministar Piletić je prošle godine na aktualcu kada sam ga pitala o poskupljenju domova, čiji je osnivač država, a i drugi domovi, petljao da je odluka o povećanju cijena donesena pa je stavljena izvan snage, a danas, a nas je optužio da zazivamo i plašimo građane sa poskupljenjima. Vidimo da ministar koji je nadležan za sustav socijalne skrbi nema nikakvo rješenje i dopušta kaos u sustavu socijalne skrbi. Vlada na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem dopušta enormna poskupljenja u domovima, bez obzira što su osnivači županije znamo da se domovi financiraju osim sredstvima korisnika i decentraliziranim sredstvima koje država uplaćuje županijama. Tim činom je dozvoljeno da povećane troškove za plaće padnu na teret umirovljenika koji sa sramotnim niskim mirovinama ne mogu podmiriti više smještaj ni pola mjeseca, a da ne govorimo o drugim potrebama. Također bilo je govora danas pa ću se osvrnuti na mirovinsku reformu iz 2019.g. kada je omogućena demografska mjera od šest mjeseci dodatnog staža po rođenom ili posvojenom djetetu, sada smo čuli da se planira razdoblje od jedne godine po djetetu i to i za, ali je to i onda tako bilo za one tek koji će otići u mirovinu. Iz kojeg razloga se nije svim ženama priznao dodatni radni staž, a ne samo za one koje su otišle u mirovinu od 2019.g. ili sad će biti novim umirovljenicama priznato tek kada zakon stupi na snagu taj dodatni staž od godine dana po djetetu i tako najveći broj umirovljenica zapravo je ostao bez tog dodatnog staža? Nebrojeno je onih žena koje su nam se obraćale i ukazivale na tu nepravdu, a mi smo o tome i nebrojeno puta komunicirali u Saboru. Ne vidimo koji bi to bio problem ako žena koja je išla u invalidsku mirovinu prije desetak ili 15 godina i sada traži ponovni izračun njoj se priznaje taj dodatni staž po djetetu, zašto se onda i svim ženama nije omogućilo da podnesu nove zahtjeve, da donesu rodne listove ili po službenoj dužnosti se oni pribave za svoju djecu i ponovno da im se obračuna mirovina. To bi bilo pravedno jer znamo da žene imaju manje mirovine nego muškarci. Ako govorimo što se tiče prosjeka i udjela prosječne mirovine prema prosječnoj plaći i zemlje koje su u našem okruženju Hrvatskoj je najlošiji udio prosječne mirovine prema prosječnoj plaći. BiH je taj omjer 47%, u Srbiji 49%, u Sjevernoj Makedoniji 50%, Sloveniji 54% i Crnoj Gori čuli smo danas nekoliko puta 60%. Očito da hrvatski umirovljenici su okruženju najlošije prošli te da hrvatska Vlada od svih zemalja u okruženju izdvaja relativno najmanje sredstava za svoje umirovljenike. To je očito politička odluka premijera ostaviti umirovljenike zapravo na rubu egzistencije jer sredstava za povećanje mirovina ima, što smo također nebrojeno puta komunicirali i tražili da takva politička odluka koja je važna za standard građana i naših umirovljenika bude i donesena. Ako ne želimo obezvrijediti mirovine naših umirovljenika onda ćemo i podržati ovaj naš prijedlog bez obzira na stranačke boje. I na kraju bi rekla napomenula još jednu nepravdu koja se u posljednje vrijeme događa upravo našim umirovljenicima, a to je vezano za Zakon o inkluzivnom dodatku. Znači svi oni koji su nekada primali doplatak za pomoć i njegu, imali drugi stupanj oštećenja zdravlja sada im se ukida doplatak za pomoć i njegu i nemaju pravo na inkluzivni dodatak, jer za takav stupanj oštećenja zdravlja je propisano da osoba mora biti u samačkom kućanstvu. Znači dvoje starih ljudi koji su imali pravo na doplatak za pomoć i njegu, a imaju utvrđen drugi stupanj, nemaju pravo na inkluzivni dodatak jer nisu samačka kućanstva. To je direktno dovođenje starijih osoba u nepovoljniji položaj nego što je to bilo ranije. Zatražila sam zastupničkim pitanjem odgovor na intervenciju zapravo u zakon da se pristupi izmjeni zakona, e odgovor sam dobila da se o tome još ne razmišlja, a ja vjerujem da je takvih jako puno jer svakodnevno mi se obraćaju umirovljenici koji su imali pravo na doplatak za pomoć i njegu, sad više nemaju pravo s obzirom na stupanj oštećenja zdravlja i nove odredbe Zakona o inkluzivnom dodatku. Ako donosimo zakone, zakoni trebaju biti oni koji će poboljšati standard života građana, a ne oni koji će ih dovoditi u nepovoljniji položaj nego je to ranije bilo. Zahvaljujem.

Ajmo malo o nepovoljnom položaju naših umirovljenika. Kako vi komentirate činjenicu da je HDZ još 2016.g. u svojoj kampanji Vjerodostojno obećao da će povećati mirovine prema 60% iznosu prosječne plaće, a ono što su napravili je zapravo upravo suprotno, srozali su plaće koje su bile na 43,1% prema omjeru prosječne plaće u mandatu SDP-ove vlade srozali su na 41%, čak i ako uzmemo u obzir ovo posljednje usklađenje koje je išlo prošle godine u kolovozu 2023.g.? **Radin, Pa evo vidimo kako se kaže, obećanje nikog nije raskućilo, tako i HDZ u svom predizbornom pamfletu svašta napisao napisao i obećao pa tako i o izgradnji domova i dvije tisuće mjesta što se nije ispunilo. Evo tek sad se ulazi u povećanje smještajnih kapaciteta, a to je obećanje staro evo i desetak godina. i što se tiče mirovina i što se tiče povećanje i udjela s obzirom na prosječnu plaću, podaci govore ono što je i mi trebamo svakako govoriti onako kako je, a ne kako nas se uvjerava svakodnevno jer umirovljenici kako i što mogu podmiriti sa svojom mirovinom, a kako su mogli to ranije prije nego što su evo cijene i inflacija otišle u nebo. **Radin,

naišli ste često upravo na probleme kod osoba koje su u posebnom riziku od siromaštva. Sami ste primijetili da i kod uvođenje drugačijih i modificiranih novih prava te starije osobe zapravo i kod inkluzivnog dodatka ostaju položaju. Kako komentirate političku privrženost stranke umirovljenika upravo koja okreće pogled od tih evidentnih i zakonom ustanovljenih prava,

da sigurno ta jedna stranka ne čini očito stav i mišljenje svih umirovljenika jer znamo da imamo najavljeni prosvjed umirovljenika koji će svakako znat argumentirano reći za što se zalažu i kakvo je zapravo stanje i pravi standard naših umirovljenika.

pa evo ja vam mogu jedan referentni primjer tog poskupljenja je upravo dom u Varaždinskoj županiji. Nas su s obzirom da je ravnatelj član vladajuće stranke naravno koji je uredno napadao Grad Varaždin kao sjedište županije kada smo morali dizat cijene, ne znam dječjih vrtića ili nekakvih drugih, da bi on mrtav hladan nakon toga digao 30% cijenu domova pozivajući se na povećanje troškova i svega toga. Znači umjesto da se spustimo na razinu argumenata koriste se ta poskupljenja za politizaciju, pogotovo ti tzv. ravnatelji jer kad bi uzeli prosjek svih domova, svih bolnica, svega toga vidjeli bi da je, ja mislim 99% 99% upravo su članovi vladajuće stranke. I zato vas molim objasnite zašto se država ne uključi više upravo u to sufinanciranje kao što se u nekim drugim socijalnim mjerama uključuje ipak? **Radin, Evo to smo zapravo današnja rasprava i više puta napomenuli i zatražili intervenciju od državnog tajnika i upoznali ga s tim problem jer činjenica da se cijene su sad poskupile nakon izbora, a jedno je što su pričali uoči izbora i u siječnju da poskupljenja neće doći, a cijene domova odnosno cijena rashoda i svega onoga što je potrebno u domovima se nisu bitno mijenjali sada i prije pola godine. Znači nije moguće da je bilo jedno stanje u siječnju, a da je drugo stanje sada. Tako da evo sve to dovodi do jedne politizacije i političkih odluka i manipuliranjem zapravo života starijih osoba koji s jednim obećanjem da im se neće poskupiti dom dođete do toga da im se povećava cijena smještaja od 30 pa i do 50%. Tako da sve ono što se to događa odražava se na njihovo i psihofizičko zdravlja jer svakako svaki nemir i sve ono što utječe na njihov standard i svakodnevni život djeluje nepovoljno …/Upadica Radin: Hvala, hvala. Vrijeme./… na njih svakodnevno. ne pardon gospođa Radolović u ime predlagatelja SDP-a pet minuta. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Svakako moramo još jednom podcrtati sve ovo što su moje kolegice i kolege maloprije istaknule da naši hrvatski umirovljenici žive ispod granice dostojanstva. Kada govorimo o konkretnim brojkama treba reći da su nam cijene od 2021.g. rasle u prosjeku 25%, a ako govorimo o cijenama hrane u prosjeku smo 35%, a osnovne nekakve živežne namirnice rasle su i puno više. Upravo za taj naš najranjiviji dio populacije umirovljenike koji uz to veliku većinu svojih prihoda mirovina troši na hranu, na troškove stanovanja inflacija se tako dodatno povećava i poseban je udar na njihov životni standard. Ponovit ću još jednom, dakle četvrta smo najlošija zemlja u EU prema standardu kupovne moći, a u riziku od siromaštva u Hrvatskoj gotovo 33% osoba starijih od 65 godina, iako i taj statistički pokazatelj treba zaista uzeti sa dozom opreza i što to znači da su zapravo u riziku od siromaštva ako nama svaki četvrti umirovljenik prima 300, 400 eura mjesečne mirovine. Ono što je HDZ propustio napraviti, a obećavali ste još od 2016.g. u svojoj kampanji Vjerodostojno da ćete povećati odnos plaća i mirovina nekakvih 50% prosječne plaće, zapravo ste ih srozali sa 43% na 41%. Uporno govorite da nemate novaca za to, pa ja ću vam samo reć da 400 milijuna eura koliko bi koštalo automatsko povećanje mirovina hrvatskim umirovljenicima u iznosu od 5%, znate što vam je 400 milijuna eura? 400 milijuna eura vam je iznos prekonoćnog depozita koji ste platili kroz monetarnu politiku, kroz HNB bankama jer su bile previše likvidne. To je zapravo iznos koliko je koštala vaša tzv. porezna reforma kojom su se plaće i mirovine povećale za mizernih 16 odnosno 17 eura. To su brojke, brojke stvarno ne lažu, matematika je vrlo egzaktna znanost. Ono što mi tražimo kroz ove izmjene zakona i ono na čemu ćemo apsolutno inzistirati konstantno kroz sve saborske rasprave jest povećanje dostojanstva naših umirovljenika, građana treće životne dobi i to na dva načina, kroz instrument trajnog povećanja mirovina u periodu posebice kroz četri godine što smo govorili kroz cijeli naš predizborni program. U našem državnom proračunu trenutačno ako pogledate odnos prihoda i rashoda naplatu ima apsolutno prostora da se u ovom momentu mirovine povećaju automatski za 10% i kroz svaku sljedeću godinu za 5%. Ono za što još ima prostora osim ovog elementa trajnog povećavanja to je svakako usklađenje gdje bi u sto postotnom iznosu se uvažavao povoljniji faktor između rasta bruto plaća i rasta cijena. I u to nas zaista ne možete uvjeriti suprotno. A baš me zanima kako ćete sada braniti ovo šta ste srozali zapravo mirovine i kroz rebalans državnog proračuna i kroz donošenje novog državnog proračuna, evo zaista me zanima još s ovim novim krugom porezne takozvane vaše reforme gdje planirate dodatno povećati državne prihode, mene zaista zanima na koji način i kako s kojim obrazom zapravo vi mislite braniti to što ste umirovljenike još srozali na dno, a već smo davno na dnu. Također treba reći što se tiče samog fiskalnog učinka svih ovih mjera usklađenja, da mi trenutačno u RH smo također na dnu odnosno ispod prosjeka EU po izdvajanju BDP-a za mirovine predloženim povećanjem zapravo bi došli na izdvajanje od 13%, a trenutačno smo na 11%, dakle svega na 11% BDP-a. Apsolutno da zaključim mi tražimo jedno sistemsko sustavno rješavanje povećanja mirovina hrvatskim umirovljenicima, a ne samo ono od izbora do izbora. Zapravo ako ćemo iskreno tokom predizborne kampanje ni slova ni brojke o porezu na nekretnine i cijelom ovom pamfletu koje ste sad predstavili kroz izmjene šest zakonskih propisa što se tiče porezne politike koje nam predstoje, ali ste se zato naobećavali da ćete povećati mirovine u nedogled, a gle sad čuda kad vam je naš zakonski prijedlog došao u saborske klupe sada ne želite niti čuti da povećate mirovine. A dobro, mislim znamo što ćete napraviti. Prepisat ćete naš prijedlog, provući ćete ga kao vaš zakonski prijedlog, dobro već znana priča HDZ-a. Zahvaljujem. Replika. Možete i odavde repliku ili s mjesta kako god hoćete. Gospođa Vlašić Iljkić prva. kako komentirate da će zapravo vladajući odbiti, jer su se već u očitovanjima izjasnili da će odbiti ovaj naš prijedlog, a mi zapravo predlažemo jedan od najjednostavnijih rješenja što se tiče usklađivanja mirovina da se uzme vrijednost povoljnijeg indeksa između indeksa potrošačkih cijena i nominalnog indeksa nominalne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Istovremeno oni predlažu i najavljuju da omjer 85:15 koji će njima biti prihvatljiv, ali ne i ovaj naš prijedlog što se tiče sto posto vrijednosti povoljnijeg indeksa. Kako evo to komentirate s obzirom da mi predlažemo nešto što je povoljnije, što je razumnije i argumentirano. Ovdje govorimo o tome cijeli dan, dok oni predlažu nešto što zapravo neće puno utjecati na visinu mirovina. Zahvaljujem. **Radin, Zahvaljujem poštovana kolegice. Pa ovaj njihov prijedlog 85:15 to su zaista mrvice našim umirovljenicima. Vjerojatno do tog prijedloga ne bi niti došlo da u saborsku proceduru nije došao ovaj naš zahtjev za izmjenama, ali gledajte evo kolega Borić se javio nakon vas za repliku. Možda sam ga sada i razuvjerila, pa nas možda i HDZ iznenadi. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Neću vas ja iznenadit, jer mislim da smo ovo vrijeme tj. da ste vi kao oporbena stranka koristile na sasvim krivi način. Ako ste baš htjeli nešto pomoći umirovljenicima, više ste politizirali, prozivali ne znam predsjednika jedne stranke da on nije na vašoj strani nego je na strani vladajućih itd. Bavili ste se svim kao što ste to radili u kampanji. Bilo vam je važnije da li će biti Ustavnog suda, da li ga treba ukinuti, da li će netko ne znam što raditi. Umirovljenici njih milijon i 200 000 su vam okrenuli leđa, rekli su ne trebamo ništa od vas, od SDP-a jednako kao i mi u HDZ-u ne trebamo apsolutno nikakve vaše savjete. Jednostavno što god ste mogli, mogli ste davno učiniti. To je bilo prije nekoliko godina. Znači SDP bili ste, vidjeli smo, hvala, doviđenja. **Radin, Ako vi ovako nastavite u vašim redovima neće nitko moći uopće izaći pred medije, reći hvala, doviđenja. Ali dobro, to i sami znate. Referirat ću se na ovo što … …/Upadica sa strane, ne

već u šest mjeseci ove vaše nove sklepane Vlade je potpuno jasno da ste vi samo lagali, lagali i ništa drugo. Da, lagali ste! Gdje u vašem programu se spominje porez na nekretnine, a sad ga uvodite. Spominjali ste da ćete povećati plaće i mirovine. Mirovine ćete vi povećati? Na koji način? Ovim mrvicama, 85:15? Samo trenutak. Zaustavite kronometar. Spustimo to, jer ako jedan vuče drugoga pa onda. Izvolite nastavite. ja vjerujem da je i poštovani potpredsjednik zapravo podržava ovaj naš prijedlog jer je potpuno svjestan da nije normalno da u državi svaki četvrti umirovljenik prima 300 eura mirovine. Evo s time ću zaključiti. Dobro, idemo kao što je netko rekao prije puno vremena idemo dalje. Gospođa Ljubica Lukačić, Klub zastupnika HDZ-a završno.

Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo na kraju smo rasprave o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o mirovinskom osiguranju osiguranju sa konačnim prijedlogom zakona koji je ovom Visokom domu predložio Klub zastupnika SDP-a. promjenu formule usklađivanja mirovina na način da se mirovine usklađuju prema sto posto povoljnijem indeksu rasta potrošačkih cijena i rasta plaća. U ovom prijedlogu zakona također predlagatelj iznosi kako u protekle četiri godine mirovine su zaostajale za inflacijom i gubile na vrijednosti, a ja ću samo spomenuti da od 2020. do 2024. godine da su mirovine porasle za 54%. Čini mi se da je inflacija bila negdje u tom razdoblju oko 25%. Nadalje, želim istaknuti da povećanje mirovina nije nužno vezano za formulu usklađivanja, već se može i drugim mjerama osigurati rast prosječne mirovine, kao što je to bilo u prethodna dva mandata ove Vlade, a npr. kao poput povećanja bonifikacije, dodanog staža, dodatnog povećanja najnižih i obiteljskih mirovina, što je ova Vlada i učinila. Za ovo predstojeće razdoblje, Vlada je u programu predvidjela povećanje mirovina za najmanje 30% do kraja mandata, a to povećanje planira se postići zakonskim izmjenama, između ostalog, redefiniranjem formule usklađivanja mirovina u omjeru 85:15, o čemu smo danas već ovdje imali i priliku nekoliko puta čuti. Dakle u omjeru 85:15 prema povoljnijem indeksu rasta potrošačkih cijena i plaća. Želim još napomenuti da u svakom slučaju je potrebno da umirovljenici žive bolje, kvalitetnije i da za svoju mirovinu koju su zaslužili svojim radom mogu kvalitetnije živjeti i što više toga sebi priuštiti. Moram jednako tako reći da oni umirovljenici koji su, hvala Bogu zdravi i još se osjećaju dobro, mogu raditi 4 sata uz svoju mirovinu i na taj način zaraditi još određeni dio novca koji im je potreban za život. Pritom ne mislim da im ne treba mirovina biti veća, ali za to će se svakako pobrinuti ova Vlada. Oni umirovljenici koji ne mogu raditi i koji nažalost imaju velikih zdravstvenih problema ili su zbog svog zdravstvenog stanja postale osobe s invaliditetom, mogu predati zahtjev za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, što je isto tako, omogućila ova Vlada kada je ovom visokom domu predložila Zakon o inkluzivnom dodatku koji smo donijeli u prošloj kalendarskoj godini i koji se primjenjuje od 1. siječnja ove godine. Moram reći da imam saznanja iz centra za… iz Zavoda za socijalni rad kako je, da ne kažem puno, reći ću masa umirovljenika obzirom da imaju problema sa zdravstvenim stanjem predala zahtjeve … .../Upadica: u rasponu od 132 do 720 eura. Dakle za njih se pobrinula i na ovaj način ova Vlada

I sada g. Mišo Krstičević govorit će završno u ime SDP-a. (SDP)** Hvala predsjedavajući, drage kolegice i kolege. SDP je u proteklo vrijeme, a danas ovdje u plenarnoj sjednici pokušao ovim Prijedlogom Zakona o mirovinskom osiguranju ispraviti djelić društvene nepravde, svjestan da će nažalost svaka reakcija biti ujedno i zakašnjela reakcija. Rasprava danas, kao što ste bili svjedoci je bila relativno disonantna, ali smo se svi složili u jednom osnovnom, a to je da bi mirovine trebale biti veće. I neovisno o tome što nitko od pozicije nije naveo da je položaj umirovljenika u Hrvatskoj zavidan i s obzirom na njihove, konkretno HDZ-ove nastupe u današnjoj raspravi, jasno se da naslutiti da većina neće prihvatiti ovaj Prijedlog zakona kojim bi se nedvojbeno poboljšao materijalni status umirovljenika u Hrvatskoj. Upravo ta mala izmjena te podmukle formule o kojoj smo govorili, o vječnom zaostajanju mirovina za troškovima života i za plaćama, donijela bi hrvatskim umirovljenicima do kraja ove godine kumulativno gotovo i 100 milijuna eura. da je poslana poruka radnicima koji su proveli cijele svoje živote i narušili svoje zdravlje stvarajući društveno bogatstvo, primili su poruku da jednostavno nema političke volje i to je glavni zaključak ove današnje rasprave, da im se daju te dostojanstvene mirovine. Vlada je preko svojih zastupnika u današnjoj raspravi prezentirala jednu svoju moralnu ekonomiju u kojoj smatraju da je pravedno da onaj onaj koji je financijski dobro stajao za vrijeme svog radnog vijeka, dobro stoji u mirovini, a onaj koji nije, nije. Mi smo danas slušali izlaganje nominalnog predstavnika umirovljenika u parlamentarnoj većini, ali nismo čuli zašto postoji politička volja za 85:15, a nema je za 100 postotnu indeksaciju. I odnosno da, čuli smo da ima političke volje da se prosječna mirovina od tih 500 eura poveća za 44 eura, a vidli smo da nema političke volje da se poveća za 52 eura. A isto tako, nismo čuli jednu po meni znakovitu stvar, zašto je ta politička volja za tih 85:15 tako spora i tako nevoljka. Zašto se na to toliko čeka? odnosno izravan pokazatelj neadekvatnosti upravo ovih aktualnih formula za indeksaciju mirovina je upravo činjenica kako periodički imamo korekcije aktualne vrijednosti same mirovine. Ono što se može zaključiti iz današnje rasprave je kako na žalost neće ni u budućnosti biti ostvariva jedna mirna rasprava o nekoliko alternativnih mirovinskih reformi. Ono što ispred kluba SDP-a želim naglasiti da je nama potreban mirovinski sustav koji će u starijoj dobi umanjivati nejednakosti koje postoje u aktivnom životu hrvatskog čovjeka. Mirovinski sustav koji će amortizirati demografske izazove, a to će bit moguće samo ako bude utemeljen na pravednijoj raspodjeli, bit potrebno financiranje koje počiva na solidarnosti i aktivnom doprinosu svih, a posebito onih najbogatijih. I SDP će se truditi da upravo takav mirovinski sustav u budućnosti izgradi. Hvala. Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasat će se po ritualnoj formuli kada se steknu uvjeti. Sutra, petak 27. rujna 2024. konačni prijedlog zakona, počet ćemo sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu. Naravno to j drugo čitanje i to je prijedlog zakona br. 6. Hvala lijepa. Odmorite se i dođite sutra puni elana! Hvala.